Podnositelj je pravobranitelj za osobe sa invaliditetom na temelju članka 17. Zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom. Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, za ravnopravnost spolova i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Znači tri odbora. Vlada je dostavila mišljenje. Žele li podnositelji izvjestitelja, izviješća pardon, dati dodatno obrazloženje? Sa nama je gospodin Dario Jurišić, pravobranitelj za osobe sa invaliditetom. Ali prije toga gospođa Marija Selak-Raspudić je tražila stanku. Izvolite. Tražim stanku u ime kluba nezavisnih i Fokusa da upozorim na dva bitna sustavna propusta na koja smo upravo mi kada se radi o pravima osoba sa invaliditetom kao Hrvatski sabor dužni reagirati. Prvi se odnosi na činjenicu da smo mi kao Hrvatski sabor ovlastili pravobranitelja za osobe sa invaliditetom da se brine za prava osoba sa invaliditetom, a što se u praksi događa? Tokom 2022. godine od 118 zakonskih i podzakonskih odredbi gdje su prijedloge predložili upravo Pravobraniteljstvo za osobe sa invaliditetom prihvaćeno je samo 11 njihovih prijedloga. Dakle, niti 10% intervencija pravobraniteljstva za osobe sa invaliditetom nije uneseno u zakonske i podzakonske akte. Podsjećam da je riječ o osobi koju je Hrvatski sabor ovlastio da se brine za prava osoba sa invaliditetom, a ona to ne uspijeva učiniti u vladinim prijedlozima zakona. I mi kao Hrvatski sabor dužni smo upozoriti Vladu Republike Hrvatske da počne ozbiljno shvaćati i uvrštavati prijedloge pravobraniteljstva za osobe sa invaliditetom u zakonske i podzakonske akte. Drugo se odnosi na djecu sa teškoćama u razvoju i sustav rane intervencije koji nije zaživio u praksi. Još 2019. godine osnovano je povjerenstvo koje je trebalo donijeti Nacionalni strateški plan za ranu intervenciju u djetinjstvu, a on još uvijek nije donesen niti to povjerenstvo funkcionira. Stoga sam Hrvatskom saboru uputila zaključak da obveže Vladu Republike Hrvatske da do kraja 2024. godine doista donese Nacionalni strateški plan za ranu intervenciju kako bismo djeci sa teškoćama u razvoju mogli pomoći na vrijeme i očekujem da ga … … /Upadica Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Sad ja tražim stanku u ime kluba Mosta. Još jednom želim izraziti zahvalnost vama pučki pravobranitelju na svemu što radite za osobe sa invaliditetom i to smo mi kao klub Mosta nekoliko puta ovdje u Hrvatskom saboru govorili i istaknuli. Ako imate najnovije podatke, možete me tijekom rasprave nadopuniti ili ispraviti Hrvatski zavod za javno zdravstvo dvije dakle iz 2022. godine 624 000 osoba su sa invaliditetom. Nekih 11% nam je tu djece. To je oko 50 000 djece imamo kao osobe sa invaliditetom. Držim da bi i vi trebali napraviti sve što možete da potaknemo državu, vladajuće u smjeru sporta, dakle djece i mladih koji se bave sa sportom, a osobe su sa invaliditetom. Mi imamo u Rijeci košarkaški klub Kostrenu baš, dakle za osobe sa invaliditetom, košarke u kolicima. Ali puno postoji različitih sportova, parasportova i ovdje možemo kao država napraviti puno veći iskorak, pomoći tim ljudima. Vi imate slučaj sportaša koji tri puta tjedno 80 km se vozi u autu. Potpuni je dakle invalid, nekih 80% osoba sa invaliditetom vozi se da bi došao na trening košarke i onda se vraća 80 km nazad. Nema nikakav support države, nema nikakav support lokalne samouprave i mi tu moramo napraviti puno veći iskorak kao država i potičem vas evo i da idemo tim smjerom. Sport je prevažan kao prevencija za mnoge stvari i psihičko zdravlje i fizičko zdravlje, a kad već imamo toliko evo i djece i mladih oko 50 tisuća koje su osobe s invaliditetom ajmo pomoći svima tko god se želi baviti parasportom da se može time i baviti i jačati, jačati svoje tijelo i svoj duh. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, stanka se naravno odobrava. Gospođa Dragana Jeckov. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika SDSS-a kako bismo još jednom raspravili zbog čega tek danas raspravljamo o ovom važnom izvještaju koji je uzgred budi rečeno bio raspravljen krajem 3. mjeseca prošle godine. Ovo govorim zato što nije aktualno, a sigurno da nije ni zahvalno s ovolike vremenske distance govoriti o ovako osjetljivoj temi tim više što sa ovim vremenskim odmakom veća je šansa da ćemo reći nešto što je u međuvremenu nadamo se bolje, ali možda je stanje i gore. Ovo je veoma važno ne samo zato što govorimo o izvještaju institucije pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom nego govorimo i o ljudskim pravima koja su se u tom razdoblju upražnjavala ili se pak nisu upražnjavala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, stanka se odobrava. Gospođa Ljubica Lukačić, stanka. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba HDZ-a 10 minuta kako bismo još jednom istakli da je Izvješće pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2022. vrlo kvalitetno napravljeno, kako se u njemu nalaze podaci koji svima nama mogu koristiti, ali i kako bismo istakli da je u odnosu na 2022. godinu došlo do kako to osobe s invaliditetom vole reći revolucionarnog pomaka u ostvarivanju njihovih prava. Podsjetimo samo da smo prošle godine donijeli dva ključna zakona za osobe s invaliditetom to je Zakon o inkluzivnom dodatku i Zakon o osobnoj asistenciji koji su u primjeni i želim istaknuti da je već velik dio osoba s invaliditetom dobio svoja rješenja te da su već počeli dobivati i naknadu odnosno inkluzivni dodatak sa svim zaostacima od 1. siječnja ove godine. U sustavu osobne asistencije također dogodio se veliki pomak obzirom da to više nije samo usluga putem pilot projekta nego je to pravo osobe s invaliditetom i svatko onaj tko misli da mu je potreban osobni asistent može to i ostvariti. Nadalje, još jednom samo želim istaknuti da je i u sustavu zapošljavanja

Ovo izvješće je sveobuhvatno, detaljno, usmjereno na prepoznavanje problema osoba s invaliditetom i iznalaženje rješenja. Velik je trud pravobraniteljica uložen u izdavanje preporuka i smjernica za rješavanje problema. jedan dio preporuka je primljen na znanje, jedan dio je odbačen, samo manji dio je prihvaćen. Međutim, imamo jedan veći problem, a to je velik broj neodgovorenih poruka i to kako ukazuje sama pravobraniteljica se uglavnom odnosi na jedinice lokalne uprave i samouprave, a posebno općine. Dakle, treba naglasiti da je prema Zakonu o pravobraniteljstvu propisana obveza suradnje kao i obveza odgovaranja na zahtjeve, upite i izvješća. S obzirom na ignorantski odnos i visok postotak neodgovorenih preporuka jasno je da se ovdje radi o izravnom kršenju zakonskih obveza što je jako zabrinjavajuće. Posebno brine ignorantski odnos prijedloga u postupcima izmjena propisa, 57% primljeno na znanje, 30% ih je odbijeno i samo 10% prihvaćeno, jasno govori o tome koliko smo spremni napraviti kako bismo olakšali život ovih ljudi 10%, a onda da to pokrijepim i relevantnim podacima. U Vladi, ministarstvima i državnim upravnim organizacijama zaposleno je 738 osoba s invaliditetom od ukupno 60 tisuća zaposlenih.

Ne, onda krenimo dalje. Gospodin pravobranitelj osoba s invaliditetom, gospodin Dario Jurišić ima riječ, uvodnu riječ. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvažene saborske zastupnice, zastupnici, uvažene državne tajnice kao što ste uvodno čuli pred vama se danas Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2022. godinu koje nije samo izvješće o radu kako smo čuli i u raspravi o stankama nego je zapravo pregled ostvarivanja prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u RH. S obzirom da je izvješće predano Hrvatskome saboru u ožujku 2023. godine svjesni smo koliko je svima izazovno razmatrati ove teme s po našem mišljenju prevelikim vremenskim odmakom od dvije godine. Koristim ovu priliku zajedno sa zamjenicom gospođom Mirom Pekeč Knežević ponovno istaknuti veliki značajan doprinos bivše pravobraniteljice za osobe s invaliditetom gospođe Anke Slunjšak na ostvarivanju vidljivosti osoba s invaliditetom u hrvatskome društvu, izgradnji ove institucije ali i velikom doprinosu na izradi ovoga izvješća. Cjelovito izvješće sastoji se od 373 stranice, za lakši uvid izrađen je i sažetak izvješća s naglascima na po nama najvažnije i najznačajnije teme i pitanja. U 2022. godini, Pravobranitelju za osobe s invaliditetom obratilo se 2.274 građana. Najviše obraćanja, njih 565 odnosilo se na područje socijalne skrbi, zatim na područje zapošljavanja e rada, njih 287, pristupačnosti i mobilnosti 256, a višestrukih upita i pritužbi bilo je 137. Obraćanja građana su se još odnosila na područje imovinsko pravne poslove, na pravosuđe, skrbništvo, suzbijanje nasilja, život u zajednici, rad udruga, obiteljsko pravnu zaštitu te sport i kulturu. Ostvareno je ukupno 86 obilazaka prostora u kojima borave, obrazuju se ili rade osobe s invaliditetom u 10 hrvatskih županija, a samostalno ili u suradnji s drugim institucijama i udrugama, organizirali smo i sudjelovali na 296 događaja. Sudjelovali smo na brojnim međunarodnim aktivnostima i događanjima, njih 45 koji su se i dalje uz fizičko sudjelovanje održavali online i hibridnome obliku. Tijekom 2022. godine, što je već spomenuto sudjelovali smo 23 e savjetovanja gdje smo predložili izmjene i komentirali ukupno 118 zakonskih i podzakonskih odredbi. Od iznesenih prijedloga točno je kako je prihvaćeno samo 11, djelomično je prihvaćeno 3, a najveći broj njih od 67 je primljeno na znanje. Nisu prihvaćena 37 prijedloga. Moramo i ovim putem problematizirati ovakav način savjetovanja sa svekolikom zainteresiranom javnosti prilikom donošenja zakonskih i podzakonskih propisa gdje je kako ste čuli najveći dio prijedloga dobio očitovanje primljeno na znanje. Način rješavanja ovakve situacije vidimo u boljem pripremi pravnih propisa, boljoj pripremi prijedloga i stvarnom uključivanju osoba s invaliditetom i predstavnika osoba s invaliditetom u donošenju onih propisa koje se tiču i odnose na prava i ostvarivanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Kao primjer dobre prakse možemo izdvojiti Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a nadamo se da će kako i druga ministarstva, posebno Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo znanosti i obrazovanja i u budućnosti također imati više primjera ovakve prakse. Od ukupno 294 općih preporuka i upozorenja upućenim tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne, regionalne samouprave, kao i drugim pravnim i fizičkim osobama, u cijelosti je prihvaćeno njih 101 ili 34,35%, djelomično ih je prihvaćeno 20,75%, nije prihvaćeno 11,91%. Nismo zaprimili odgovore na 17,1%, dok je na kraju tog razdoblja u razmatranju bilo 15,98% preporuka i upućenih upozorenja. Najviše požurnica zbog neodgovaranja upućeno je ministarstvima, Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kao i tadašnjim centrima za socijalnu skrb odnosno današnjim područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a potom i vrlo važnim gradovima i općinama. U nedostatku drugih mehanizama za izravnu implementaciju preporuka, ovoj se instituciji kao opunomoćeniku Hrvatskoga sabora, nameće uloga evidentiranja i bilježenja povreda prava na osnovu invaliditeta, što na žalost najčešće znači održavanje status quo u stvarnome životu po pitanju ostvarivanja prava i unapređenje kvaliteta življenja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Velika stopa neodgovaranja i neprihvaćanja naših preporuka zabilježena je kod jedinica lokalne samouprave, posebice kako ste već čuli općina kod kojih i dalje ne postoji razvijena svijest o važnosti njihove uloge u osiguravanju ravnopravnosti osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici. Upravo su jedinice lokalne samouprave u poziciji da učinkovito odgovore na njihove potrebe i osiguraju pristupačno inkluzivno okruženje. Nerazumijevanje nositelja lokalne vlasti, a znamo da u obliku sustava samouprave kakav je u Hrvatskoj, izravno izabrani načelnici općina, gradonačelnici imaju veliki, veliku moć i veliku mogućnost utjecaja na rad jedinica lokalne samouprave, zapravo ogleda se kroz brojne pritužbe kojima se ukazuje na nepristupačne objekte javne namjene u njihovome vlasništvu, npr. upravni odjeli gradova, općina, ustanove, komunalne tvrtke, škole i drugo. Na nepristupačnost javnih površina nedovoljan broj parkirališnih mjesta za vozila osoba s invaliditetom, nepristupačan javni prijevoz. Dok je prijevoz prilagođen vozilima i dalje na žalost samo iznimka. I ovim putem apeliramo i na vas saborske zastupnice i zastupnike koji jeste, načelnici, gradonačelnici, da se upoznate sa potrebama osoba s invaliditetom na svome području, vaših sugrađana i utječete raspoloživim sredstvima i planiranim aktivnostima na poboljšanje vlastitih sredina za život osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Također, nameće se pitanje otvoreno tijekom rasprava na saborskim odborima u ovom izvješću, zašto se izvješće prihvaća najčešće jednoglasno, a preporuke kao takve bilježe znatno manji postotak prihvaćanja. Kada govorimo o onome pozitivnome najviše preporuka bilo je prihvaćeno u području pristupačnosti i mobilnosti, dok je najviše neprihvaćenih preporuka, što nije pozitivno i preporuka na koje nije bilo odgovoreno, je bilo u području odgoja i obrazovanja te socijalne zaštite, u kojem je gotovo svake godine najviše pritužbi i upita osoba s invaliditetom. Tijekom 2022. godine, postupali smo 179 pritužbi građana na diskriminaciju na osnovi invaliditeta od kojih se njih 130 odnosilo na utvrđivanje kršenja prava ili sumnje na diskriminaciju sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije i sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. U 2022. godini zabilježen je pad ukupnog broja zaprimljenih pritužbi na diskriminaciju, slijedom toga pad utvrđenih kršenja prava ili sumnje na diskriminaciju, a što je uzrokovano prestankom pandemije Covida-19 i prestankom provedbe velike većine zaštitnih mjera u provođenju cilja sprječavanja širenja bolesti. Najveći broj pritužbi na diskriminaciju na osnovi invaliditeta i 2022. godini kao i prethodnih godina, odnosio se na područje pristupa dobrima i uslugama, najčešće zbog fizičke nepristupačnosti prostora u kojima se pružaju različite javne i druge usluge osobama s invaliditetom, održavanja događanja u nepristupačnim prostorima, nepristupačnim građevinama, nepristupačnost javnog prijevoza i slično. S obzirom na najveći broj pritužbi u području pristupa dobrima i uslugama, uskraćivanjem razumne prilagodbe, ukazivali smo o tome nadležnim ministarstvima kao i drugim nadležnim tijelima na nedostupnost usluga koje se pružaju u objektima ustanove od …/Govornik se ne razumije./… značaja za osobe s invaliditetom posebno ustanovama u kojima, koje osobe s invaliditetom povremeno moraju dolaziti radi ostvarivanja svojih prava i to na području zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa, vještačenja te mirovinskog osiguranja. Prema javnom pozivu izabranom početkom 2022. godine formiran je 5. saziv stručnog savjeta Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, a članovi stručnog savjeta su bili osobe s invaliditetom, predstavnici organizacija, saveza, udruga, inicijativa osoba s invaliditetom i roditelja djece s teškoćama u razvoju i predstavnici akademske zajednice izabrani za mandat od i u ovom sazivu su članice i članovi iz područja cijele RH, iz Zagreba, Zaprešića, Osijeka, Vukovara, Slavonskog Broda, Splita i Dubrovnika. U 2022.g. stručni savjet bavio se temama kao što su stanje prava osoba s invaliditetom u RH, mogućnostima uključivanja osoba s invaliditetom u programe Erasmus+, prijedlozima Zakona o osobnoj asistenciji i tada aktualnom donošenju Zakona o inkluzivnome dodatku, razmijenjena su iskustva s predstavnicima Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom, te je u okviru posebnoga projekta i na zamolbu Institucije za Albaniju održan sastanak s povjerenikom za zaštitu diskriminacije Republike Albanije. Izrađen je i predstavljen promotivni video pristupačnosti kao ljudsko pravo koji su zajednički izradili pravobranitelj za osobe s invaliditetom i …/Govornik se ne razumije./…centar znanja, te video priča o Vinku kojeg je izradio pravobranitelj za osobe s invaliditetom koji otvara teme vezane za neovisno življenje i život u zajednici. Prema potrebi i ovisno o temi u rad su bili uključivani savjetnici pravobranitelja, osobe s invaliditetom, predstavnici različitih nadležnih tijela i drugi stručnjaci, a ukupno je održano 5 sastanaka u širem sastavu. U 2022.g. sudjelovali smo kao umješači na strani tužitelja u više antidiskriminacijskih parničnih postupaka u kojima su fizičke osobe na temelju Zakona o suzbijanju diskriminacije tužile pravosudna tijela, pravne osobe, te odgojno obrazovne ustanove zbog fizičke nepristupačnosti, kao i zbog propuštanja primjene načela razumne prilagodbe. Dio tih presuda danas je pravomoćno presuđen u korist tužitelja s utvrđenom diskriminacijom na osnovi invaliditeta. U cilju dobivanja konkretnih informacija vezanih za položaj osoba s invaliditetom u kaznenom i prekršajnom postupku obraćali smo se Odjelima za podršku žrtvama i svjedocima koji djeluju pri 7 županijskih sudova i to u ovom trenutku u Zagrebu, Sisku, Osijeku, Vukovaru, Rijeci, Zadru i Splitu, te organizacijama civilnoga društva koje pružaju podršku žrtvama i svjedocima na onim područjima gdje nisu formirani ovi odjeli. Na temelju dobivenih informacija preporučili smo tada nadležnom Ministarstvu pravosuđa i uprave poduzimanje aktivnosti kako bi sva tijela dosljedno provodila pojedinačnu procjenu žrtve s ciljem ujednačavanja praksi i osiguravanja individualne podrške, posebno važne za osobe s invaliditetom. Ostvarivanje bolje suradnje sa službama podrške i uvažavanja preporuka upućenih organizacijama civilnog društva u RH, dobro organizirane mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela pokazatelji su da i u ovom području imamo određenih pomaka. Uvidjeli smo kako je potrebno radit na usklađivanju cijena usluga na temelju kojih se obračunava naknada za rad opunomoćenicima na teret proračuna s odvjetničkom tarifom. Vezano za primjenu Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama, usporedba broja obavijesti o smještaju bez pristanka u razdoblju od 2019. do ove 2022.g. koje zaprimamo na temelju ovoga zakona pokazuje da je došlo do porasta hospitalizacije djece i adolescenata. Istovremeno nedostaje stručnog osoblja za rad s djecom i adolescentima, te za liječenje neubrojivih maloljetnih počinitelja kaznenih djela. Njih nema puno, no međutim rad s njima i reakcija u tim slučajevima mora biti istovremena i hitna. Što se povreda prava osoba s invaliditetom u postupcima lišenja poslovne sposobnosti tiče zaprimali smo više pritužbi osoba za koje je pokrenut ili pravnično čak i dovršen postupak lišavanja poslovne sposobnosti, a utvrđeno je kako su u pojedinim slučajevima tadašnji centri za socijalnu skrb pokretali sudske postupke protivno načelima skrbništva, a iz nalaza i mišljenja vještaka koji smo proveli, uvid nije, iz uvida nije bilo vidljivo kako je, kako prisutno mentalno oštećenje utječe na kognitivno funkcioniranje i kapacitet za odlučivanje svakog od tih pojedinaca, niti kako bi skrbništvo doprinjelo ili riješilo tekuće probleme radi kojih je postupak pokrenut. Sudovi se gotovo isključivo oslanjanju na mišljenje vještaka, a posebni skrbnici ne ostvaruju dovoljni kontakt sa strankom, učestalo ne prisustvuju ročištima, a na sudu nisu dovoljno aktivni. Kako pravobranitelj za osobe s invaliditetom ima vrlo ograničene ovlasti intervenirati u sudskim postupcima pred tužiteljima je pružena pomoć u smislu savjetovanja, a u pojedinim slučajevima upućivane su preporuke upozorenja centrima, tadašnjim centrima za socijalnu skrb, te centru za posebno skrbništvo. Unatoč povećanju naknada koje su ostvarene na osnovi invaliditeta tijekom 2022.g. pritužbe su tada pokazivale da su svakodnevna poskupljenja svih proizvoda i usluga, kao i rastuća inflacija ta povećanja neutralizirala. Štoviše, opća ekonomska situacija dovela je do daljnjih porasta siromaštva koje posebno pogađa osobe s invaliditetom i njihove obitelji zbog dodatnih troškova koje proizlaze iz invaliditeta. Posebno izdvajamo rizik od siromaštva za jednočlana kućanstva i to osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi. Na poseban problem i ovim putem želimo ukazati na iznos, iznose koje je tada kao pravo bilo namijenjeno podmirivanju troškova proizašlih iz invaliditeta skupini mirnodopskih civilnih civilnih vojnih invalida i civilnih invalida rata koji je smanjen 2020.g., dakle 23.g. se nije mijenjao, a od tada se taj iznos nije povećavao. Istovremeno su se iznosi za osobne invalidnine stečene po drugim osnovama i temeljem drugih prava za druge nositelje prava osoba s invaliditetom na temelju drugih propisa u nekoliko navrata tijekom ovog vremenskog razdoblja od 23.g. povećavala, npr. u sustavu socijalne skrbi, HRVI itd.. Ovaj problem niti danas u 2024.g. nije riješen. Stoga svim nadležnima i ovim putem i putem preporuka i putem našega izvješća upućujemo i dalje aktualnu preporuku da je naknade ostvarene na osnovi invaliditeta potrebno kontinuirano usklađivati s porastom troškova uslijed inflacije. Velike teškoće u svakodnevnom životu i funkcioniranju osoba s invaliditetom predstavlja ne konkurentnost plaćanja pružatelja usluga podrške kao što su osobni asistenti, vidući pratitelji, prevoditelji, tumači hrvatskog znakovnoga jezika i pomoćnici odnosno asistenti u nastavi. Tada 2002.g. kao i danas nedostaju pružatelji usluga pomoći u kući, njegovatelji, medicinski, medicinske sestre, liječnici, te stručni suradnici. Mnoge osobe s invaliditetom strepe jer su prisiljene promišljati o odlasku u u smještaj u ustanovu i izdvajanju iz svoje obitelji i zajednice dok obitelji strepe što će biti s njima kada njih više ne bude ili kad ne budu u mogućnosti samostalno skrbiti o njima samima. Unatoč deklarativnom opredjeljenju svih nas za proces deinstitucionalizacije u različitim oblicima smještaja tada i danas još uvijek se nalazi oko 8 tisuća osoba s invaliditetom. Sustav socijalne skrbi koji je nadležan i jedan od najpozvanijih za stvaranje preduvjeta za život u zajednici nedovoljno čini za stvaranje dostupne mreže izvan institucionalnih usluga koje bi svakoj osobi s invaliditetom dalo mogućnosti da potrebnu podršku dobivaju u vlastitome domu i vlastitoj obitelji. Preferirani oblik za osobe s invaliditetom i dalje je nažalost institucionalna skrb. Podaci o broju izvan institucionalnih usluga govore da nema velikog povećanja broja usluga u odnosu na ranije godine, dok istovremeno nedržavni tzv., pod navodnicima nedržavni pružatelji socijalnih usluga teško ulaze u mrežu sklapanja, u mrežu sklapanja Pružatelji usluga o organiziranog stanovanja intenzivno apeliraju na neprimjereno ugovorenu cijenu usluge kojom ne mogu pokrit sve troškove pružanja usluga čime je interes osoba s invaliditetom i njihovih korisnika ozbiljno ugrožen. Naglasili smo u ovom izvješću i ovim putem naglašavamo da deklarativno opredjeljenje za deinstitucionalizaciju treba biti vidljivo u stvarnoj podršci pružateljima izvaninstitucionalnih usluga, logističko i materijalno kako bi se osigurala kvalitetna, kvalitetna i održiva usluga za sve korisnike i to neovisno o tome da se usluga pruž… da li usluge pružaju državni ili tzv. nedržavni pružatelji usluga u mreži. Konkretnim prijedlozima uključili smo se u donošenje Zakona o osobnoj asistenciji čiji je prvi nacrt izazvao nezadovoljstvo dijela osoba s invaliditetom i brojne prijepore. Prijedlozi pravobranitelja za osobe s invaliditetom jasno su naglašavali potrebu da ova temeljna usluga koja jamči neovisnost osoba s invaliditetom i njihovu uključenost u zajednici bude usklađena s načelima neovisnog življenja, a iako je podrška osobnog asistenta u RH bila u dosta manjem broju osoba s najtežim invaliditetom ona tada nije podrazumijevala i pomoć oko bri… i brigu za djecu, pa se roditelji s invaliditetom oko brige za djecu oslanjaju na neformalnu podršku u svojoj okolini. Stoga smo uputili prijedlog da sa se poslove osobnog asistenta ugradi i podrška u vezi podizanja djece uz prisustva roditelja s invaliditetom. Veliki dio prijedloga je i razmatran uvažen od strane nadležnog Ministarstva rada, mirovinskog sustava i socijalne politike. Kao najveći rizik prepoznavali smo tada, a prepoznamo i danas nedostatak osoba na tržištu rada koji bi se željeli baviti ovim poslom. Obilaskom skloništa za žrtve nasilja 2022. godine utvrdili smo da je zbog ne osiguranja podrške invaliditet prepreka za prihvat žena s invaliditetom koje ne mogu samostalno voditi brigu o sebi i djeci što predstavlja diskriminaciju na osnovi invaliditeta. Drago mi je da možemo reći da je danas situacija po pristupačnosti skloništa nešto bolja, ali još uvijek trebamo raditi na potpunoj zaštiti žrtava nasilja posebno obitelji žena s invaliditetom koje trebaju sigurno mjesto za sebe i svoju djecu. U 2022. godini nastavilo se učestalo korištenje neprimjerenog govora o osobama s invaliditetom u javnome govoru i medijima na što smo upozoravali priopćenjima. Termini vezani za invaliditet koristili su se pogrdno govoreći u prilikama o neistomišljenicima, a reagirali smo i osudili širenje štetnih predrasuda i stereotipa o osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju u javnom prostoru i u medijima. Reagirali smo na slučaj ponižavajućeg, uvredljivog govora u javnom prostoru kojima se nanosi šteta dostojanstva i ravnopravan položaj osoba s invaliditetom u društvu te preporučivali i sa tada i sad nadalje preporučujemo svim javnim osobama osobito političarima da svoje ambicije usmjere na planiranje aktivnosti za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom u društvu. Zbog tadašnjih izmjena Zakona o socijalnoj skrbi došlo je do povećanja zahtjeva za vještačenjima uslijed preispitivanja prava što je posebno teško pogodilo osobe čiji je invaliditet posljedica trajnog i ireverzibilnog stanja te je potrebno ovu činjenicu dokazivati, te je potrebno ovu činjenicu Ovo povećanje potrebe za vještačenjima, postupka vještačenja osjećamo i danas i ono otežava ostvarivanje prava koja su definirana tijekom 2002., 2002. i '23. godine donošenjem na i stupanjem na snagu evo dosad spomenutih važnih zakonskih i podzakonskih propisa važnih za osobe s invaliditetom i njihove obitelji. Prilikom obilazaka psihijatrijskih ustanova u 2022. godini utvrdili smo nepoštivanje prava osoba koje se nalaze na liječenju zbog nepoznavanja propisa, zbog nedovoljne razvijenosti svijesti o važnosti poštivanja propisanih prava pacijenata, ograničenosti materijalnih resursa te manjka stručnoga i drugoga osoblja. Mišljenja smo da je u svrhu zaustavljanja odnosno postepenoga potpunog prestanka korištenja mjera prisile uz reformu zakonodavstva što nije dovoljno potrebno unaprijediti postupanje u praksi, osiguravanje kontinuirane edukacije zaposlenicima, ali i tehničkih, materijalnih i kadrovskih preduvjeta bitnih i važnih za postizanje ovoga cilja. 2022. godine upozoravali smo i na smanjenje cijena ortopedskih pomagala do kojih je došlo što je pogoršalo ionako lošu socijalnu situaciju dostupnosti pomagala zbog toga što su postojeća pomagala trenutno na listi ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a zastarjela, često nekvalitetna i vrlo teško prilagodljiva potrebama svake pojedinačne osobe. Naša lista nažalost niti danas nema, ne prepoznaje brojne dostupne inovacije i asistivna pomagala dostupna brojnim drugim državama članicama EU. Apelirali smo 2022. godine da usmjerenost na rješavanje krize ne bude izgovor za nečinjenje, nepoduzimanje mjera za uspostavljanje spomenutoga važnoga sustava rane intervencije. Sustav rane intervencije unatoč intenzivnim nastojanjima i pravobranitelja i drugih institucija u državi još uvijek nije uspostavljen. Vlada RH osnovala je povjerenstvo za ranu intervenciju međutim bez konkretnih rezultata. Djeca s teškoćama u razvoju u Hrvatskoj tada, a nažalost niti danas nemaju sustavan pristup nužnim intervencijama, nemamo dovoljno pružatelja usluga, nemamo dovoljno broj stručnjaka, na prvu dijagnozu se čeka mjesecima, a takav smanjen intenzitet i nepravovremenost terapijskih postupaka smanjuje mogućnost ili onemogućuje pozitivne ishode. Najveći problem vidimo u tome što su kod novorođene i male djece prve tri godine najvažnije i upravo tada moramo započeti sa mjerama rane intervencije radi prevencije invaliditeta, a ne vrijeme trošiti na čekanje prve dijagnoze il potvrdu dijagnoza. Istovremeno nedostatak prostornih, kadrovskih i drugih uvjeta u dječjim vrtićima najviše pogađa upravo populaciju djece s razvojnim i zdravstvenim teškoćama kojima se ograničava upis i trajanje boravka u vrtiću. Predškolski odgoj tada, a nažalost niti danas i dalje ne osigurava dovoljnu razinu dostupnosti, pristupačnosti, prihvatljivosti, fleksibilnosti potrebnu za odgovornu inkluziju djece s razvojnim teškoćama. Dostupnost vrtića djeci, svoj djeci pa tako i djeci s teškoćama u razvoju ograničena je diljem RH i u velikim gradovima i malim sredinama. Unatoč promjenama zakonskih uvjeta za osnivanje dječjih vrtića nisu ostvareni ciljevi definirani europskim i nacionalnim strateškim dokumentima o obuhvatu od najmanje 95% sve djece predškolskim programima. Nedostatak prostornih, kadrovskih i drugih uvjeta najviše pogađa populaciju djece sa zdravstvenim razvojnim teškoćama kojima se ograničava upis i trajanje njihovog boravka u vrtiću. Na učenike s teškoćama u razvoju vezano uz područje obrazovanja i dalje se gleda kroz njihovu teškoću, a fokus je na onome što ne mogu umjesto na osiguravanje potrebne podrške u redovnom sustavu obrazovanja. Potrebno je intenzivno raditi na senzibilizaciji šire javnosti, pomoći učiteljima, raditi na njihovoj edukaciji učitelja i nastavnika, edukaciji stručnih povjerenstava škola i županijskih ureda te zapoš… zaposliti dovoljan broj stručnih suradnika u školama. Iz podataka koje smo tada prikupili od županijskih odjela nadležnih za obrazovanje o broju stručnih suradnik u osnovnim i srednjim školama u 2022. godini saznajemo da još uvijek postoje škole koje nemaju zaposlena dva stručna suradnika pri čemu ne govorimo o knjižničarima te značajan broj nema broj, dovoljan broj stručnih suradnika sukladno državnim pedagoškim standardima. Istodobno se zapošljava sve veći broj pomoćnika u nastavi kao potpora učenicima s teškoćama u razvoju no oni nisu samostalno odgojni obrazovni radnici. Svake godine sve se teže nalazi dovoljan broj osoba koje bi radile kao pomoćnici u nastavi i kao stručni komunikacijski posrednici te ponovo naglašavamo da je žurno i potrebno omogućiti i pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima rad na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme uz sva prava koja proizlaze iz zakona i kolektivnih ugovora. Preporučujemo da se prilikom uključivanja pomoćnika u nastavi vodi računa da pružaju potporu učeniku samo u cilju izjednačavanja mogućnosti. Pored edukacije učenika i nastavnika učenicima je potrebno pravodobno s početkom školske godine osigurati svu potrebnu razumnu prilagodbu, osigurati prilagođene učenike, posebno za slijepe i slabovidne učenike i prilagođeni prijevoz, pristupačnost škola, škola Zbog neorganiziranoga prijevoza, značajan broj učenika s teškoćama u razvoju ne pohađa nastavni proces. Stoga predlažemo razmotriti uključivanje jedinstvenog tijela vještačenja u proces određivanja potpora odnosno utvrđivanja potrebnih potpora i podrške u cilju ujednačavanja razine, ujednačavanja Potrebno je razmotriti nove oblike školovanja ili širenje mogućnosti nastave od kuće, nastave na daljinu posebno u situacijama kada pojedini učenici, najčešće se radi o učenicima s poremećajima iz spektra autizma, autističkog spektra zbog prirode svojih teškoća ili neprilagođenosti okoline, nisu kontinuirano u mogućnosti prisustvovati nastavi. Kao i proteklih godina, ponovno naglašavamo da je u cilju šireg pristupa srednjoškolskom obrazovanju, smatramo bitnim osmišljavanje novih strukovnih programa i kurikuluma, redovnih i posebnih, definiranih potrebnih ishoda učenja u skladu sa tržištem rada. Predlažemo osmišljavanje novog profesionalnog usmjeravanja učenika s teškoćama u razvoju, oslanjajući se više na spoznaju koje daju stručnjaci koji ih prate više godina te usmjereno na utvrđivanje nesposobnosti i interesa za pojedino zanimanje, a ne opsežnost ili lakoću određenog kurikuluma. Bitnim nalazimo i da se ponovno vrati mogućnost bodovanja učenika sa zdravstvenim teškoćama u programima na prijedlog službe profesionalnog usmjeravanja prilikom upisa u srednju školu. Naime, najveći broj učenika s teškoćama u razvoju djece upravo gubimo na prelasku iz osnovne u srednju školu gdje nastaje jedan velika, velika praznina gdje djeca jednostavno iz, zbog invaliditeta, zbog nemogućnosti potpore i podrške ne upisuju srednju školu i ostaju zapravo na razini osnovnoškolskog obrazovanja. Zbog nedostatka podrške stručnih djelatnika upućuju se u posebne ustanove, a cijeli sustav se previše oslanja na pomoćnike u nastavi čiji je radno pravni status neosiguran, a cijena rada neprivlačna pa mnoga djeca s teškoćama u razvoju ostaju bez ovog vida podrške. Srednjoškolsko obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju i dalje nije usklađeno s potrebama tržišta rada i tu osobe s invaliditetom dijele sudbinu društva. Posebno smatramo neuređen sustav visokog obrazovanja studenata s invaliditetom, a unatoč našem snažnom zagovaranju o davanju konkretnih prijedloga prilikom donošenja Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti 2022. godine, propuštena je prilika da se konačno definira tko su studenti s invaliditetom, dok je osiguravanje potrebne podrške ostavljeno kao mogućnost umjesto kao propisivanje zakonske obveze. Kao posebno ugroženu skupinu treba istaknuti djecu s autizmom zbog nedostatka sustavne dijagnostike i rane intervencije te odrasle osobe s autizmom za koje društvo niti 2022. godine niti danas ne osigurava niti minimum potrebne podrške. Postojeći centri za autizam registrirani su u sustavu odgoja i obrazovanja, namijenjeni su djeci i mladima do 21. godine, nakon čega se ova populacija prepušta obitelji ili se upućuje u ustanove neprilagođene njihovim potrebama i ovome specifičnome stanju. Prema podacima Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom na dan 31. prosinca 2022. dakle prije 2 godine, evidentirano je bilo 15.513 zaposlenih osoba s invaliditetom, što je bilo 3.819 osoba s invaliditetom više u odnosu na prethodnu godinu. Međutim ovaj porast nije isključivo pokazatelj rasta zaposlenosti osoba s invaliditetom već je dijelom uzrokovan usklađivanjem sa novim Zakonom o registru zaposlenih osoba s invaliditetom te ažuriranjem podataka u bazi podataka osoba s invaliditetom. Najčešće pritužbe vezane za zapošljavanje osoba s invaliditetom, odnosilo se na provođenje natječajnih postupaka u državnim i javnim službama. Osobe s invaliditetom koje su nam se prituživale uvjerene su da je zapošljavanje netransparentno i da se pogoduje unaprijed poznatim kandidatima te se pritužuju na nemogućnost ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, ponovit ću radi se o zakonskome pravu. Mnogi poslodavci često imaju negativan stav prema zahtjevu za ostvarivanje prava na razumnu prilagodbu radnoga mjesta, iako je i ono zakonsko uređeno u kroz više propisa, a u praksi i dalje ovisi o dobroj volji poslodavca. unatoč potrebi ne postoje programi socijalnog uključivanja u koje bi se moglo uključiti i one korisnike koji se ne mogu uključiti u svijet rada. Kao država, kao poslodavci ne smijemo dozvoliti da osobe s invaliditetom zbog neosiguravanja podrške i prilagodbe prilikom zapošljavanja i na radnom mjestu budu diskriminirane, pasivizirane i da ih guramo u svijet socijalnih naknada i mirovina. Područje mirovinskog osiguranja je jedno od područja u kojem smo zaprimili i u 2022. godini veliki broj upita i pritužbi osoba s invaliditetom. Najčešći upiti građana odnosili su se na općenite uvjete i načine ostvarivanja iz zaštite prava iz sustava mirovinskog osiguranja, posebno u pogledu ostvarivanja invalidske obiteljske mirovine, utvrđivanja postotka tjelesnoga oštećenja odnosno naknade za tjelesno oštećenje te doplatka za djecu. Iznesene pritužbe građana odnosile su se na male mirovine, dugotrajnost postupaka donošenja rješenja od strane HZMO-a, nepriznavanje prava na invalidsku mirovinu i na nepriznavanje staža osiguranja s povećanim trajanjem. U normativnome smislu ovo izvještajno razdoblje obilježili su još i jedne izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju, 11. po redu od njegovog stupanja na snagu od 2014. godine kao i donošenje dviju odluka o isplati jednokratne novčane, novčanih primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijene energenata. Naši prijedlozi vezano za izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju u većini nisu prihvaćeni, izuzev prijedloga da se udovici, udovcu čije je dijete korisnik prava na obiteljsku mirovinu po osnovi statusa invaliditeta ili zbog potpunog gubitka radne sposobnosti omogući i kumulacija vlastite mirovine i dijela od 27% obiteljske mirovine. Nisu prihvaćeni prijedlozi koji se tiču izjednačavanja položaja korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti s korisnicima starosnih mirovina niti prilikom izračuna nove mirovine omogućavanje prava na rad s polovicom radnog vremena uz zadržavanje pune mirovine za korisnike invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti. Ista je situacija kod profesionalne nesposobnosti i HRVI statusa. Vezano za pristup dobrima i usluga, ovo su područja u kojima su se najčešće utvrđivale povrede prava na osnovi invaliditeta po pritužbama fizičkih pravnih osoba. U području pristupačnosti i dalje su najčešće pritužbe koje se odnose na nepristupačnost građevina javne i poslovne namjene, javnih površina, stambenih zgrada te pojedinih usluga. Mobilnost osoba s invaliditetom nije osigurana u ravnopravnoj osnovi sa ostalim građanima, zbog toga su i javni i željeznički i pomorski, cestovni prijevoz u RH i dalje na nezadovoljavajućoj razini po pitanju dostupnosti i pristupačnosti osobama s invaliditetom, a pritužbe koje smo zaprimali ukazuju na nedostatak parkirališnih mjesta za vozila osoba s invaliditetom kao i na učestalo nepropisno parkiranje i zlouporabu tadašnjeg znaka pristupačnosti do današnje europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Značajan problem i dalje predstavlja pristupačno stanovanje od fizičkih prepreka do predrasuda susjeda i predstavnika suvlasnika kao i pitanje stambenog zbrinjavanja. Tijekom 2022. godine obratile su nam se 44 osobe s invaliditetom sa zamolbama za žurnom dodjelom stana u slučaju iznenadnog nastanka posebnih životnih okolnosti, zamjenu nepristupačnog stana za prilagođeni prostor ili odgodu već zakazanoga sudskog iseljenja. Premda jedinice lokalne samouprave u čijoj je nadležnosti rješavanje stambenih stambenih pitanja posebno vrednuju teške životne okolnosti i zdravstveno stanje i invaliditete, osiguravanje privatnog zbrinjavanja zabrinjava porast upućenih zamolbi za pomoć u stambenome zbrinjavanju. Čak i kad postoji spremnost i razumijevanje jedinice lokalne samouprave nedostatak raspoloživih i pristupačnih stambenih jedinica je objektivna zapreka. Nagli porast cijena nekretnina bilo da se radi o kupnji ili izgradnji vlastitog stambenog prostora ili pak najma, nadilazi realne mogućnosti većine građana pa tako i osoba s invaliditetom. Za stvarno povećanje sigurnosti osoba s invaliditetom potrebno je razviti sustavno politiku sustavnu strategiju ili nacionalni plan pristupa i ostvarivanja socijalnog stanovanja. Za stalno povećanje sigurnosti osoba s invaliditetom kada govorimo o rizičnim situacijama, situacijama prirodnih katastrofa nepogodnih izvanrednih situacija potrebno je kontinuirano podizati svijest svih građana kao i samih osoba s invaliditetom o mogućnosti samopomoći i organiziranja. Vezano za aktivnosti udruga, organizacija Saveza osobe s invaliditetom i tijekom 2022.g. često su bili poveznica osobe s invaliditetom sa sustavom, a novim sredinama i jedini pružatelji usluga. Jedan od gorućih problema za osobe s invaliditetom dakle i dalje ostaju problemi koji se ponavljaju iz godine u godinu. Hvala vam lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Želi li neko od izvjestitelja odbora uzeti riječ?

zakonske propise. No činjenica je da se oni ne provode odnosno da su nedostupni zakonski prijedlozi i zakonska prava osobama s invaliditetom. No ja ću vas pitati nešto

Uvažena zastupnice. Vezano za pitanje ostvarivanja i ponavljanja stranih vještačenja u sustavu socijalne skrbi, struka tvrdi da su ta vještačenja potrebna. Znamo da su potrebna s djecu s teškoćama u razvoju do 18 godine kada postoji mogućnost da će se stanje … teškoćom promijeniti ili nadamo se nestati. međutim, zaista ne vidim opravdanog razloga niti stručnoga, niti subjektivnog niti objektivnoga za ponavljanje vještačenja primjerice za osobe koje se kreću u invalidskim kolicima, za osobe koja imaju strana stanja, dakle trajne vrste invaliditeta koje su nepovratne i znamo zapravo da sa godinama starenja sa životnom dobi sve naše životne funkcije opadaju, to je nažalost i kod osoba s invaliditetom i vrlo su rijetki slučajevi poboljšanja u odnosu na stanje pogoršanja. Mi ćemo i dalje nastaviti ponavljati ovu preporuku, smatramo da sustav ne prepoznaje važnost te preporuke i zapravo da sam sebi stvara dodatne poslove, dodatne probleme za vještačenjem i ne prepoznaje ovo kao jednu stvarnu mogućnost koja možda iziskuje određenu zakonsku i podzakonsku pripremu

ostvarivanju prava osoba s invaliditetom i svakako u poboljšanju kvalitete njihova života. Naravno, postoji još ogroman prostor za poboljšanje i treba postojati na kraju krajeva, to govore i tome u prilog idu velik broj vaših preporuka i vaših upozorenja. Prošle godine HS je donio dva važna ja bih rekla povijesna zakona vezano za osobe s invaliditetom, to je Zakon o osobnoj asistenciji i Zakon o inkluzivnom dodatku po prvi put u povijesti Hrvatske države. Velik broj u oblikovanju tog zakona dala je bivša pravobraniteljica gospođa Slonjšak, dala je naša saborska zastupnica gospođa Lukačić i jednako tako naše resorno ministarstvo, ali Vlada RH. Po vašem mišljenju koliko

Uvažena zastupnice, da nam se svima teško koncentrirati na 2022.g. da će dio rasprave vjerojatno odlaziti zapravo na aktualna pitanja, aktualne teme. Zaista 2023.g. doneseni su značajni propisi, govorim o Zakonu o inkluzivnom dodatku i Zakonu u osobnoj asistenciji i ja bih još dodao Zakon o povlasticama u prometu. Ti su zakoni važni za osobe s invaliditetom i ono što imamo kao jedan uteg cjelokupni sustav da se radi o zakonskim propisima koji su jako dugo očekivani, tako da su očekivanja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji zaista velika. Ono što možemo ocijeniti svakako je dobro da su doneseni, no međutim nakon donošenja dolazi vrijeme za njihovu operacionalizaciju i zapravo moramo poduzeti više, više mjera u svim sustavima pogotovo gdje je potrebna međuresorna suradnja kako bi se oni zapravo implementirali u stvarni život. Još uvijek imamo velika čekanja za ostvarivanje, nadam se da će se do kraja godine prema najavi rješenja vezano za inkluzivni dodatak koje osobe s invaliditetom očekuju biti i donesena. Hvala vam lijepa. izvolite. **Bježančević, Sanja (SDP)** Hvala. Poštovani pravobranitelju, ja mogu zaključiti da naravno iz vašeg izlaganja da se vi i ja možemo složiti oko teze da se stanje ljudskih prava osoba s invaliditetom nije značajnije u prošlom desetljeću promijenilo. Mi i danas govorimo o nekakvim fizičkim barijerama kao preprekama u ostvarenju nekih prava osoba s invaliditetom. Međutim, ono što mene posebno brine što se iščitava iz ovog izvješća je činjenica da je diskriminacija osoba s invaliditetom u obrazovanju u porastu. Mi onda naravno dugoročno dolazimo u situaciju da te osobe zapravo ne ostvaruju svoja ekonomska i socijalna prava zajamčena prava koja onda naravno utječu i na kvalitetu njihovog života. Vi, naravno, vaš Ured izdaje preporuke kako bi se to pitanje poboljšalo, međutim, rekli ste u izlaganju, 35% preporuka se samo uvaži. Mislite li da je konačno došlo vrijeme da gradimo sustav koji će primorati, a onda konačno, ako je potrebno i sankcionirati ona tijela koja te preporuke ignoriraju? Hvala. **Radin, Uvažena zastupnice, jako malo vremena za odgovor na vaše sveobuhvatno pitanje. Počet ću od toga da ako gledamo ostvarivanje prava osoba s invaliditetom od donošenje konvencije o osobama s invaliditetom i naše preuzimanje i njezino stupanje na snagu, dakle osobe s invaliditetom ostvaruju brojna prava puno bolje i puno kvalitetnije nego što je to bilo prije donošenja konvencije. Situacija je danas bolja nego što je bila prije 5 godina, sigurno će sljedećih 5 godina biti još bolja. međutim, u ovom trenutku nismo u brojnim područjima u razini preuzetih obveza i ratifikacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i nekih drugih međunarodnih dokumenata, ali i nacionalnih propisa. Jedno od tih područja je definitivno obrazovanje i moramo učiniti na tome više i moramo učiniti više u ovom trenutku za ostvarivanje obveza koje smo preuzeli za osobe s invaliditetom i njihove obitelji jer te svakodnevne radnje na različitim razinama, i državnoj i županijskoj i gradskoj i općinskoj zapravo u velikoj mjeri utječe na brojne situacije i brojne radnje u svakodnevnom životu osoba s invaliditetom. Hvala vam lijepa. Uvaženi pravobranitelju, ono što smatram da možda i najviše zabrinjava i gdje bismo sigurno kao nadzorno tijelo, kao HS morali napraviti iskorak i korigirati Vladu je upravo sustav rane intervencije za djecu s teškoćama kako bismo na vrijeme prepoznali i pomogli im u trenutku kada se još uvijek mnoge stvari mogu unaprijediti. Kako komentirate činjenicu da povjerenstvo trenutno ne funkcionira i činjenicu da još uvijek nemamo strateški plan za ranu intervenciju? Ja ovdje očekujem od HS-a kao kao nadzornog i kontrolnog tijela Vlade RH i na tom tragu sam i uputila zaključak, da ga izglasa i da obvežemo Vladu RH da se donese nacionalni strateški plan za ranu intervenciju i da povjerenstvo konačno profunkcionira. Evo, možete li pobliže objasniti hrvatskoj javnosti i nama zastupnici što se zbiva s ranom intervencijom? **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovor. **Jurišić, Darijo** Uvažena zastupnice, inače ne zahvaljujem na pitanju, ali ću vam zahvaliti za, na ovom pitanju jer se zaista radi o važnome, važnoj temi koja je izuzetno bitna. Ne možemo reći da brojni, brojne radnje pripremi donošenje strategije funkcioniranja .../Govornik se ne razumije./... nisu napravljeni. Brojni sastanci su održani na različitim razinama, brojne su preporuke upućene, brojni dogovori su napravljeni, no međutim, još uvijek nemamo konkretnih pomaka. Ono što se nama čini sa našeg .../nerazumljivo/... sa naše pozicije gledišta, da je ovdje najveći problem međuresorna, međusektorska suradnja koja vrlo često se volimo pozivati na njezinu važnost i njezino ostvarivanje, da ona nije ostvarena na zadovoljavajućoj razini. Unatoč visokoj razini sastava ovog povjerenstva, konkretnih pomaka nema. Dakle isključivo objektivnih razloga za to nema, znamo koliko su nam djeca važna, znamo, neosporno je koliko sustavi rane intervencije važni su za djecu, ponovit ću, upravo od rođenja do njihove treće godine kada možemo najviše prevenirati pojavu i razvoj invaliditeta. Znači isključivo .../Govornik se ne razumije./... suradnja nije na zadovoljavajućoj razini. Hvala. **Radin, Furio Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani pravobranitelju. Iz vašeg Izvješća razvidno je da ste u 2022. g. najviše pritužbi dobili iz sustava socijalne skrbi. Pretpostavljam da je to zbog još tada nepostojanja Zakona o osobnoj asistenciji, tu je bio veliki problem pa Zakona o inkluzivnom dodatku, itd., Zakon o socijalnoj skrbi je trebalo mijenjati. Što mislite danas, već ima, evo pola godine od kako smo u primjeni, od kako je u primjeni Zakon o osobnoj asistenciji i o inkluzivnom dodatku. Je li se pristizanje prigovora iz sustava socijalne skrbi barem nešto smanjio ovih 6 mjeseci ili je to i dalje … .../Upadica: Hvala./... ili su osobe s invaliditetom i dalje na sustav, ah, rekla bih, ljute? Hvala vam lijepa. **Radin, Furio Uvažena zastupnice, kada govorimo o ostvarivanju materijalnih prava za osobe s invaliditetom vezano za sustav socijalne skrbi, ne možemo reći da se broj obraćanja smanjio, povećao se broj upita i pitanja o ostvarivanju prava zbog očekivanja rješenja o ostvarivanju pravu i na inkluzivni dodatak i na osobnoga, osobnog osobnog asistenta. Ono što možemo vidjeti zapravo da su ove izmjene dugoočekivane, dobrodošle, uglavnom pozdravljene, ali postoji strah upravo u njihovu odgovarajuću provedbi i dok god ta provedba nije na odgovarajućoj razini da sve osobe s invaliditetom koje imaju pravo i na inkluzivni dodatak i pravo na osobnog asistenta, ne dobiju, ne ostvare ta prava, vjerujem da će nam se i dalje nastaviti u velikoj mjeri obraćati sa svojim pitanjima, prijedlozima, razmišljanjima koja su vrlo često i vrlo često je zapravo ono što dobivamo informaciju da je zapravo pravobraniteljstvo za osobe s invaliditetom mjesto gdje tu informaciju dobit jer tu informaciju nažalost često ne mogu dobit kod nadležnih tijela. Hvala lijepa. Zahvaljujem. G. pravobranitelju, želim da nam kažete vaš stav sa ovim vremenskim odmakom od nekoliko godina koji ste obradili u vašem izvještaju, tiče se smanjivanja kazne ocu zbog počinjenja dvaju kaznenih djela protiv spolnih sloboda njegove 17-godišnje kćerke za invaliditetom koja je ostala trudna, koja je rodila, a njemu je smanjena kazna zbog, a kao olakotna okolnost uzet mu je status i dob uz obrazloženje da bi strožije kažnjavanje imalo prenaglašeni retributivni karakter pa vas molim vaš stav o ovom konkretnom slučaju. **Radin, Furio zastupnice, nažalost ovaj se slučaj u Hrvatskoj zaista dogodio. Znači slučaj je detaljno obrađen u cjelovitome izvješću gdje je sud cijenio kao olakotne okolnosti status i dob počinitelja, a radi se o teškom kaznenom djelu protiv osobe s invaliditetom, žene, djevojke, djevojke s invaliditetom. Reagirali smo na način da možemo samo ne shvatiti i osuditi taku presudu iako se radi o pravomoćnoj sudskoj presudi, iako govorimo da nećemo komentirati pravomoćne sudske presude svoj stav moramo dati. Nedopustivo je da olakotna dob za, posebno za sva kaznena djela, a posebno za tako teško kazneno djelo bude uzeta dob i status svake osobe. Svi, apsolutno svi pred zakonom trebaju biti jednaki. Kad govorim o osobama s invaliditetom, osobe s invaliditetom mogu biti i žrtve, mogu biti i počinitelji kaznenih djela tako da status ili dok ili neka druga olakotna okolnost ni na koji način ne smije utjecati na izricanje kazne pogotovo kada s kaznom treba poslati jasnu poruku budućim počiniteljima takvih ili sličnih kaznenih djela. Hvala.

imalo nažalost iskustvo i preživjelo je neku vrstu seksualnog nasilja, a posebice se to odnosi na žene s mentalnim teškoćama. Ovdje i ova djevojčica o kojoj se govori imala 17 godina i bila je mentalno retardirana, nažalost ostala i trudna s vlastitim ocem. takvu smo odluku imali u kojem olakotne okolnosti su, a znamo kad se govori o nasilju nad ženama da vrlo čestu su upravo olakotne okolnosti da je netko branitelj ili ovdje bio umirovljenik mislim i dob. Ono što me zanima je upravo seksualno nasilje nad djecom o kojem se još rjeđe govori i stigmatizirano je o djeci s invaliditetom. Pa statistike govore da 40 do 70% djece ima također iskustvo seksualnog nasilja, a 50% djevojčica i 55% dječaka imaju gluhonijemih osoba imaju iskustvo … ne ne završite rečenicu./… Htjela sam vas samo pitati što možemo učiniti da podsvjestimo seksualno nasilje nad osobama s invaliditetom? **Radin, Furio Uvažena zastupnice seksualno nasilje je zapravo nešto što svima nama treba biti nedopustivo, ali se o tome mora razgovarati. U među općom populacijom pogotovo među heterogenom populacijom osoba s invaliditetom posebno prepoznajemo ranjive žene s invaliditetom i djevojčice, djevojke s invaliditetom. Kako ste spomenuli u vašem pitanju osobe sa osjetilnim oštećenjima posebice gluhe i slijepe osobe koje imaju takvu vrstu invaliditeta vrlo često su žrtve nasilja upravo iz razloga nemogućnosti komunikacije i nemogućnosti ostvarivanja dakle svojih prava. Kad govorimo o osobama s intelektualnim teškoćama kao iz ovog prethodnoga slučaja veliki je zapravo problem u takvim situacijama što same osobe nisu svjesne da se prema njima čini nešto nedopušteno, nešto nedozvoljeno, a da ne govorimo o mogućnostima prijave takvog kaznenog djela. Ono što moramo činiti su edukacije, preporučavamo javne, javne kampanje o takvim pitanjima i preporučamo razgovor, otvoreni razgovor o ovim temama bez ikakvog uzdržavanja. Hvala. Gospođa Bedeković. Posebice bi se osvrnula na dio koji se odnosi na stanje u obrazovanju, a konkretno na ovu rečenicu iz izvještaja. Značajan broj škola nema broj stručnih suradnika u skladu s državnim pedagoškim standardom. Kao netko tko dolazi iz obrazovanja želim još jedanput podvući to da je ovo izuzetno zabrinjavajuće jer stručni suradnici poput pedagoga, psihologa i specijalnih edukatora igraju ključnu ulogu u osiguravanju kvalitetnog obrazovanja i potpore za učenike s invaliditetom. Njihova prisutnost nije samo zakonska obveza već i moralna dužnost koju imamo prema djeci koja zahtijevaju dodatnu pomoć i podršku u svom, na svom obrazovnom putu. Nedostatak stručnih suradnika može imati dalekosežne posljedice na obrazovanje djece s invaliditetom i što uključuje smanjenu kvalitetu individualnog programa, povećani stres i opterećenje za učitelje, smanjuje uključenost u integraciju … …/Upadica **Jurišić, Darijo** Uvažena zastupnice zaista nedostatak stručnih suradnika je evidentan. Moram naglasiti da se ovdje ne radi samo o problemu koji postoji za učenike s teškoćama u razvoju nego za svu djecu. Dakle, stručni suradnici su izuzetno važna komponenta, važan dio dakle obrazovanja i pružanja potrebnih intervencija, usluga, rada sa svim učenicima pa tako i s učenicima s teškoćama u razvoju. Mi nažalost imamo u brojnim sredinama problem da na tržištu rada ne postoje odgovarajući stručnjaci koji bi se zaposlili unatoč natječajima koji se raspisuju za zapošljavanje, zapošljavanje takvih stručnjaka u sredinama u kojima se traže. To su objektivne okolnosti koje jesu, no međutim ovaj nedostatak stručnih suradnika u školama ima i imati će definitivno posljedice ne samo za učenike s teškoćama u razvoju nego za cjelokupnu populaciju učenika upravo zbog teškoća s kojima se djeca danas svakodnevno susreću. Hvala lijepa. Irena (SDP)** Poštovani pravobranitelju ja ću se ponovo osvrnut na one preporuke i smjernice koje su neodgovorene. Mislim da trebamo o tome razgovarati i vidjeti što možemo napraviti. Rekli ste ovdje da ih je gotovo 18%. Jednim dijelom su to institucije, a dobrim dijelom općine i gradovi. Htjela sam vas pitati imate li neke mehanizme kojima biste kaznili one koji krše zakon, međutim rekli ste ovdje da vi možete samo evidentirati. Pitam vas sada razmišljate li o tome da javno svake godine objavite popis onih koji nisu odgovorili na preporuke i smjernice pravobranitelja za osobe s invaliditetom što im je zakonska obveza? Hvala. **Radin, Uvažena zastupnice kada govorimo o neodgovaranju na preporuke i upite sukladno Zakonu o pravobranitelju za osobe s invaliditetom sve pravne i fizičke osobe uključujući onaj javan privatni sektor do jedinica lokalne samouprave do čak pojedinaca su dužni dati odgovor na na zaprimljeni upit odnosno pravobraniteljskih institucija. Pravobraniteljske institucije nisu sudsko tijelo i nemaju takav karakter niti kod nas niti u svijetu, pogotovo ne u Europu i EU. Mi na preporukama možemo inzistirati, možemo autoritetom institucije zahtijevati odgovore i zahtijevati njihovo postupanje i to svakodnevno radimo. U vašem prijedlogu smo razmatrali objavu javnih i dijelom se odlučujemo na to. U našim izvješćima ćete primijetiti da dio primjera iz prakse koji obrađujemo su imenovani, dijelovi nisu. Kada vam se dogodi da ponavljamo i da učestalo imamo neodgovaranje na preporuke nedostavljanje zatraženih očitovanja, mi to i činimo kroz naše izvješće o radu. Javno objavljivanje, nije samo po sebi u skladu sa nekim drugim normama koje se tiču osobnih podataka, tako da smo tu zapravo ograničeni sa takvom jednom mogućnosti, osim izvješćima o radu. Hvala vam lijepa. **Radin, Furio zahvaljujem. Poštovani pravobranitelju, evo i sami ste rekli da je došlo vrijeme za operacionalizaciju Zakona o osobnoj asistenciji i inkluzivnom dodatku, to su uistinu jako bitni zakoni koje smo donijeli u prošlom sazivu, međutim, mene zanima kakvo je sad stanje s provedbom tih zakona, da li ste vi u kontaktu, recimo sa ministarstvom, da li znate koliko je, recimo, rješenja do dandanas doneseno za osobne asistente i koliko je rješenja doneseno po pitanju inkluzivnog dodatka? Ja mogu reći iz perspektive Zagreba po pitanju inkluzivnog dodatka, da do dandanas znamo da se rješenja donose presporo, što znači da je dobar dio korisnika i dalje ostao na starim naknadama, to su i dalje premale naknade i zbog takvih problema, ne samo da korisnici imaju male naknade, nego i gradovi imaju problema prilagoditi svoje dodatke s obzirom na nove naknade i nova rješenja. **Radin, Uvažena zastupnice, nismo mi sami rekli da je potrebna operacionalizacija nego je zakon stupio na snagu 1.1., tako da samim time postoji, no međutim, zakon je propisao mogućnost znači rješavanja, kada govorimo o inkluzivnom dodatku, do kraja ove godine, do 31. prosinca 2024. g. Sustav čini velike napore, pogotovo sustav vještačenja, nadležna ministarstva i nadležno ministarstvo isto čine značajni napor da se to zaista učini. Nemamo konkretne podatke o ostvarivanju, koliko je rješenja u ovom trenutku izdano, međutim, indikatoru su nam javljanje stranaka. Ono što zapravo znamo da ostvarivanje pojedinih prava na temelju ova, ja sam nabrojio 3 značajna zakona koja su potrebna, da se dešava da ljudi dobijaju rješenja, gdje dobivaju svoje kartice za ostvarivanje prava iz područja mobilnosti i možemo se samo nadati da će do kraja godine to biti napravljeno. Sustav čini svoje napore kad govorimo o gradovima, općinama, oni moraju pronaći sam put ostvarivanja i uvažavanja tih prava i usklađivanja. Samim time ovaj zakon ne predstavlja zapreke da oni na svoj način urede na koji će način dosadašnja prava biti uređena … .../Upadica: Hvala./... za njihove sugrađane. Hvala vam poštovani, čuli smo ovdje puno puta zapravo da je sustav zapravo odnosno žrtva je, ja bih rekla, nedostatka stručnjaka na području. Znamo da je ovaj Zakon o inkluzivnom dodatku od 1. siječnja na snazi. Ja osobno sam dobila zapravo prijedlog da postavim pitanje koliko ste dobili do sada primjedbi uopće na dobivanje rokove za izdavanje rješenja i same isplate inkluzivnog dodatka, obzirom da kažem, evo, ima i slučajeva u medijima da ljudi podnose rješenja u veljači, do dana današnjeg nisu dobili, zahtjeve, nisu dobili do danas, dandanašnjega rješenja, dakle kako zapravo osigurati da onaj zakon kojega, evo, svi na neki način podržavamo da zapravo u primjeni ne doživi ovakve zastoje. Darijo** Uvažena zastupnice, objektivno govoreći, izuzetno je veliki broj korisnika koji je obuhvaćen ovim zakonom, mi smo na to upozoravali prilikom donošenja i u postupcima e-Savjetovanja da se o tome vodi računa. Sustav nažalost ima dugove iz prošlih vremena i prošlih izmjena i Zakona o socijalnoj skrbi i nekih drugih podzakonskih propisa i svi gdje su bili propisivana određena prava. Ono što je otežavajuće za stručnjake koji se bave vještačenjem i koji sada su u situaciji da moraju donositi ova rješenja su česte izmjene propisa kojima se utvrđuju prava gdje su potrebne zapravo njihove intervencije kroz rješenja, zaključke i druge dokumentacije kad se potvrđuje neki status. Za pojedina prava koja su obuhvaćena i Zakonom o inkluzivnom dodatku i zakonom o povlasticama, problem smo vidjeli u tome što i dio naših građana ima jako stara rješenja kojim su bila određeni vrste invaliditeta, a uslijed čestih promjena zakonskih .../nerazumljivo/... podzakonskih propisa koja su njima regulirana, sustav je sam sebi zapravo napravio potrebu za vještačenje. odgovor na to, samo su veliki i značajni napori i ulaganje kroz dodatno zapošljavanje i angažman trenutno zaposlenih u ovom području. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, uvaženi pravobranitelju zajedno sa suradnicima, državne tajnice. Svakako evo, ja vam zahvaljujem na ovom sveobuhvatnom izvješću i detaljnom pregledu stanja prava, u pravima i zaštiti i promicanju osoba s invaliditetom, zaista i na svim vrijednim preporukama koje se odnose na 2022. g., ali valja istaknuti da zaista ima puno pomaka od tada, posebno u onoj otočnoj pokrivenosti usluga ranom intervencijom za djecu s poteškoćama u razvoju gdje bi istakla svoj otok Brač. Isto tako, slijedi sad i pokrivenost u razgovoru i suradnji i sa saborskim zastupnicima i ministarstvom socijalne skrbi i resornim ministarstvima nadležnim i županijom i lokalnom samoupravom da se pokrije i uslugom rane intervencije i otok otok Hvar, a naravno i razgovorom da to budu i pokriveni ostali otoci. Uvažena zastupnice, iskoristit ću vaše pitanje zapravo ukazati na ono što je važno kada govorimo o dostupnosti različitih usluga. Prije svega, velika je razlika u Hrvatskoj još uvijek nažalost, da li živite u velikom gradu, županijskome središtu, nekom malom mjestu, negdje u ruralnome zaleđu ili otoku. kao društvo moramo zapravo učiniti više da bude, da uslugu budu dostupnije. Kada govorimo o osobama s invaliditetom i socijalnim uslugama, upravo su organizacije civilnoga društva u .../Govornik se ne razumije./... sredinama jedini pružatelji takvih usluga i ono što vidimo kao pozitivno i moramo pozdraviti, a to je prelazak na sustavniji pristup pružanja takvih usluga i kroz financiranje i kroz prihvaćanje, vrednovanje i priznavanje takvih usluga. Nije dovoljno i moramo učiniti više, no međutim, to je još jedna tema i još jedno pitanje gdje osobe s invaliditetom dijele sudbinu društva odnosno svih otočana gdje brojni, osobe koje žive na otoku, brojni stanovnici naših otoka zapravo i nemaju dostupnost svih usluga koje postoje na kopnu. tu se svakako postoji prostora za poboljšanjima i za razvijanje takvih usluga na otocima. Hvala. Uvaženi pravobranitelju, evo želim vam čestitati na odličnom izvješću i na vašem radu u cjelini, cijelom uredu. Međutim, kada gledamo što ste zapravo i rekli, statistika je poražavajuća. Među ostalim stvarima koje treba kritizirati je i pregled e-savjetovanja na kojima ste sudjelovali. Strahovito je malo prijedloga bilo prihvaćeno na odgovarajući način i to pokazuje koliko je država još uvijek nedovoljno senzibilizirana za probleme i potrebe osoba sa sa invaliditetom. Također smatram neprihvatljivim da državna tijela ili tijela javne vlasti kada provode natječaj za zapošljavanje ne poštuju prava osoba sa invaliditetom. Možda bi u buduće trebalo decidirano navesti o kojim se to javnim tijelima radi i o kojim natječajima. I isto tako neprihvatljivo je da zgrade javne namjene nemaju odgovarajući pristup za osobe sa invaliditetom. Ali mislim da u buduće kažem trebamo konkretizirati … …/Upadica Radin: kako bismo ih prozvali za nepoštivanje prava ranjivih skupina. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odgovor. **Jurišić, Darijo** Uvažena zastupnice, jako malo vremena za sveobuhvatni odgovor na vaše pitanje, pa ću početi od preporuka i namjerno ću ovim putem problematizirati postupak e-savjetovanja kao takve. O čemu se naime radi. Naši prijedlozi i komentari koji su uvijek obrazloženi, dakle nisu samo ukazivanje kao i naše preporuke vjerujem da ste upoznati. Kroz naše izvješće nikada preporuka nije samo preporuka nego sadrži jedan proaktivni pristup i zapravo prijedlog rješenja. Najčešće dobiven odgovor u 2022. godini, a i danas isto je 67 odgovora primljeno na znanje. To znači da se ne uvažava niti se ne odbija. To je zapravo ono što je problem. Dio tih odgovora kasnije bude zaista ugrađen u zakonske propise. Mi nastojimo to pratiti, no međutim na takav način komunikacije gdje zapravo ne znamo što to znači primljeno na znanje možemo razumjeti da to može postojati kod općih komentara, može biti da u nekim trenucima kada mi nismo na odgovarajući način iznijeli neki prijedlog koji je predmet toga savjetovanja. No međutim, ne može biti najveći odgovor u najvećem postotku zapravo primljeno na znanje što ne znači niti da, niti ne. Hvala. Nema više replika. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Izvolite gospođa Marija Lugarić, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova. Izvolite.

Odbor za ravnopravnost spolova raspravljao je na svojoj drugoj sjednici održanoj 20. lipnja i o Izvješću o radu pravobranitelja za osobe sa invaliditetom za 2022. godinu. Ovo smo izvješće raspravili sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora u svojstvu zainteresiranog radnog tijela i raspolagali smo mišljenjem Vlade Republike Hrvatske. Pravobranitelj za osobe sa invaliditetom uvodno je zahvalio našem odboru što razmatra predmetno izvješće iako nije matično radno tijelo. Radi se o izvješću koje nije samo izvješće o radu institucije pravobranitelja već je i pregled ljudskih prava osoba sa invaliditetom koje su ostvarene u izvještajnoj godini. Istaknuo je veliku važnost i doprinos gospođe Anke Slonjšak prve pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom kako za povećanje vidljivosti osoba sa invaliditetom, tako i za izradu i oblikovanje Izvješća o radu za 2022. godinu. U 2022. godini u Ured pravobranitelja obratilo se ukupno 2474 osobe. Najviše pritužbi odnosilo se na područje socijalne skrbi, zapošljavanja, te pristupačnosti i mobilnosti. Provedeno je 86 obilazaka prostora u kojima borave, obrazuju se ili rade osobe sa invaliditetom. Prema Registru osoba sa invaliditetom u 2022. godini evidentirano je preko 600 000 osoba sa invaliditetom od čega su 43,3% žene. Žene sa invaliditetom prepoznate su kao osobe izložene diskriminaciji, te su u opasnosti od višestruke diskriminacije. Najveći broj žena sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj ima oštećenje organa i organskih sustava, kromosomopatiju i prirođene anomalije, rijetke bolesti, višestruka oštećenja, te oštećenja lokomotornog sustava. Imajući u vidu broj i vrstu oštećenja žena sa invaliditetom u svom općem komentaru upućenom prilikom pripremanja Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2022. do 2027. godine i akcijskog plana 2022.-2024. Ured Ured pravobranitelja za osobe sa invaliditetom naglasio je da se žene i djevojke sa invaliditetom suočavaju sa preprekama u svim područjima života od obrazovanja, zapošljavanja, napredovanja u poslu, sudjelovanja u odlučivanju i pravo da samostalno odlučuju o svom životu, pristupu pravosuđu, jednakosti pred zakonom, odlučivanju o mjestu življenja do realizacije u privatnom životu u smislu partnerskih odnosa.

Zbog svega toga u Izvješću za 2022. godinu upućena je preporuka da se na razini države uspostavi takav sustav podrške koji će omogućiti ženama sa invaliditetom ravnopravno sudjelovanje u društvu u svim segmentima života, te samostalno odlučivanje i donošenje odluka o vlastitom životu. U 2022. godini Ured pravobranitelja proveo je i posebno istraživanje o seksualnosti osoba sa invaliditetom s ciljem dobivanja uvida u odrednice seksualnosti osoba sa invaliditetom, ali i pripreme smjernice za zagovaranje prava osoba sa invaliditetom na seksualnost. Republika Hrvatska među prvim je državama potpisala i ratificirala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom koji je u Republici Hrvatskoj na snazi od 2007. godine. Radi se o dokumentu koji je život osoba sa invaliditetom promijenio na način da se ne može govoriti o životu i ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom, da se može govoriti na način o životu o životu i ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom prije i poslije potpisivanja konvencije. Upravo konvencija propisuje obvezu država članica na sprječavanje i zaštitu žena i djevojaka sa invaliditetom od rodno uvjetovanog nasilja i izloženosti i višestrukoj diskriminaciji zbog roda i invaliditeta. Zbog toga je potrebno poslati nedvosmislenu i jasnu poruku o nultoj stopi tolerancije prema nasilju. Na žalost tijekom 2022. godine Ured pravobranitelja bavio se slučajem smanjivanja kazne ocu zbog počinjenja dvaju kaznenih djela protiv spolnih sloboda učinjenih na štetu svoje vlastite kćeri sedamnaestogodišnje djevojčice sa invaliditetom. Djevojčica sa dijagnozom mentalne retardacije i teškoćama u intelektualnom psihičkom funkcioniranju ostala je nakon silovanja trudna i rodila dijete. Sud je kod izricanja kazne i status njezina oca koji je umirovljenik uzeo kao olakotnu okolnost te značajno smanjio kaznu počinitelju. Navedeno u javnosti ostavlja loš dojam da počinitelj ima opravdanje za počinjenje kaznenog djela. Zbog činjenice da su kaznena djela protiv spolnih sloboda počinjena od strane oca na štetu maloljetne djevojke koja je još ostala trudna i rodila dijete bilo je potrebno počinitelja najstrože kazniti. Roditelji općenito trebaju štititi svoju djecu i graditi odnos povjerenja što je pogotovo važno kod djece s poteškoćama u razvoju. Iskorištavati invaliditet svog djeteta na način na koji je to učinio poč… na koji je to učinio počinitelj navedenih kaznenih djela apsolutno je neprihvatljivo i predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava, Ustava RH, zakona i međunarodnih dokumenata. Pravobranitelj je mišljenja da kod kaznenih djela počinjenih protiv spolnih sloboda posebno na štetu žena i djevojaka s invaliditetom treba poslati jasnu poruku o neprihvatljivosti takvih ponašanja upravo najstrožim kažnjavanjem. Same žrtve kaznenih djela protiv spolnih sloboda iznimno se teško odlučuju prijaviti počinitelje, a smanjenjem kazni počiniteljima dodatno ih se obeshrabruje. Za one žrtve koje ipak odluče prijaviti počinitelja ishod je vrlo neizvjestan, sudski postupci dugo traju, iscrpljujući su za žrtvu, a žrtve izrečene kazne ne smatraju zadovoljavajućim. Tijekom 2022. godine ured pravobranitelja obišao je i skloništa za žrtve nasilja i utvrdio da je zbog ne osiguranja podrške invaliditet prepreka za prihvat žena s invaliditetom. Sa zadovoljstvom je istaknuo da su sada, dakle u 2024. godini skloništa za žrtve naselja pristupačnija i pružaju donekle odgovarajuću podršku i ženama s invaliditetom. Prema prikupljenim podacima vidljivo je da postoji podređen položaj žena i djevojaka s invaliditetom u hrvatskoj društvu u svim područjima života, a posebno u području zapošljavanja. pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u '22. godini uputila je niz preporuka tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i drugim pravnim i fizičkim osobama ali samo je otprilike 1/3 prihvaćena. Navedene preporuke su važne jer ne samo da ukazuju na određene sustavne probleme koje se tiču osobe s invaliditetom i djece s poteškoćama i njihovih obitelji u svakodnevnom životu nego sadrže i prijedloge rješenja odnosno kako na te probleme odgovoriti. Na kraju izlaganja pravobranitelj je iznio molbu da se ubuduće izvješće pravobranitelja podnesena za prethodnu godinu rasprave tijekom godine u kojoj su predana jer je teško raspravljati sa ovolikim, tolikim vremenskim odmakom. Državni tajnik Ministarstva zdravstva naglasio je da je dosada postignut odgovarajući standard za lijekove i medicinske proizvode za osobe s invaliditetom dok je prioritet ministarstva u ovom mandatu povećati standard za ortopedska pomagala za osobe s invaliditetom. Naime, za sredstava koja su osigurana unutar HZZO-a za osobe s invaliditetom ne mogu se nabaviti kvalitetna ortopedska pomagala posebno ako se radi o mladim i aktivnim osobama s invaliditetom. Zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova istaknuo je da pravobraniteljica za ravnopravnost spolova od početka svog djelovanja prati položaj žena s invaliditetom kao posebno ranjive skupine sa specifičnim potrebama u pogledu zaštite od neravnopravnog postupanja. U kontekstu ranjivosti ove skupine ukazuje na nekoliko specifičnih problema na području tržišta rada, izloženosti rodno uvjetovanom nasilju pri čemu posebno zabrinjava potencijalna siva brojka te limitirane mogućnosti vezane za reproduktivno zdravlje. Posebno je istaknuo težak položaj žena s invaliditetom kad uđu u skupinu iznad 65 godina starosti. Također je naglasio kvalitetnu suradnju dviju pravobraniteljskih institucija. Zaključno je naveo da pravobraniteljica za ravnopravnost spolova podržava i rad i izvješće pravobranitelja za osobe s invaliditetom. U raspravi koja je uslijedi pohvaljeno je izvješće koje zbog svoje iscrpnosti i niza preporuka zastupnicima služi kao dragocjena pomoć prilikom pripreme prijedloga zakona i amandmana. Zatraženo je dodatno obrazloženje od predstavnika Ministarstva zdravstva o dostupnosti dovoljnog broja adekvatnih ginekoloških stolova za žene s invaliditetom. Nadalje, provođenje istraživanja ureda pravobranitelja o seksualnosti osoba s invaliditetom ocijenjeno je važnom aktivnosti u borbu, za borbu protiv predrasuda. U tom smislu postavljeno je i pitanje zbog čega se navedeno istraživanje u predmetnom izvješću nalazi u poglavlju Žene s invaliditetom obzirom da se istraživanje jednako odnosi i na žene i na muškarce s invaliditetom. Također, postavljeno je pitanje o suradnji Ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom s drugim pravobraniteljskim institucijama. U svom odgovoru predstavnica Ministarstva zdravstva složila se da je zaista prije 10 godina postojao veliki problem s ginekološkim stolovima za žene s invaliditetom, međutim u posljednjih nekoliko situa… godina situacija se poboljšala te je dostupnost ginekoloških stolova za žene s invaliditetom sada zadovoljavajuća odnosno sve žene s invaliditetom u svim županijama imaju ih mogućnost koristiti. Završno, pravobranitelj za osobe s invaliditetom istaknuo je da je suradnja između pravobraniteljskih institucija nije samo neformalna već je formalizirana posebnim sporazumom. Naime, RH je se odlučila na poseban pristup pojedinim ugroženim društvenim skupinama te ima osim pučkog pravobranitelja koji je ustavna kategorija i tri specijalizirana odnosno posebna pravobranitelja. Postoji suradnja na razini predmeta, ali i na višoj razini kada zajednički predstavlja RH s jedinstvenim mišljenjem o temi međunarodnim forumima. Istraživanja o seksualnostima osoba s invaliditetom uvrštena u izvješću u poglavlju Žene s invaliditetom jer je izvješće formirano prema poglavljima Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u koje se o pitanjima spolnosti govori u poglavlju posvećenom ženama s invaliditetom. Pravobranitelj je napomeno da su metodološki i tehnički sva izvješća jednako formirana te su usporediva po godinama izvještavanja. Vezano uz pristup zdravstvenoj zaštiti osoba s invaliditetom pravobranitelj je potvrdio da unazad nekoliko godina nema problema s dostupnosti ginekoloških i stomatoloških stolova prilagođenih osobama s invaliditetom. Primjećuje se da su sredstva europskih fondova dobro iskorištena te su svi veliki županijski bolnički centri i opće bolnice opremljene potrebnim ginekološkim i stomatološkim stolovima prilagođenim osobama s invaliditetom. Na kraju je pravobranitelj istaknuo da za osobe s invaliditetom nisu važna pitanja samo novčane naknade i pristupa zdravstvenim uslugama iako se u javnosti stječe takav gotovo pogrešan dojam. Za osobe s invaliditetom važna su sva područja odgoj i obrazovanje, rad i zapošljavanje, sport, kultura i sva ona trebaju biti zastupljena u životu svakog pojedinca pa tako i u osobu, pa tako i u životu osoba s invaliditetom. Nakon provedene rasprave članice odbora su jednoglasno sa 7 glasova za odlučile predložiti Hrvatskom saboru donošenje zaključka kojim se ovo Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2022. godinu prihvaća. Zahvaljujem. **Radin, Otvaram raspravu, gospođa Marija Selak Raspudić, nezavisni zastupnici i Fokus. Poštovane kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora Furio Radin i poštovani Furio Radin sada ću se osvrnuti na Izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova već smo, oprostite sad smo slušali Odbor za ravnopravnost spolova za osobe s invaliditetom uvažavajući činjenicu da kao što je već istaknuto mi ovdje govorimo o izvješću iz 2022.g. i kao u svemu drugome i ovdje kaskamo. S obzirom na ograničenost vremena ja bih ovdje podcrtala nekoliko bitnih stvari u kojima smatram da HS doista treba intervenirati. Dakle, ovdje nije riječ o nekakvom pukom iznošenju činjenica nego o nepravilnostima koje smo mi, i tu ću ponovno podsjetiti na našu ulogu, dužni ispravljati. Jer što je Hrvatski sabor? Hrvatski sabor je zakonodavno tijelo, ali i osim činjenice da je zakonodavno tijelo, ključno zakonodavno tijelo u RH, on je i onaj koji je ovlastio Vladu da obavlja, izvršava posao koji joj on nameće kroz svoje akte i onaj koji je ovlastio pravobranitelja za osobe s invaliditetom da postupa odnosno da se bori za prava osoba s invaliditetom. Budimo realni ovo nije dizanje panike, ali je činjenica iz navedenog izvješća, iz svega onoga što smo mogli čuti od pravobranitelja za osobe s invaliditetom da situacija nije dobra, da ne upotrijebim neku goru riječ. Ja ću se fokusirati na ono što smatram da mi možemo nadzirati i na što trebamo upozoriti i što stoga posljedično institucionalno imamo odgovornost mijenjati. Tu je činjenica da se pravobranitelj za osobe s invaliditetom po prirodi svoje funkcije javlja i prilikom donošenja zakonodavnih akata. Dakle, to su oni zakoni, oni propisi koji ovdje dolaze u HS i koje mi kasnije izglasavamo i javlja se tamo gdje može, javlja se u e-Savjetovanju. I sad tu imamo dvostruki problem, s jedne strane e-Savjetovanje kao takvo koje je više kozmetičke naravi pa se često događa i u skraćenom postupku, događa se i u nekakve ljetne mjesece u trenucima u kojem šira javnost nije fokusirana na zakonske izmjene i s ciljem da se izbjegne šira javna rasprava. To je problem za sebe i problem kojem svjedoči i pravobraniteljstvo za osobe s invaliditetom. Zbog činjenice da je e-Savjetovanje onaj prostor u kojem zakon dolazi gotovo već završen i u njemu se ne uzimaju primjedbe u onom opsegu u kojem bi trebale, pravobraniteljstvo evidentno ne uspijeva reagirati. Mi imamo poražavajuću činjenicu, ja ću je ovdje podcrtati da od 118, pazite 118 zakonskih i podzakonskih odredbi koje pravobraniteljstvo za osobe s invaliditetom komentiralo, dakle gdje je interveniralo, da je prihvaćeno samo 11 niti 10% njihovih intervencija. Dakle, zakoni o kojima mi poslije raspravljamo u HS-u u sebi nemaju uvrštene prijedloge većinu, veliku većinu prijedloga pravobraniteljstva za osobe s invaliditetom. A mi smo to isto HS, isto to pravobraniteljstvo jednoglasno, pazite, ne većinom ne velikom većinom nego jednoglasno ovlastio da radi posao u njegovo ime kada govorimo o osobama s invaliditetom. Ja vas ovdje sve pitam, što ćemo mi učiniti kao HS kada vidimo da ono tijelo kojem smo mi predali dio svojih ovlasti da bi se brinulo za osobe s invaliditetom i time omogućilo da se više posveti njihovim pravima u onoj domeni za koju smo mi direktno nadležni, a to su zakonski i podzakonski akti, dakle oni koji su upućeni u e-Savjetovanja, da se njihove primjedbe ne uvažavaju, što ćemo mi učiniti? Hoćemo li mi konačno pozvati Vladu RH na odgovornost i postaviti joj pitanja koja smo dužni. Zašto ne sluša pravobraniteljstvo za osobe s invaliditetom? Zašto nam dostavlja zakone koji nisu uvažili njihove primjedbe? Dakle, ja ne govorim ovdje o drugom tipu primjedbi za koje se donekle može naći opravdanje što nisu odmah odmah uvrštene, ali bi se trebale dugoročno implementirati, to su one gdje je potrebno učiniti jedan niz institucionalnih zahvata od dostupnosti pojedinih građevina pa nadalje i koji možda i zahtijevaju neko vrijeme zbog procesa prilagodbe. Ja ovdje govorim o onome što se tiče zakona, propisa gdje možemo i moramo uvrštavati primjedbe pravobraniteljstva za osobe s invaliditetom. I ako već Vlada RH koja ovdje opetovano daje deklarativnu podršku i jednoglasno se ova izvješća prihvaćaju, pohvaljuje se rad pravobraniteljstva za osobe s invaliditetom jer oni doista rade svoj posao, ali se ne čini onaj drugi dio koji je naša nadležnost. Pozivam Vladu RH na odgovornost kada njihove primjedbe ne uvrštava pa ću ja reći mi ovdje onda posljedično izglasavamo manjkave zakone jer ona ti isti zakonski prijedlozi nisu uvrstili prava osoba s invaliditetom u dovoljnom opsegu niti 10% tih primjedbi nije uvršteno. I očekujem da HS počne vršiti svoju funkciju i da pozove Vladu RH na odgovornost zbog činjenice da u opsegu u kojem smo mi nadležni u zakonodavnim aktima ne prihvaća primjedbe i prijedloge pravobraniteljstva za osobe s invaliditetom. Druga stvar na koju se želim detaljnije osvrnuti odnosi se na nešto za što bih očekivala da smo svi u današnje vrijeme dovoljno senzibilizirani. Međutim, u praksi kao što sam istaknula u stanci, nastavno na razgovor na zainteresiranom Odboru za rad nastavno na razgovor sa pravobraniteljstvom za osobe s invaliditetom i novim pravobraniteljem je problem djece s teškoćama u razvoju. Dakle, sustav rane intervencije kao što navodi ovo izvješće, kao što je tvrdio pravobranitelj za osobe s invaliditetom ne funkcionira, ne funkcionira. Ono najbitnije vrijeme u kojem možemo promijeniti budućnost djece s teškoćama, prve tri godine kada je njihov mozak i njihovo tijelo plastično i kada se može učiniti pa i revolucionarni pomak, naravno ovisi o stupnju teškoće, mi ne radimo ništa. Nisu dostupni nužne intervencija, nema pružatelja usluge, nema dovoljnog broja stručnjaka, a na prvu dijagnozu se čeka i više od pola godine, intenzitet i nepravovremenost terapijskih postupaka ne omogućuje pozitivne ishode. Ovo je doista alarmantno. Imamo društvo koje je u stanju s obzirom na razvoj medicinske struke ranije prepoznati teškoće u razvoju i mogućnost je posljedično na njih intervenirati. Međutim, tu istu uslugu mi trenutno nismo u stanju pružiti. Dakle, sustav rane intervencije ne funkcionira, djeca s teškoćama kojih je nažalost sve više, ne dobivaju pravovremenu skrb niti dijagnoze, a poslije je gotovo, nakon treće godine i nakon djetinjstva puno manje toga se može ispraviti ako se uopće u neke stvari više i može intervenirati. I tu se svi trebamo osvijestiti i ustati ovdje u HS-u, dakle ja ću ponoviti, ovdje nismo pogotovo mi saborski zastupnici da se isključivo žalimo nego da djelujemo. Što se tiče djece s teškoćama u razvoju i upravo sustava rane intervencije, ja sam uputila HS-u zaključak da se obveže Vlada RH da temeljem prijedloga Povjerenstva za ranu intervenciju u djetinjstvu donese konačno donese nacionalni strateški plan za ranu intervenciju u djetinjstvu i da to učini s vremenskim rokom jer očito načelne preporuke nisu urodile plodom do kraja 2024.g.. Naime, Vlada RH na sjednici održanoj 29. kolovoza 2019.g., dakle prije pet godina, donijela je Odluku o osnivanju Povjerenstva za ranu intervenciju u djetinjstvu. Naznačenom odlukom propisane su zadaće povjerenstva i Vlade glede izrade, predlaganja i donošenja nacionalnog strateškog plana za ranu intervenciju u djetinjstvu. Imajući u vidu navode iz izvješća o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2022.g. odnosno činjenicu da nacionalni plan ni u međuvremenu nije donesen, dakle niti nakon proteka pet godina od osnutka povjerenstva, predlaže se Saboru posebnim zaključkom obvezati Vladu RH na donošenje nacionalnog plana do kraja tekuće godine. I ja se doista nadam da Vlada da Vlada RH ne samo da će uvažiti ovu preporuke nego da nas vladajuća većina u HS-u, saborski zastupnici u izglasavanju ovog zaključka neće iznevjeriti jer je naša dužnost. Sabor nije tek produžena ruka Vlade koja aplaudira govorima Andreja Plenkovića nego Sabor ima svoju zadaću, on je jedan mehanizam u trodiobi vlasti odvojen od Vlade koji mora poticati Vladu i koji mora intervenirati u situaciji kada se neke stvari ne provode u djelo. zakonske preporuke, ja sam na njih ovdje fokusirana i neke druge kao što smo mogli čuti na lokalnoj razini se ne uzimaju u obzir. Isto tako nemamo i dalje nacionalni strateški plan za ranu intervenciju niti povjerenstvo može činiti svoj posao. Čuli smo odgovor pravobranitelja za osobe s invaliditetom da je problem međuresorna suradnja, dakle nešto negdje šteka u Vladi prevodimo to, nešto šteka u Vladi, a problem je hitan jer ta djeca koja prođu te godina, dvije, tri, tih nekoliko mjeseci svaki mjesec je drugačiji kada govorimo o djeci s teškoćama i što ranije to bolje, nema nazad. Nije ovo nešto što ako mi ne učinimo sada će se ispraviti u budućnosti nego za tu djecu kojoj nismo u ovom trenutku pomogli je u smislu toga koliko su povoljniji ishod mogli imat zauvijek gotovo i zato moramo odmah reagirati. I očekujem da se makar na simboličkoj razini, a onda u praksi na razini hrvatske Vlade i povjerenstva prihvati ovaj zaključak i da profunkcionira sustav za ranu intervenciju. Posljednja stvar na koju ću se osvrnuti s obzirom na ograničenost vremena odnosi se na pitanje pomoćnika u nastavi koje je hitno potrebno riješiti kako bismo i nakon rane intervencije mogli doista integrirati djecu s teškoćama u obrazovni sustav. Ono što očekujem i za što se zalažemo kao klub je da se pomoćnicima u nastavi, stručnim komunikacijskim posrednicima i videćim pratiteljima omogući, prije svega normalna radnopravni status. A što to konkretno znači? Ugovor na barem dvije do četiri godine ovisno o razredu kojeg dijete pohađa, ugovor koji se neće prekidati zadnjim danom nastavne godine, fiksna mjesečna plaća 800 eura neto za razrednu nastavu, 900 eura za predmetnu raspravu i 1000 eura za srednju školu, kolektivni ugovor jer neki osnivači isplaćuju prigodne darove, neki ne, a također u praksi postoji razlika u iznosu prigodnih darova ovisno u kojem smo gradu ili županiji. Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski pratitelji moraju potpisivati ugovor o radu, isplaćivanje plaća po broju nastavnih sati umjesto sunčanih sati, pravo na sistematski pregled, priznavanje punog radnog vremena ili beneficirani radni staž, dodatne edukacije odnosno seminari kako bi što kvalitetnije radili svoj posao i kako bi što bolje usmjerili dijete s kojim rade, a ne da deklarativno donosimo zakone o asistenciji pa proširujemo broj ljudi koje ćemo uključiti u sustav, a koji nisu dovoljno kvalificirani niti se imaju priliku u nastavku svoga rada kvalificirati da bi mogli obavljati taj posao kako spada, plaćanje smjenskog rada, posebno razredno odjeljenje jer nije praktično da djeca dolaze dvokratno na nastavu, pravnu zaštitu, dodatak na staž i koeficijent složenosti posla. Dakle, normalne radne uvjete da bismo imali kvalitetne osobe koje bi mogle integrirati djecu djecu s teškoćama doista u obrazovni sustav. Ono što također smatram i tu ću zaključiti, a bilo je predmetom izbornih obećanja ministra Piletića da usluga pomoć u kući i osobna asistencija nisu u koliziji i da nisu u koliziji usluga osobne asistencije i status roditelja njegovatelja. I očekujem da ministar konačno izvrši svoje obećanje i predloži zakonske izmjene koje će omogućiti njihovo paralelno korištenje. Sabor nije produžena ruka Vlade, Sabor ima svoju funkciju i ulogu u trodiobi vlasti i očekujem da ovdje ne samo da ukazuje, nego da iskoristi one mehanizme koje ima na raspolaganju, da pozove kada govorimo o osobama s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju Vladu RH na odgovornost zbog činjenice da ne uzima dovoljno preporuka pravobraniteljstva za osobe s invaliditetom u obzir prilikom donošenja zakonskih akata, a više od svega i najvažnije, da hitno osnuje i uspostavi ponovo povjerenstvo za ranu intervenciju i donese nacionalni strateški plan. Očekujem da izglasamo ove zaključke i pomognemo djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom u skladu s našim ovlastima. Hvala lijepa. Tema je ozbiljna pa neću komentirati vaš sarkazam na početku govora i dalje ću nazvati vaš klub nezavisni i Fokus. Gđa Irena Dragić, Klub zastupnika SDP-a, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani pravobranitelju, pred nama je Izvješće pravobranitelja za osobe sa invaliditetom za 2022. g. koje ističe veliki broj ključnih problema i inicijativa u svrhu poboljšanja položaja osoba s invaliditetom u RH, a ja ću se osvrnuti na neke od njih. Kao jedan od glavnih problema ističe se rana intervencija o kojoj smo već govorili i koja je ključna za integraciju osoba sa invaliditetom u društvo. Rana intervencija pomaže u motoričkom, kognitivnom, psiho-socijalnom i svakom drugom razvoju te je stoga nužno osigurati njenu dostupnost svakom djetetu s teškoćama i to odmah. Ranom intervencijom preveniramo kasnije probleme, osnažujemo djecu s teškoćama za život i rad i time doprinosimo njihovoj integraciji u zajednici. Timovi za ranu intervenciju ključni su za poticanje razvoja djece s teškoćama u razvoju, iako postoje značajni izazovi, uključujući nedostatak stručnjaka i adekvatne infrastrukture, prisutnost privatnih pružatelja usluga koji bi za roditelje djece s teškoćama bili bez dodatnih troškova, odnosno za te potrebe bili financirani od strane državnog proračuna ili proračuna jedinice lokalne lokalne samouprave, može ponuditi dodatne mogućnosti za potrebnu podršku. Daljnji napori trebali bi biti usmjereni na poboljšanje dostupnosti i kvalitete ovih usluga, kako bi se osigurala pravovremena i sveobuhvatna podrška za svu djecu u potrebi. Na učenike s teškoćama u razvoju i dalje se gleda kroz njihovu teškoću, a fokus je na onome što ne mogu, umjesto na osiguravanje potrebne podrške u redovitom sustavu obrazovanja. Najveći broj učenika s teškoćama u osnovnoj školi odnosi se na učenike koji se školuju po redovitom programu uz individualizirani pristup, njih je gotovo 50% te redoviti program uz prilagodbu, njih je 34,7%. Jednom kada se odredi privremeni oblik školovanja, rijetko kada se preispituje što bi trebalo promijeniti obzirom da se radi o najintenzivnijem razvojnom periodu te bi trebalo uvesti obvezu revizije nakon određenog perioda koji bi se trebao odrediti specifično za svaku pojedinačnu razvojnu teškoću. Srednjoškolski programi za učenike s teškoćama-TES programi su malobrojni, ima ih svega 22 programa u RH, nedostupni na određenim područjima, rijetko se ažuriraju i usklađuju s potrebama tržišta rada, iznimka su programi u turizmu koji se ažuriraju kroz, koji su ažurirani kroz projekt Regionalni centar kompetentnosti. Osiguranje potrebne podrške s učenike s teškoćama u razvoju u okviru redovnog obrazovanja zahtijeva integrirani pristup koji uključuje zakonske okvire, suradnju stručnjaka, prilagodbu nastavnih metoda i uključivanje roditelja. Nekoliko je ključnih koraka i preporuka za osiguranja potrebne podrške, to su individualizirani obrazovni programi, kontinuirana edukacija nastavnika o inkluzivnim obrazovnim praksama, strategijama, podučavanja i prilagodbi nastavnih sadržaja, ključna je za uspješnu inkluziju i naravno, pomoćnici u nastavi, ovdje smo dosta o njima govorili, oni pružaju individualiziranu podršku učenicima, pomažu im u praćenju nastave, izvršavanju zadataka i socijalnoj integraciji. U Hrvatskoj ih ima više od 5 tisuća, to je podatak iz siječnja 2024. g. Ali koji su izazovi? Nisu dovoljno educirani za nastavni proces, a ni za adekvatan pristup specifičnim teškoćama u razvoju, nemaju, kao što smo već čuli, adekvatno riješeni radnopravni status, potplaćeni su i rijetko ostaju dugo na tom poslu, što predstavlja problem učenicima s poteškoćama jer se oni vežu za svoje asistente. Iznimno je, naravno, važna podrška roditelja, roditelji učenika s teškoćama u razvoju trebaju biti aktivno uključeni u obrazovni proces, redovita komunikacija s roditeljima, pružanje informacija i savjeta te uključivanje i roditelja u izradu i evaluaciju, ključni su za uspjeh svakog učenika. Učenici s teškoćama u razvoju često trebaju i dodatne terapijske usluge, logopedske, fizikalne terapije, radne terapije, škole bi škole bi trebale surađivati sa lokalnim zdravstvenim i socijalnim ustanovama kako bi osigurale pristup ovim uslugama unutar ili izvan škole. Nedopustivo je da se na uslugu, primjerice, logopeda u nekim sredinama čeka i do godinu dana. Promicanje inkluzivnih vrijednosti unutar školske zajednice važan je korak prema stvaranju podržavajućeg okruženja za sve učenike. Ovo uključuje podizanje svijesti među svim učenicima i osobljem o važnosti prihvaćanja različitosti i međusobne podrške. Imamo problem sa prihvaćanjem učenika i poteškoća u sustav odgoja i obrazovanja. Pravobraniteljica predlaže i osmišljavanje novog načina profesionalnog usmjeravanja. Slažem se, trenutni postupak profesionalnog usmjeravanja unatoč naporima koji se ulažu nije dobar iz nekoliko razloga. Stručni tim za profesionalno usmjeravanje bez obzira na svoje iskustvo i stručnost u to ne dvojim ne može u jednokratnom procesu od par sati koliko traje sa sigurnošću tvrditi mogućnosti i funkcionalnosti djece sa teškoćama, ne može ni za djecu bez teškoća. To je kratak period. Proces profesionalnog usmjeravanja ovakvog tipa može uzrokovati stres i nelagodu kod djece sa teškoćama i njihovih roditelja što može imati utjecaj na rezultate psihodijagnostičke obrade temeljem koje se daje preporuka za obrazovne programe. Tu trebamo napraviti iskorak i naravno uz ljude koji se bave profesionalnim usmjeravanjem treba svakako uključiti i sve one stručnjake koji su do tada vodili dijete, nastavnike i njihove roditelje kako bi ovaj postupak postupak profesionalnog usmjeravanja prošao što lakše za dijete i kako bismo u konačnici dobili ono što je najvažnije, a to da odaberemo najbolje obrazovanje za to dijete i da ga osposobimo za rad. To je cilj valjda profesionalnog usmjeravanja. Sljedeće što je problem i o čemu trebamo govoriti, a to pravobraniteljica od samog početka i ističe da trebamo definirati tko su studenti sa invaliditetom te da se propišu obveze osiguravanja razumne prilagodbe. Bez jasne definicije i određenja tko su studenti sa invaliditetom i kakva im je prilagodba potrebna. Studenti sa invaliditetom dovode se u neravnopravan položaj jer ostaju na volji visokih učilišta. Hoće li omogućiti razumnu prilagodbu ili ne. Potrebna razumna prilagodba bi se trebala definirati na samom početku studija od strane stručnjaka koji razumiju invaliditet s jedne strane, te stručnjaka koji znaju proces stjecanja ishoda učenja na određenim studijskim programima s druge strane. Time bi se zasigurno smanjila stopa odustajanja od studija i unaprijedila kvaliteta života studenata sa invaliditetom. Profesionalno usmjeravanje važno je i u kasnijoj dobi obzirom na to da se mijenja kako tržište rada i njegovi zahtjevi tako i interesi, aspiracije i mogućnosti pojedinca. Programi socijalnog uključivanja za osobe sa invaliditetom koji se ne mogu uključiti u svijet rada obuhvaćaju niz aktivnosti i usluga koje imaju za cilj poboljšati kvalitetu života, omogućiti aktivno sudjelovanje u zajednici i pružiti potrebnu podršku kao što su dnevni centri za osobe sa invaliditetom ovi centri omogućuju korisnicima da se druže, uče nove vještine, provode vrijeme u podržavajućem okruženju. Programi psihosocijalne podrške koji pomažu osobama u suočavanju sa izazovima svakodnevnog života, sportski programi koji su iznimno bitni i važni uključivanje osoba sa invaliditetom kroz sport, kreativne i kulturne radionice. Ove radionice omogućuju osobama sa invaliditetom da se izraze kroz umjetnost, glazbu, dramu i druge kreativne aktivnosti, uključivanje u kulturne aktivnosti može biti terapijsko i može pomoći u razvoju novih vještina. Različiti volonterski programi, programi za zapošljavanje uz podršku asistenata ili mentora što je iznimno važno kod uključivanja na tržište rada pogotovo u prvim mjesecima. Korištenje digitalnih tehnologija za poboljšanje socijalne uključenosti također je važan aspekt. Postoje programi i platforme koje omogućuju osobama sa invaliditetom sudjelovanje u on-line zajednicama, edukacijama i virtualnim događanjima. Međutim, koji su nam izazovi? Koliko je od ovakvih i sličnih programa dostupno osobama sa invaliditetom u različitim dijelovima Republike Hrvatske posebice u ruralnim sredinama? Što društvo čini kako bi se razvijali ovakvi programi ili su oni isključivo briga nevladinog sektora? Osobe sa invaliditetom redovito se pritužuju da su diskriminirane tijekom provođenja natječajnih postupaka u državnim i javnim službama. Zbog predrasude prema invaliditetu često su ocijenjeni manjim brojem bodova u odnosu na druge kandidate. Osobe sa invaliditetom koje su se pritužile pravobraniteljici većinom su uvjerene da je zapošljavanje netransparentno i da se pogoduje određenim kandidatima. Netransparentnost natječajnog postupka u državnim i javnim organizacijama je problem kojim bi se trebala baviti čitava zajednica, jer dugoročno donosi samo štetu javnom i državnom sektoru, a nitko za to ne odgovara jer se pokriva natječajnim postupcima i procedurama. Pružanje mogućnosti rada od kuće, skraćenog radnog vremena za punu plaću, puni radni staž dio su mogućnosti koje bi osobama sa invaliditetom dale sigurnost i priliku da rade i žive od svoga rada. Ovo izvješće je sveobuhvatno, detaljno usmjereno na prepoznavanje problema osoba sa invaliditetom, iznalaženje rješenja. Velik je trud uložen uz davanje preporuka i smjernica za rješavanje različitih problema osoba sa invaliditetom od strane pravobranitelja. Na žalost kao što smo govorili danas ovdje veliki je postotak neodgovorenih neprihvaćenih preporuka. Osobito što žalosti u odgoju i obrazovanju te socijalnoj zaštiti, a o jedinicama lokalne uprave i samouprave govorila sam i kroz replike. Treba naglasiti da je prema Zakonu o pravobranitelju propisana obveza suradnje kao i obveza odgovaranja na zahtjeve, upite i izvješća. S obzirom na ignorantski odnos i visok postotak neodgovorenih preporuka jasno je da se radi o izravnom kršenju zakonskih obveza što je zabrinjavajuće. Posebno brine ignorantski odnos prijedloga u postupcima izmjena propisa, 57% primljeno na znanje, 30% ih je odbijeno, samo 10% prihvaćeno jasno govori o tome koliko smo spremni napraviti kako bismo olakšali život ovih ljudi 10%. Sve navedeno u ovom izvješću govori o tome kako kao društvo nismo dovoljno osvijestili potrebe i probleme osoba sa invaliditetom, nismo dovoljno usmjereni na rješavanje realnih i ozbiljnih problema sa kojima se oni nose i koji žive. Kada pitamo osobe sa invaliditetom što oni žele najveći broj njih reći će obrazovati se, raditi, osamostaliti se, imati svoj dom i svoju obitelj. Na nama je da ih čujemo, uvažavamo i omogućimo im ono što žele, omogućimo im dostojanstven život. Zahvaljujem. lijepa gospođo Dragić. Gospodin Marin Miletić, uvaženi zastupnik i ispred Kluba zastupnika Mosta. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Radin, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovani pravobranitelju za osobe sa invaliditetom sa svojim suradnicima, kolegice vladajući iz vladajuće skupine i dakle ipak je petak 11,20 pa smo onda u ovom nekom broju do 10 zastupnika, 2, 4, 6, 7 sa mnom 8 i sa kolegicom iz vladajućih 9 zastupnika u Hrvatskom saboru, ali narod je to htio, tako neka bude i predivno je to u stvari. Ja bih volio da, ne znam, no dobro možda bolje da stisnem jezik zubima. Sve je to narod htio i narod to plaća, pa neka uživa u onome što je izabrao. Dakle, ja bih ovdje govorio iz osobnog iskustva zato jer mislim da je jako važno donijeti jednu malo drugačiju dimenziju. Čuli smo ovdje osvrte kolega i sa svime se gotovo čovjek može tu složiti, nije to sporno. No, ja bih stvarno preporučio kolegicama i kolegama zastupnicima da naprave jedan mali eksperiment i onda će im sve biti jasno. I uvijek naravno kada mi u svojoj koži prođemo kroz neke stvari onda se situacija potpuno promijeni. Kada mi na razini teorije o nečemu razgovaramo onda mi tu upadne i u zamku dociranja, onda mi tu volimo jako bit pametni, onda mi tu jako volimo pokazati svo svoje umijeće govorništva, ovoga ili onoga onoga ovisno o tome u što mi vjerujemo pa onda guramo vodu u taj mlin. Ali kad mi nešto iskustveno prođemo onda to potpuno mijenja sliku bilo koje stvarnosti. Tako i kad pričamo o osobama sa invaliditetom. Dakle, prije nego što ću postat saborski zastupnik mislim da prije nekih 6 godina sam radio jedan podcast sa mojoj Riječankom koja igra košarku u kolicima Lukrecijom. Dakle, poznata Riječanka, jedna mlada dama predivna borkinja, ono baš pravi borac koja je osoba sa invaliditetom sto posto, dakle u kolicima je. I onda kad sam sa njom to radio rekao sam daj da probam ja kako je to, daj da probam. Onda se ona smijala kaže sad ćeš ti vidjeti, može. I prvo sam sjeo u njezin automobil i onda smo došli u Rijeku na Deltu parkirali i onda pazite ja potpuno zdrav sportaš imao sam ogromnih problema izaći iz automobila i dovući kolica, prebacit sjest u njih, zato jer na primjer ne možete otvoriti vrata jer parkirno mjesto je jedne veličine ili dimenzije, a čovjek onako Mercedes jeep je li kako to već ide kod ovih koji furaju ta velika auta, velike frustracije. I onda ne možete otvoriti vrata. I onda ja kažem a šta će sad, kako ćemo izaći? Kaže hajde, probaj. Znači ne možete izaći. Onda nekako izađemo iz tog automobila sjednete u kolica. Sad ja ono sportaš, jak je li idemo mi sad ne, e onda dođem do mosta branitelja koji ima ovako rub nekih desetak centimetara, predivan most hrvatskih branitelja u Rijeci, je li pogotovo nakon intervencije branitelja kad smo napisali da je to most hrvatskih branitelja, jer do tad se nije znalo da je to most hrvatskih branitelja, nego je bilo jedno umjetničko djelo kako to već bude je li samo nek' nema hrvatskog grba i nek' nema oznake je li kad su ove stvari u pitanju. I onda sam došao sa kolicima i ona kaže hajde. I sad ja ovako, kažem a kako. Kaže moraš se trgnut na kotače, potegni s prednjim kotačima zasjest na taj dio i podigneš se i dalje. I ja naravno prvi put ne ide, drugi put ne ide, treći put i četvrti put okrenem kolica i padnem na leđa jer to treba i vještine za to. I nekako dođem na taj most, ona je naravno spremna sve, dođemo do kraja mosta trebamo na pješački. A na pješačkom u doslovnom smislu na semaforu vam je ovako ne znam ni tko je to napravio Hrvatske ceste vjerojatno, ne znam sad da ne okrivim nekoga bezveze. Nije ovo , nije smisao mog govora okriviti bilo koga nego ukazati kako je sve to jako složeno i kako treba i država, pa onda Ured pravobranitelja, lokalna samouprava, grad, županija, svi zajedno da bi se pomoglo tim ljudima. Jer ako samo jedna stavka zakaže, vjerojatno sam zaboravio još neku tu instituciju, ako jedna stavka zakaže stvar ne funkcionira. I sad gledajte, dođete sa kolicima na taj rub, ali na kraju tog ruba pod kutem, kut je prevelik. I kaže mi ona nemoj molim te krenut direktno sa kotačima tamo. Ali ja kažem kako? Kaže zato jer ćeš past na glavu, ja sam tu pala na glavu. I sad ja kažem dobro kako? Pod kutem od 30, 40 stupnjeva. Ja kažem pa šta je ovo čovječe! Znači ne samo da je tim ljudima otežan život jer su osobe sa invaliditetom, nego onda mi kada gradimo kao društvo sustav je li one naše svakodnevice ne pazimo na te ljude. I onda ti ljudi u kolicima kao da su ne znam paze kako da siđu pazite na pješački prijelaz. A onda imate novi problem. Netko tko je to projektirao i tko je radio kad prođete cestu i sad trebate se podignut sa kotačima preko ne možete. Znate li zašto? Zato jer je rešetka odvoda za vodu točno na kraju ceste gdje vi morate doći da bi na korzo došli, rešetka. I tu ne možete sa prednjim malim kotačima ući u tu rešetku. I ona kaže e sad moramo nekog molit da nam pomogne. I sad dođete sa kolicima i molim vas samo podignite mi kotače da dođem na trg, na korzo da mogu dalje. Vidite kako se sve mijenja iz perspektive kad vi svoju kožu stavite na mjesto nekoga čija je to svakodnevica. I sad nemojte mi zamjerit na ovome. Znači, nikom ne želim docirati ali kako bi mi govorili tada o osobama sa invaliditetom da evo tjedan dana svog života tako provedemo neću reći mjesec, neću reći godinu dana, to bi bilo preutopistički ali tjedan dana. I da kažemo od ponedjeljka do ponedjeljka evo jedan socijalni eksperiment mi zastupnici koji smo fizički, dakle nismo osobe sa invaliditetom ćemo u kolica i sedam dana sve što radimo radit ćemo u kolicima. I onda bi nas sve trebalo vratiti ovdje u Hrvatski sabor. E onda bi pravobranitelj trebao lijep doći, predložiti sve. E onda bi se ja pitao bismo li mi tada usvojili samo 10% koliko smo čuli svih prijedloga ili bi bilo sto posto. Dakle i to je ključno, zato jer smo mi odcijepljeni od naroda, zato jer, znate zašto? Zato jer je nama dobro htjeli mi to priznati ili ne, nama je dobro. E onda još ako si blagoslovljen pa si zdrav u toj dimenziji je li ti ćeš saslušati. Mi smo jako dobri u iskazivanju kurtoazije, pristojnosti. Mi smo jako dobri u tome, mi ćemo saslušati sve ljude na cesti kad nam priđu, ovdje kad su ove važne teme, mi to sve saslušamo. Ali tamo kad prođemo kroz ona vrata koliki postotak od nas o tome razmišlja i koliki postotak nas stvarno to u svom srcu želi napraviti ono što može, je li? Znači nitko ne traži od nas da napravimo nešto što ne možemo, ali ono što možemo da se ova stvar popravi, da postane bolja. E u to nisam siguran. Reći ću vam još nešto. Inkluzivno društvo, inkluzivno društvo da li samo mrtvo slovo na papiru ili stvarno smo stvorili ili smo na putu stvaranja takvog društva prema osobama sa invaliditetom. Koliko imamo javno dostupne sportsko-rekreativne sadržaje prilagođene osobama sa invaliditetom? Ja ću baš na temu sporta jer sam sam sportaš i cijeli život u sportu pa mi je to nekako najbliže. Dakle, Hrvatski zavod za javno zdravstvo iz rujna 2022. po podacima kaže da mi imamo 624019 osoba sa invaliditetom, 624000. 624000. Sad ne znam vi vjerojatno znate sad i više kakva je situacija zato sam rekao, a 11% su djeca. Koliko je to? Matematika mi nikad nije bila jača, ali nekih pedesetak tisuća otprilike možda, pedesetak hvala kolega profesore. I sad dakle mi imamo klince naše 60, 70 000 djece koje su osobe sa invaliditetom, a ukupno se sportom bavi prema podacima koje ja imam ispravite me samo 2%, dakle osoba sa invaliditetom bavi se nekim sportom. I što smo mi kao država napravili da tim ljudima omogućimo aktivnost fizičku koja je ključna, koja je ključna. Ja sam pozvao ministra i nisam to zaboravio, tlačit ću ga ja rada i socijalne skrbi ministra Piletića da dođe, dakle u Rijeku i da odigramo jednu utakmicu košarkašku u kolicima. Sve se mijenja, ali sve se mijenja, potpuno se, sve se mijenja, ništa više nije isto. Nakon sat vremena što u kolicima igrate košarku protiv evo ekipe košarkaškog kluba osoba sa invaliditetom u kolicima i na koncu možemo tu pokazati malo ljudskosti jedni prema drugima, a onda i naše otvorenosti prema

I rekao sam primjer mladog sportaša on je stradao u prometnoj, potpuno je dakle oduzet od prsa do dolje, ima sve one upravljače na volanu i tako vozi auto. I čovjek iz Istre vozi u Kostrenu 80 km, dva, dva, tri put tjedno, dakle u Kostrenu i onda iz Kostrene se vraća u Istru, ne, da bi mogao se bavit sportom. Pokušao je u Istri, lokalna samouprava nisu bili uopće tamo nešto otvoreni da se osniva neki klub, da se nešto radi, da se pomogne. I kako je u Rijeci jedino u Kostreni taj klub, jedan ozbiljan klub koji radi i stvarno radi dobro, onda ljudi iz cijelog tu našeg područja Kvarnera, Istre dolaze u Kostrenu. …/Upadica Radin: Gospodin Miletić oprostite Reći ću vam poslije, jer nisam pitao dopuštenje čovjeka da govori, pa onda reći ću vam poslije. …/Upadica Radin: Pa ne treba tu dopuštenja, to je javno./… Je. Dakle, stvarno mislim da možemo tu napraviti značajnije iskorake i to su ljudi sa kojima mi živimo, to su mnogi i u našim obiteljima imamo osobe sa invaliditetom, među našim prijateljima, poznanicima i najmanje što kao drža va možemo napraviti da onda potaknemo naravno lokalnu samoupravu, sve skupa, dakle odgovornost otprilike zna gdje je, u kojoj dimenziji i da napravimo sve ono što možemo kako bi te osobe sa invaliditetom barem u jednoj mjeri osjećale evo da nam je stalo do njih, da brinemo o njima i da zajedno jedni sa drugima gradimo to naše društvo boljim. Hvala vam. Hvala i vama. Gospođa Jeckov Klub zastupnika SDSS-a. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani pravobranitelju sa suradnicima, poštovane državne tajnice. Pred nama je dakle izvještaj o radu pravobraniteljice tada za osobe sa invaliditetom za 2022. i treba istaći ono što sam rekla ranije da je dostavljen Saboru još krajem trećeg mjeseca prošle godine. Ovo govorim zato što smo smatram da je nezahvalno, a nije ni aktualno sa tolike vremenske distance raspravljati o ovoj osjetljivoj temi. Sa ovolikim vremenskim odmakom veća je šansa da ćemo izreći nešto što danas više zapravo i nije tako nadajući se da je bolje, a možda je čak i lošije tim više što ovaj izvještaj nije samo izvještaj o radu institucije pravobraniteljice već i pregled ljudskih prava osoba sa invaliditetom koje su ostvarene u izvještajnoj godini. Ističem da smo mi među prvim državama potpisali i ratificirali Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom daleke 2027., 2007. godine. Najznačajniji međunarodno pravni dokument za osobe sa invaliditetom. Radi se o dokumentu kojim se, je život osoba sa invaliditetom promijenio na način da se može govoriti o životu i ostvarivanju prava prije i poslije donošenja konvencije. Istaknuto je u vašem izvještaju gospodine pravobranitelju da stanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj danas nije u potpunosti na zadovoljavajućoj razini niti u jednom području, a prema podacima iz predmetnog izvješća vidljivo je da se i dalje najčešće ne poštuju prava u područjima od prioritetne važnosti za život osoba sa invaliditetom kao što su socijalna zaštita, obrazovanje, pristupačnost i mobilnost, zapošljavanje i rad te neovisni život i život u zajednici. Ukazano je u ovom izvješću kako poslodavci u realnom sektoru zapošljavaju osobe sa invaliditetom u većoj mjeri nego poslodavci u javnom, odnosno državnom sektoru. Zabrinjavajuće je ocijenjena i ta praksa da se zbog neispunjavanja kvote zapošljavanja osoba sa invaliditetom radije plaća novčana naknada. Iznijet je i dobar primjer jedinog zapošljavanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Nekoliko riječi o ženama sa invaliditetom koje su prepoznate kao osobe izloženije diskriminaciji, te su u opasnosti od višestruke diskriminacije. U tom kontekstu ne mogu ne spomenuti diskriminaciju žena osoba sa invaliditetom koje su pripadnice nacionalnih manjina, a sa kojima surađujemo starije su od 65 godina i dolaze iz ruralnih područja. Odgovorno tvrdim da su takve žene višestruko diskriminirane i suočavaju se sa preprekama u svim područjima života od obrazovanja, zapošljavanja, napredovanja u poslu, sudjelovanja u odlučivanju i pravu da samostalno odlučuju o svom životu, pristupu pravosuđa, jednakosti pred zakonom, odlučivanje o mjestu življenja do realizacije u privatnom životu i u smislu partnerskih odnosa. Upravo zato stava sam da bi se takvim pojavama višestruke diskriminacije u ovom izvješću trebala posvetiti veća pažnja. One čine naročito osjetljivu grupaciju koja zahtijeva našu punu pažnju. Zgrožena sam dijelom izvještaja iz 2022. koja govori o predmetu kojim se bavio upravo vaš ured, a odnosi se na smanjivanje kazne ocu zbog počinjenja dvaju kaznenih djela protiv spolnih sloboda učinjenih na štetu kćeri, sedamnaestogodišnje djevojčice sa invaliditetom koja je ostala trudna i rodila, a sud je pazite sad dob, status umirovljenika uzeo kao olakotnu okolnost za tog nesretnog oca. Gotovo nevjerojatno! Ostavlja se dojam da počinitelj ima opravdanje za počinjenje ovog gnjusnog kaznenog djela. I dok se takvog oca opravdava po bilo kojem osnovu mi zaboravljamo taj osnovni valjda roditeljski princip da se brinemo o svojoj vlastitoj, ali valjda i o tuđoj djeci i da razvijamo sa njima odnos povjerenja posebno kada su u pitanju djeca osobe sa invaliditetom koje su kao što nam je svima poznato u jednom zavisnom položaju. Iskorištavati invaliditet svojeg djeteta ili bilo čijeg drugog djeteta na način kako je to počinio počinitelj navedenih kaznenih djela neprihvatljivo je i kao što rekoh gnjusno i smatram da kod kaznenih djela počinjenih protiv spolnih sloboda posebno na štetu žena i djevojaka sa invaliditetom treba poslati jasnu poruku o neprihvatljivosti takvog ponašanja upravo najstrožijim kažnjavanjem. A što mi imamo? Olakotnu okolnost te značajno smanjenje počinitelja uz obrazloženje da bi strožije kažnjavanje imalo prenaglašen retributivni karakter. Nedopustivo! Upravo naprijed spomenuta konvencija koju smo među prvima kao što rekoh ratificirali propisuje obvezu države članice na sprječavanje i zaštitu žena i djevojaka sa invaliditetom od rodno uvjetovanog nasilja izloženosti višestrukoj diskriminaciji zbog roda i invaliditeta. Zato barem mi sa ovog mjesta trebamo poslati nedvosmislenu jasnu poruku o nultoj stopi tolerancije prema nasilju nad osobama sa invaliditetom. U izvješću stoji da je jasno da se žrtve kaznenih djela protiv spolnih sloboda iznimno teško i rijetko odlučuju prijaviti počinitelje, a smanjenjem kazni počiniteljima kao u slučaju kojem sam spominjala se one dodatno obeshrabruju. Za one žrtve koje ipak se odluče prijaviti počinitelja ishod je vrlo neizvjestan, sudski postupci dugo traju, iscrpljujući su za žrtvu, za žrtvu, a zapravo izrečene kazne se ne smatraju zadovoljavajućim i onda je tu najočigledniji poraz i odgovornosti svih u ovom procesu. Za razliku od nedavno, nedavnih izjava koje smo tijekom rasprave o izvještaju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova iznijeli i taj podatak hvalevrijedan da njezine preporuke se sve više uvažavaju, čak 96%, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u 2022. g. uputila je niz preporuka tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne samouprave i drugim fizičkim i pravnim licima, ali samo je na otprilike 1/3 preporuka je prihvaćena,, a veliki broj nije niti odgovoreno. Najviše preporuka ipak je bilo prihvaćeno u području pristupačnosti i mobilnosti, dok je najviše neprihvaćenih preporuka i onih na koje nije odgovoreno bilo u područjima odgoja i obrazovanja te socijalne zaštite u kojima zapravo imamo najviše pritužbi i ovo je vrlo ozbiljno i mišljenja sam da bi ovakvi izvještaji trebali taksativno navoditi sve one koji ne odgovaraju na preporuke u u ovom slučaju, pravobranitelja. Dakle taksativno tko su ti koji ignoriraju instituciju pravobranitelja. Pa čekajte, imamo crne liste, tzv. crne liste u bankama, zašto ne bi imali i u ovakvim situacijama nešto tog tipa pa da se javno izloži, da se javno pokaže tko je to tko ignorira instituciju pravobranitelja, u ovom slučaju za brigu, za borbu protiv nepravde koja je učinjena osobama s invaliditetom. Jasno je da upravo preporuke koje su isticane najjasnije zrcale problem, a ponuđena rješenja ih otklanja te je neophodno da svi kao društvo uvažimo preporuke kako bismo poboljšali položaj osoba s invaliditetom, a ne da ih ignoriramo kao što je navedeno u ovom Izvješću. Pozitivnim i hvale vrijednim smatram suradnju pravobraniteljskih institucija, to je ono što je, treba da bude način kako treba da funkcioniraju i sve ostale institucije, a kako pravobraniteljske funkcioniraju i da to nije samo neformalno nego i formalizirana posebnim sporazumom, suradnja, to je svakako nešto što je hvalevrijedno. Na kraju je pravobranitelj istaknuo da za osobe sa invaliditetom nisu važna samo pitanja novčane naknade i pristupa zdravstvenim uslugama iako se u javnosti stječe takav pogrešan pogrešan dojam. Za osobe s invaliditetom pravobranitelj nas je uputio da su važna sva područja, odgoj, obrazovanje, rad, zapošljavanje, sport o kojem je uvaženi kolega vrlo slikovito nas upoznao i vrlo slikovito govorio i kultura i oni trebaju biti zastupljeni u životu svakog pojedinca, pa tako i osobe s invaliditetom. Kao Klub zastupnika SDSS-a uvijek ćemo podržavati svako povećanje sredstava koje bi bilo upućeno vašem uredu i definitivno predlažemo da i pozdravljamo sve vaše napore koje ste napravili tokom 2022. g. nadajući se da ćemo o izvještaju

Hvala vam lijepa g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani pravobranitelju, poštovane državne tajnice, pomoćnice ministra sa suradnicima. Evo, malo duže traje priprema dok ja dođem do govornice, ali sve je to sastavni dio našega života. Danas govorimo o izvješću pravobraniteljice, još je tada bila naša Anka Slonjšak, koju ovim putem pozdravljam i zahvaljujem za sve što je učinila za osobe s invaliditetom, što je oformila ured i što je dugi niz godina davala svoj maksimum kako bi život osobama s invaliditetom bio bolji i kvalitetniji. Naravno, čestitam i novom pravobranitelju, g. Jurišiću koji je nastavio istim putem kao i naša pravobraniteljica, obzirom da su i oni zajednički radili dugi niz godina, tako da, što se tiče nekog smjera, ured i dalje ide u dobrom smjeru, radi dobar posao, tako da osobe s invaliditetom ne trebaju brinuti iako je bilo u početku pitanja kako će sada kad Anka više nije pravobraniteljica, navikli su ljudi na nju, ali evo, svi su sretni i zadovoljni, što opet imamo čovjeka koji je za osobe s invaliditetom doista dugi niz godina, eto, isto činio zajedno s pravobraniteljicom sve, tako da mu nije bio problem sada uključiti se u ovom punom smislu obzirom da je iskustvo nešto što g. Darijo Jurišić sigurno ima. No dobro. Idemo sad, evo, malo se osvrnuti na ovo izvješće koje je, je, kao što sam već i rekla u replici i na odborima iscrpno izvješće je knjiga, prava knjiga znanja za sve nas zastupnike kad god nešto zatreba, možemo otvoriti izvješće i pogledati nekakav podatak, dakle iz godine u godinu izvješća su doista iscrpna i izvrsno je ovo što postoji skraćeni oblik jer mislim da je to zastupnicima daleko lakše pratiti.

jer tada u 2022. g. još uvijek nije bilo Zakona o osobnoj asistenciji, nije bilo Zakona o inkluzivnom dodatku, tada su osobe s invaliditetom, većina njih, moram vam reći, mislile da se to nikada neće niti dogoditi, da te zakone nećemo ni dobiti. Naravno, problem sa asistentima koji je tada postojao je bio jako velik jer za relativno nisku plaću kakva je bila tada nitko nije želio raditi. Međutim, dolazimo u 2024. g. kada je plaća osobnim asistentima porasla, kada imamo zakon, kada to više nije mogućnost nego je pravo, zakonsko pravo osobe s invaliditetom da ima asistenta i ostvari to pravo, država omogući, donese rješenje putem Zavoda za socijalni rad, odredi se broj sati osobi s invaliditetom i onda se desi da se ne može naći asistent, pa sad kad je plaća veća, da li je ona onako željena kako ljudi misle da bi trebali imati, ali plaća će rasti, bit će i veća međutim, ljudi se ne mogu naći. Ljudi zapravo, ne bih rekla da ih nema, ali evo neki dan sam dobila jedan podatak koji me je jako iznenadio, je u jednoj instituciji gdje osobe kad se zapošljavaju trebaju doći, gdje su mi rekli da se relativno dosta ljudi prijavilo da bi bili osobni asistenti, ali onda kad su došli na razgovor, kad su vidjeli koju osobu bi dobili, s kim bi to i kako radili, odustali su. Došli su neki do edukacije koja se provodila koju moraju završiti, upravo danas polažu ispite, ta grupa koja je sada prošla edukaciju, od njih 70, 20-ak 70, 20-ak ih se na prvi dan edukacije odmah diglo i otišlo. Dakle, moramo biti realni da ljudi zamišljaju tko zna što, da kad vide kakvu pomoć trebaju pružiti osobi s invaliditetom, onda to ne bi radili. Dakle susrećemo se s problemom, nemojmo se zavaravati, istim kao i svi naši prijatelji osobe s invaliditetom u EU. I tamo nije baš situacija nešto bolja i oni se bore sa traženjem asistenata, dakle to je ono jedan, ja bih rekla stav i dalje možda neka vrsta predrasuda, straha jer ljudi misle neću to moći, neću to, a zapravo su to samo volja i vještine koje se nauče i jedanput kad se nauče nije problem više, ne troši čovjek više svoju snagu toliko nego samo na pravilan način, ako treba, podigne osobu s invaliditetom, itd. Kada je u pitanju Zakon o inkluzivnom dodatku koji sve osobe s invaliditetom isto jedva čekale, tu moram reći da evo, sam zadovoljna kojim putem to ide, po službenoj dužnosti osobe s invaliditetom koje su bile u sustavu ne moraju predavati nikakve zahtjeve, rješenje će dobiti kući, novac će im sjesti na račune, a oni koji prvi puta predaju zahtjev moraju proći vještačenje i da ne bi bilo nesporazuma i one osobe s invaliditetom koje nisu imale utvrđen stupanj funkcionalne nesposobnosti i one moraju ili tjelesno oštećenje, moraju proći još taj dodatni dio vještačenja, no to nije nešto što dugo traje, to se relativno brzo rješava. Kada je u pitanju rana intervencija o kojoj je danas ovdje bilo dosta govora, nije baš točno da ona nigdje ne postoji. Mi smo u zakonu .../Govornik se ne razumije./... državna tajnica tu da smo mi u zakonu uveli dispanzere za ranu intervenciju koji se, evo, u kojima se zapošljavaju i psiholozi i logopedi, uvodi se tehnologija, dakle sve sprave za vježbe, itd., za djecu s teškoćama u razvoju i ipak se krenulo. Morate znati da kroz pandemijske godine nije bilo mogućnosti naprosto da se uđe u realizaciju toga, ali rana intervencija itekako postoji, ako mene pitate, onda postoji jedan segment gdje ona najtanja, a to je po mom mišljenju, kad je u pitanju autizam i mislim da Centar za autizam koji danas imamo u Zagrebu, da treba puno, puno osnažiti, a ako treba promijeniti mu svašta nešto tamo jer po mom mišljenju, Grad Zagreb godinama, ja to moram reći, godinama govori da će nešto učiniti sa Centrom za autizam, a prebacuje se neka odgovornost na Ministarstvo obrazovanje i tako to traje godinama i tamo se ništa ne događa, samo prostor, zgrade propadaju da uvjeti postaju sve lošiji i lošiji. Kada je u pitanju pristupačnost, postoji što, čega se ovdje moram dotaknuti, a to je da je obaveza lokalne zajednice, to nije državna, Vladina obveza, ali Vlada raspisuje natječaj svake godine, Ministarstvo branitelja raspisuje natječaj za pristupačnost na koji se mogu javiti lokalne zajednice, dakle i institucije u lokalnoj zajednici, ako treba rampu, ako treba lift, ako treba negdje prilagoditi bilo što, mogu se dobiti sredstva, prema tome, Vlada pomaže i na taj način, a bome, lokalna zajednica je dužna brinuti i o svojim cestama i o svojim nogostupima, a da baš ne brine kako treba, imamo primjer u našem glavnom gradu Zagrebu, npr. ja ću spomenuti samo jedan i pohvaliti sve ono što je prilagođeno. To pohvaljujem, ali bitna stvar, kolodvor, odnosno nije kolodvor nego je autobusni terminal u centru grada na glavnom kolodvoru u pothodniku nemate mogućnost doći do perona autobusnog koji vama treba. Do nekih da, ali do nekih ne. Obzirom da nigdje ne postoji pristupačan prilaz za osobe s invaliditetom, odnosno morali biste kružiti okolo, okolo, okolo, doći do Poglavarstva i onda se spuštati na one prve perone tamo, tako bi se moglo doći, ali je li to rješenje za osobe s invaliditetom, nije. Zebra koja tamo postoji na jedan peron, to kažu da nije, ona je lijepo napravljena, skošena i kad vi vidite da nemate kuda proći, idete, čisto školski po toj zebri i onda dođete na peron koji jest dolazni, ali vama je to jedini put gdje mislite da možete proći, peron koji ne udovoljava propisnoj širini od 2 m, a s druge strane nije skošen jer je tamo cesta. I onda možete zamisliti šta se tu dogodi. Ali, Grad Zagreb, odnosno matični ured koji je nadležan za taj terminal kaže ovako, da to nije, da je to peron na koji dolaze i odlaze putnici, da to nije za osobe s invaliditetom. Dakle, osobe s invaliditetom nisu putnici. Koja je to razina komunikacije i to se usude još i napisati.

problem u svakom segmentu za osobe s invaliditetom ja bih rekla često nije sustavni, nego je problem osoba pojedinaca koji rade na nekim radnim mjestima i naš je zadatak, osoba s invaliditetom da o tome progovorimo. To mnogi ljudi ne znaju. Ne mogu znati, ali mi ćemo to primijetiti i naše je da to kažemo. Kad je u pitanju obrazovanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom, ja sam suglasna s tim i slažem se da nešto treba učiniti, … .../Upadica: Hvala, Mislim da da, da tu treba nešto učiniti, ali pritisak roditelja ne može nitko smanjiti koji misle da njihova djeca mogu svašta, a to je veliko pitanje što se zapošljavanja tiče samo oprostite još pola rečenice, 17 tisuća ljudi ipak radi i povećanje im je nastupilo u pandemijskoj

Sada je na redu gđa. potpredsjednica Sabina Glasovac.

ušlo je na dnevni red isti dan kada je ušlo i izvješće za 2022., dakle smatram da smo mogli raspravljati izvješće za 2023. da bi imali bolju sliku i da bi imali uostalom i kvalitetniju raspravu s obzirom na nova saznanja u odnosu na to što se promijenilo 2023.. 2023.. Ja ću se naravno u ovoj raspravi pokušat osvrnuti na nekakve aktualne teme i probleme budući da, da su iznimno, da su iznimno bitni. U tom smislu u proteklom mandatu moramo spomenuti da su dva najvažnija zakona koji smo donijeli oko osoba s invaliditetom su Zakon o osobnoj asistenciji s jedne strane i Zakon o inkluzivnom dodatku. Ono što je važno vidjeti s obzirom da su zakoni doneseni sad pred otprilike godinu dana bilo bi važno da imamo i nekakve podatke od, od ministarstva i nekakve javne izvješća, izvješća prema javnosti gdje danas stojimo s tim zakonima i kako ide sama provedba tih zakona. Još uvijek međutim nemamo od ministra ni podatke koliko je danas doneseno rješenja primjerice za osobne asistente, koliko je danas doneseno rješenja za inkluzivni dodatak? Da li postoje problemi u sustavu, da li će se ti i kako će se ti problemi u sustavu rješavati, to su neke stvari za koje bi bilo normalno da razgovaramo u ovom saboru koji je uostalom i raspravljao i donosio te zakone. Ja ću se sada osvrnuti na osobne asistente, oni su spomenuti naravno u izvješću za 2022.. Važno mi je spomenuti da smo mi više puta upozoravali na problem plaća osobnih asistenata, smatramo da su i dalje još uvijek male makar moramo reći naravno da su se s obzirom da su prije radili na minimalac te plaće nešto povećale, no još uvijek nedovoljno. Ono što ja smatram kao jedan načelan problem je to da osobni asistenti ne sudjeluju u sustavu socijalne skrbi s usporedivim plaćama i oni, njihove plaće su određene jednostrano pravilnikom se mogu jednostrano i mijenjati neovisno o tome kakve su fluktuacije recimo na tržištu rada, kakve su cijene troškova života itd., nego je dakle njihova plaća jednostrano uređena. Kad imamo takav tip uređenja plaće stvaramo od osobnih asistenata jednostavno jedno prekarno zanimanje koje, čije plaće ne rastu usporedivo s ostalim plaćama u sustavu socijalne skrbi, zanimanje koje nije podložno kolektivnom pregovaranju i takav tip, takav tip zanimanja sigurno neće dovest do toga da ljudi sve više žele raditi kao osobni asistenti, što je prijeko potrebno i dovest će do toga da se ljudi jednostavno ne žele zadržavati u sustavu. Dakle nije samo stvar kako je gđa. Lukačić spomenula nekakvih predrasuda i nedovoljnog možda poznavanja zanimanja, makar sigurno i to uvijek može biti tema nego je primarno pitanje kao i uvijek koliko imamo, kakvi su uvjeti rada i kakve su plaće u ovom zanimanju. Druga tema koja mislim da je, koju sam rekla da je izrazito bitna je naravno Zakon o inkluzivnom dodatku. Mi smo taj zakon donijeli prošle godine, međutim ono što čujemo s terena makar nemamo službena izvješća je da provedba zakona ide izrazito sporo sporo jer nedostaje i stručnih radnika za vještačenje i za izdavanje rješenja. Kao što sam rekla nemam službene podatke ministarstva, al ono što znamo je da u Zagrebu još velik broj korisnika nije dobio rješenje i sad nekima to može zvučat kao pa okej dobit će svi s vremenom rješenje, međutim to je izrazito velik problem jer što to konkretno znači? To znači s jedne strane da smo mi kada smo donijeli zakon ukinuli smo tada te stare naknade, to je bila osobna invalidnina i to je bio doplatak za njegu i uveli smo veće naknade, međutim ljudi su i dalje usred inflacije, velik broj korisnika je i dalje ostao na tim malim naknadama koje nisu rasle jer su tobože nominalno ukinute, međutim oni su i dalje na njima ostali usred inflacije, a veće dodatke za inkluzivni, u sklopu inkluzivnog dodatka ljudi i dalje nisu dobili, dakle to je taj problem koji je prouzročila spora provedba i koji stvarno, koji stvarno postavlja jako velike probleme za osobe s invaliditetom. Međutim ta prespora rješenja, moram i to spomenuti, stvaraju probleme i u lokalnim samoupravama koje imaju dodatke recimo koje mogu sami donijeti kao što to ima Grad Zagreb na, za zapravo državna davanja za osobe s invaliditetom. S obzirom da nismo tada imali nikakav reprezentativan broj mi nismo mogli odmah donijeli, nismo imali podatke dakle ni o broju korisnika, ni o razredima koji su pripadali, nismo mogli planirati financijske izdatke u proračunu i dakle to je isto tako jedan problem koji se onda stvorio takvom sporošću rješenja, međutim mi smo se u Gradu Zagrebu uspjeli prilagoditi novim rješenjima i moram reći da smo, da je otprilike procjena da ćemo uključiti novi broj korisnika i da će porasti naš broj korisnika kojima dajemo naknade za oko 10, 10 tisuća i to je uz sve ovo što radimo u smislu proračunskih investicija u usluge i usluge i u dodatke za osobe s invaliditetom. Treća bitna tema o kojoj bi htjela nešto reći koja je isto tako među izdvojenima u izvješću za 2022., a spominje se i u izvješću za 2023. 2023. jest siromaštvo. Želim skrenuti pažnju na to da je pravobraniteljica preporučila 2022. da se naknade po osnovi invaliditeta usklađuju sa troškovima inflacije. Slažem se s tim načelom i zalažem se za redovito usklađivanje takvih naknada jer uistinu mi znamo i u prošlom mandatu smo svjedočili tome da se naknade zapravo ne podižu redovito da ne prate troškove života i da onda stalno imamo jedan začarani krug gdje opet osobe s invaliditetom nakon što im se poveća naknada opet padnu u rizik od siromaštva. Mora postojati prostor u proračunu za naknade za osobe s invaliditetom koje su dovoljno velike da bi se premostio taj rizik od siromaštva i mora postojati dovoljno velik prostor u proračunu da napravimo takva izdvajanja da osobe s invaliditetom mogu imati dostojanstven život. Ono što želim istaknuti kada govorimo o tome da mi puno dajemo za socijalne naknade, da mi puno smo napravili za osobe s invaliditetom. Radi se, ja ne kažem da se, da se nešto ne radi uvijek, uvijek je naravno nešto bolje, međutim nije dovoljno i želim izdvojiti jedan, jedan podatak. Znači izdvajanja za socijalnu zaštitu u Hrvatskoj su još uvijek relativno niska. Ona iznose 22,2% BDP-a u odnosu na nekakav europski prosjek koji je otprilike 29,9%. Dakle, puno puta smo mi čuli od premijera i od Vlade kako je rastao BDP, kako je bolja ekonomska slika i s obzirom da je tako govorio ja mislim da je onda i vrijeme da i raste socijalna zaštita naših građana jer BDP sam po sebi kad raste nema učinak za građane osim ako ne dođe do redistribucije između ostalog i povećanje socijalne zaštite građana koja je kao što sam spomenula u ovom izvješću među najnižima u Europi. I ovdje bih htjela spomenuti još jedan zabrinjavajući podatak iz evo Proljetnog europskog semestra za 2024., dakle ovaj proljetni paket koji je nedavno izašao, a koji govori da se u Hrvatskoj učinak, dakle učinak socijalnih transfera na smanjenje siromaštva zapravo smanjuje značajno od 2020. i da on sada iznosi odnosno u 2023. je iznosio samo 20,9% što je među najnižim stopama u Europi. Dakle, nama je učinak socijalnih transfera na smanjenje stope rizika od siromaštva malen i to je i to je problem i on je malen kako se navodi u tom izvješću i zbog neadekvatnih naknada i zbog smanjenja obuhvata, malog obuhvata korisnika. Dakle, mora se naći taj prostor da bi se povećale socijalne naknade i da bi se povećale naknade za osobe s invaliditetom koji znamo da su u povećanom riziku od siromaštva i zato ih spominjem u sklopu ovih socijalnih naknada. Jedna od gorućih tema koje smo danas također spomenuli i to je goruća tema godinama uistinu jest sustav rane intervencije. Sustav rane intervencije nešto se jest malo napravilo, međutim on uistinu još uvijek nije uspostavljen i to je još uvijek alarmantno stanje koje se sporo pomiče s mrtve točke i znamo da se dijagnoze čekaju i više od pola godine, da u nizu sredina nema ni ustanova, nema ni pružatelja usluga, nema ni dovoljnog broja stručnjaka i to zapravo u najvažnijim godinama djetetova, S obzirom da se nije ulagalo u razvoj tih usluga to je stanje koje će se morati popravljati godinama, ali da bi se popravilo mora se zaista na njemu svaki dan intenzivno raditi. To je nešto što zaista pokušavamo i radimo intenzivno i poboljšavamo u Zagrebu. Zabrinjavajući podatak je iz analize UNICEF-a recimo da u 6 županija nema niti jednog pružatelja usluge rane intervencije i to se navodi i u izvješću za 2023. inače pravobranitelja, a to je Dubrovačko-neretvanska, Zadarska, Koprivničko-križevačka, Požeško-slavonska, Ličko-senjska i Virovitičko-podravska s tim da moramo imati na umu da i Zadarska i Dubrovačko-neretvanska županija spadaju zapravo u visoko razvijena područja, a nemaju razvijene takve usluge. Najviše usluga je još uvijek u velikim središtima, još uvijek je u Zagrebu, no potrebna je snažna regionalna rasprostranjenost koja se ne događa, koja se nažalost još uvijek ne događa u Hrvatskoj. Kao što sam rekla i u Gradu Zagrebu se godinama nije nažalost ulagalo u ove usluge i to je nešto što, što mijenjamo. Radimo izrazito velike napore da proširujemo usluge koje se godine nisu širile. U tom smislu i ovo ljeto otvorit ćemo centar za ranu rehabilitaciju u Suvagu, otvorili smo dva nova gradska prostora za ranu intervenciju namijenjenu djeci s teškoćama, investiramo u postojeći centar za autizam kako bi se poboljšali uvjeti koji, koji tamo postoje, a istovremeno radimo sve na tome, radimo sve da ubrzamo zapravo izgradnju novog i primjerenog centra za autizma, za autizam u Oporovcu, a isto tako uključujemo u što većem broju djecu s teškoćama u razvoju u vrtićke programe. Još puno toga i hoćemo i želimo unaprijediti i mora se unaprijediti, međutim nedostaju isto tako sustavna rješenja i sustavan angažman na državnoj razini kao što sam i rekla i velika regionalna rasprostranjenost usluga. Ono što je poseban problem koji se spominje u ovom izvješću od stranke pravobranitelja jest da su centri za autizam registrirani u sustavu odgoja i obrazovanja i što znači da su namijenjeni djeci i mladima samo do 21 godine života. To bi tako trebalo biti u teoriji, a nakon toga su zapravo ova cijela populacija je prepuštena ili obitelji ili se upućuje u ustanove koje nisu prilagođene njihovim potrebama i to je jednostavno problem koji stvarno jest gorući za velik broj ljudi gdje obitelji ne znaju zapravo što će se, što će primjerice biti s njihovom djecom kako će se taj problem riješiti i mislim da je to nešto što zaista o čemu zaista bi svi trebali posvetiti posvetiti pažnju. Za kraj po pitanju preporuka koje ste spomenuli, ja mislim da što se mene tiče, meni bi bilo užasno korisno da imam popis tih preporuka jer bih voljela usporediti jer čitam ova izvješća iz godine u godinu i uspoređujem što se možda pomaklo, a što bi se trebalo još uvijek unaprijediti. I meni bi bilo dobro da samo da imamo možda taj neki dodatak na kraju oko popisa preporuka što se što se napravilo, što se nije prihvatilo. Ok, možda se može nekakvo obrazloženje stavit, možda je to previše sad za tražit, al samo bih voljela imati taj tip informacije da vidim gdje smo po pojedinim područjima i da vidimo kako napraviti iskorak o njima, neovisno o tome da li se radi zapravo o problemu na državnoj razini, o problemu na u lokalnoj samoupravi, to su jednostavno stvari na kojima moramo svi zajedno raditi i moramo popravljati stanje. Tako da meni bi to bilo izrazito korisno da se mogu orijentirat i u budućim izvješćima i da znam što zapravo moramo zagovarati i u ovoj sabornici. Zahvaljujem. Idemo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica i potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac. Nema je pa gubi pravo na govor, pa će onda sljedeća govoriti poštovana zastupnica Rada Borić. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege. Moram sa žaljenjem konstatirati kao što su to kolegice i pretprošli tjedan rekle da nažalost i tjedan prije toga kada god govorimo o izvješćima bilo da se one rade o izvješću pravobranitelja, pravobraniteljice za djecu, za osobe s invaliditetom danas ili za ravnopravnost spolova da u ovoj sabornici vidimo žene s ponekim izuzetkom ponekoga muškarca, što nam samo potvrđuje još jedan od stereotipa, a to je da ne samo temom djece, žena i osoba s invaliditetom da se temom bave ženom. To nam samo potvrđuje da se i u praksi i u stvarnosti života osoba sa invaliditetom, životima djece i životima samih žena najčešće bave žene. I doista je žalosno da danas ova jedna jedina točka da ovakav interes zaslužuju osobe s invaliditetom. No nešto bih onda upravo i rekla iz pozicija žena i žena osoba s invaliditetom, prema Registru osoba s invaliditetom u Hrvatskoj 43,3% žena, žena s invaliditetom, a svi znamo da one trpe i višestruku diskriminaciju i kao žene i kao osobe s invaliditetom, pa i dodatno kao žene ako su iz manjinskih zajednica ili npr. nacionalnih ili seksualnih manjinskih zajednica onda trpe i trostruku pa i četverostruku diskriminaciju. Ono što doista, a potvrđuje dakle i moj mali ovaj uvodni govor, budući da su nam stavovi u društvu i inače prema ženama sve konzervativniji, vidimo da je odjednom zavladao strah od roda pa i u ovoj sabornici, dodatno je diskriminacija i dodatno naši stavovi, a da ne kažem i stereotipi najčešće se odnose i na osobe s invaliditetom, a posebice na žene i nekako i ženama priječe ostvarivanje svojih postignuća. Kada govorimo o ženama s invaliditetom i nasilju, govorimo o različitim i fizičkim i psihičkim vrstama nasilja, a za početak trebali bismo mijenjati i naše stavove i prepreke u našim glavama oko samih osoba s invaliditetom pa i žena. I drago mi je da i u ovome izvješću ured pravobranitelja je proveo vrlo važno istraživanje o seksualnosti osoba i ono što je zanimljivo, izvadila sam samo jedna mali detalj, dakle o stavovima seksualnosti osobe s invaliditetom pa u tablici br. ako pogledati sami odgovori su vezani uz stavove zaposlenika u sustavu, formalne podrške osobama s invaliditetom. je procent, a pročitat ću vam što se njih pitalo, neki su od stavova i osoba koje bi trebale biti najveća podrška pomalo zabrinjavajući. Naime, pitanja su bila, pa sad zamislite i sami sebe, zamislite i svoje stereotipe kad vidite mladu ženu u invalidskim kolicima da li razmišljate o njenoj seksualnosti. Ovdje se pitalo, osobe bez invaliditeta imaju negativne stavove prema seksualnosti osobe s invaliditetom, seksualnost nije važna osobama s invaliditetom, osobe s invaliditetom imaju drukčije seksualne potrebe negoli osobe bez invaliditete, osobe s invaliditetom su hiperseksualizirane, osobe s invaliditetom nemaju seksualne potrebe, osobe s invaliditetom se ne bi trebale upuštati u seksualne odnose i poželjno je da osobe s invaliditetom imaju partnere s invaliditetom. Dakle, svi ovi upiti su s pravom postavljeni iz naših stereotipnih mišljenja od toga da li osobe s invaliditetom imaju uopće pravo na seksualnost, kakve partnere imaju pravo birati, je li kako osobe s invaliditetom može eventualno imati partnera osobu s invaliditetom. Ali ono što zabrinjava, dok god su stavovi pozitivni, dakle ne slažu ne slažu se osobe koje podržavaju osobe s invaliditetom mislim da na jedno pitanje, a i ono je indikativno za našu zajednicu da dakle i zaposlenici smatraju tj. niti se slažu niti ne slažu i to 50% njih konstatiraju da su osobe s invaliditetom hiperseksualizirane. Što to znači? To je više od stereotipa. Što to priječi onda osobama s invaliditetom da žive svoje pune ne samo seksualne živote nego i svoje kreativne kreativne živote? No jako je važno da radimo istraživanja, pa možda na osnovu tih istraživanja da i mijenjamo svoje stavove, a naši stavovi u ovom slučaju su doista više nego stereotipni. No nešto bih i rekla o jednom ranijem istraživanju kratko, a vezano je uz žene koje isto zabrinjava i ne vrijede nam preporuke od kojih tek 10 ili 11% će naše ministarstvo, a sjećam se u prethodnom razgovoru su se kolegice iz vladajuće, vladajuće su se čudile kako je moguće da je tako maleni postotak preporuka prihvaćen. Pa kolegice, vi možete utjecati na to što će se provoditi ili što se neće provoditi pa ono što svakako zabrinjava da su županijski zavodi za javno zdravstvo su nam rekli da uopće ne raspolažu informacijama o broju žena s invaliditetom koje su pristupile preventivnim pregledima dojki ili ginekološkim pregledima. Ovdje smo govorili koliko je rana intervencija važna za djecu, koliko je važna intervencija u smislu pregleda, ginekoloških pregleda, a da ne kažemo ovdje se govorilo o malom poboljšanju stanja recimo ginekoloških stolova u ustanovama, međutim postoji još uvijek zabrinjavajući podatak da samo 26% ordinacija ima prilagođenu opremu osobama s invaliditetom. Dakle ovdje govorimo o preprekama nema li negdje u nekom pothodniku, ne znam ili pred autobusom nema li, nema li, što bi naravno trebalo biti da, da, da imamo, ne znam niskopodne svuda tramvaje, da sve za osobe s invaliditetom je prilagođeno u smislu fizičkih prepreka. O kojim preprekama govorimo ovdje ako imamo stereotipe prema seksualnosti osoba s invaliditetom ili ako imamo predrasude oko toga da uopće žene imaju što raditi s invaliditetom na ginekološkom pregledu. Ono što mi znamo iz iskustva u radu sa ženama sa invaliditetom i zahvaljujući i SOIH-u i posebice i njihovom SOS telefonu i gospođi Mirić koja godinama radi baš na temi žena s invaliditetom, ono što je važno one su još ranjivije u smislu bivanja upravo po spolu, upravo po rodu i svojih rodnih uloga. Mogu li biti majke? Kako se na njih gleda mogu li biti majke i kako se na njih gleda ukoliko su samice i kako se na njih gleda, onda dakako imaju li pristup medicinskoj skrbi ako žele i postati majkama. Ono što mislim da zabrinjava je i nasilje nad ženama s invaliditetom za koje mi znamo da je za razliku od nasilja prema ženama bez invaliditeta koje život svojih partnera ili bivših partnera, ovdje su suočene žene i sa skrbničkim nasiljem. Ono što ne znamo, danas smo govorile, ja sam i postavila i repliku, upravo to pitanje kako se zlorabe žene sa invaliditetom koje imaju mentalne poteškoće, što znači za te žene seksualno nasilje. Koliko i kada govorimo o tome i ponovno se vraćam na seksualnost. Kako je moguće da ne vidimo žene s invaliditetom kao seksualna bića ali dakako kada se radi o seksualnom nasilju, onda pokazuju svjetske statistike da one, one trpe višestruko i višegodišnje seksualno nasilje, dok žena bez invaliditeta ne mora trpjeti ga višegodišnje. Ovdje se najranjivije skupine zato jer su slabovidne ili zato što imaju mentalne poteškoće, njih se seksualno iskorištava godinama i onda imamo presude kako smo danas čuli iz ovog, iz Mislim da ponajprije kada govorimo o, o svim osobama s invaliditetom, kada govorimo o djeci s invaliditetom, svaka od tih skupina ima svoje posebne probleme ali kada govorimo oni imaju svi iste potrebe. Imaju potrebu biti uvažavani, imaju potrebe imati svoje dostojanstvo, imaju potrebe osobe s invaliditetom i žene i muškarci na pravilne naknade za rad koji oni daju i valoriziranje toga rada, djeca imaju svoje potrebe ove o kojima smo danas gotovo svi govorili s razumijevanjem ali ono što je važno, moramo znati da i žene s invaliditetom imaju potrebu na dostojanstvo života bez nasilja. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo više replika, prva je poštovana zastupnica Orešković.

Sve ok. Ma čini mi se da kada razgovaramo o ovom izvješću da postoje dvije odvojene teme. Jedna je položaj osoba sa invaliditetom, međutim mislim da je puno važnije govoriti o odnosu državnih institucija prema osobama s invaliditetom i gledati gdje su sve slabosti i anomalije. U replici sam se dotaknula statističkih podataka iz e savjetovanja o broju podnesenih prijedloga od strane državne institucije koja je zadužena skrbiti o osobama s invaliditetom i to baš za potrebe Hrvatskog sabora, kada vlast, kada Vlada kao predlagatelj i sabor kao parlamentarna većina ne uvažava ono što nadležna institucija kaže, to je za mene poraz vladavine prava i poraz pravne države. Mislim da bi se ubuduće saborske rasprave na odborima, matičnim odborima kako za ravnopravnost, za ljudska prava, za socijalnu skrb, za zdravstvo …/Upadica Reiner: Hvala./… trebale osvrnuti na neprovedene preporuke i tražiti aktivnost Vlade. **Reiner, Posve se slažem s vama i vrlo često govorimo i kad govorimo o nasilju nad ženama pa tako onda i nad osobama s invaliditetom o ustvari institucionalnom nasilju. Do nedavno se naravno govorilo o drugim vrstama nasilja onom fizičkom pa psihičkom pa ekonomskom nasilju protiv žena ali institucionalno nasilje se vidi i ovdje. Vidi se na svakom od ovih izvješća upravo to. Ono što pravobraniteljstva imaju kao moć je moć predlaganja preporuka ali dakle na Vladi je, a onda i na nama i upravo to na odborima pitati pa što ste to proveli. I kao što je kolegica Miloš rekla, možemo li dobiti popis preporuka i vidjeti iz godine u godinu, mi znamo postotak pa postotak je poražavajući da ako je ove godine 11% vaših preporuka prihvaćeno. Pa onda zašto imamo pravobraniteljstvo ako ne prihvaćamo prijedloge i ako ne mijenjamo zakone i ne poboljšavamo praksu. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Poštovana kolegice, evo govorili ste puno o zdravstvenom aspektu što proživljavaju osobe s invaliditetom pa evo u ovom izvješću se puno spominje upravo na dotrajalost ortopedskih pomagala i činjenice da, evo imamo tu i predstavnike iz Ministarstva zdravstva, činjenica da, da se u izvješćima pravobranitelja kontinuirano taj problem pojavljuje i ponavlja. I zaista je nečuveno da takva jedna potreba se ne može osigurati da su to ortopedska pomagala koja su kvalitetna, koja služe svrsi i koje su uporabljive onako kako to treba osobama s invaliditetom, a ne da su dotrajale. Također bi samo još napomenula da iz ovog izvješća vidimo da je najviše prihvaćenih preporuka ono što se odnosi na arhitektonske barijere. No to je ono što društvo još uvijek može prihvat kao evo prihvatili smo, arhitektonske barijere ćemo otkloniti, al što je sa svim onim barijerima koje ih zapravo socijalno isključuje iz društva i dalje i nismo se zapravo makli nigdje unatrag 10.g., čak nije status niti quo nego bi ja rekla i godinama unatrag, zahvaljujem. Hvala vam kolegice, evo upravo sam i, i jutros dobila mail od Udruge osoba s invaliditetom koji mole, pitaju nešto oko zastarjelih ortopedskih pomagala koji na listi su godinama i tražimo i uvođenje na listu dizalice za transfere da ljudi ne lome kralježnicu itd. i podizanje naravno i kreveta u bolnicama, drugačiji je uopće cijeli sustav. Da, možda ćemo moći i mislim da je najlakše riješiti ove tzv. fizičke prepreke, kao što ste rekli arhitektonske prepreke i mislim da ako ćemo samo ostati do toga što se može napraviti da li u nekom ulazu i u neku bolnicu, pa nije pitanje samo pothodnika, vi nemate gradska kazališta koji imaju primjerno da osobe s invaliditetom kao da nemaju potrebu za kulturom, dakle kad bismo govorili, da ne govorimo o sportskim dakle ustanovama jednako tako. Znači prilagodbe ove fizičke možda ćemo ju odraditi, ali ove druge prilagodbe i posebice mijenjanje naših stavova prema našim sugrađanima kojih je…/Upadica Hvala lijepo, dakle osobe s invaliditetom pažljivo slušaju ovu raspravu i apsolutno reagiraju, kao što su mailovima reagirali na vas tako reagiraju i zovu i kažu pitajte, pa je onda pitanje kroz, kroz odnosno mogućnosti kroz ovih, kroz ove replike da zaista i pitamo ono što su i oni rekli i da to iskomentiramo. Između ostalog jedno od stvari koje su mene upozorili i što i sami znamo, mi smo imali, mi imamo novi Zakon o socijalnoj skrbi i pravobranitelji upozoravaju, ali i mnogi drugi stručnjaci da taj zakon ne ulijeva povjerenje jel da neće donijeti boljoj kvaliteti socijalnih usluga, posebno radu centra za socijalnu skrb kojim kronično nedostaje socijalnih radnika, upozoravaju da kronično nedostaje socijalnih radnika. Mene je nazvao jedan gospodin i rekao i pitajte, kaže, zapošljavaju se socijalni radnici koji su pod navodnicima to završili i dobili diplomu na benzinskim crpkama po Bosni, u Orašju ili negdje drugdje, ja o tome neću raspravljati…/Upadica Reiner: Hvala./… ali ono što apsolutno trebamo reći nema socijalnih radnika, Nažalost nama nedostaje i sve više će nam nedostajati ne samo socijalnih radnika, dakle svih radnika u onome što zovemo briga, skrb je li onaj …/Govornik se ne razumije./…budući da su potplaćeni i kao što znamo da naravno nam se dešava da, da nam odlaze ljudi iz zemlje zato što je neću reći, nikoga povrijediti, ali dakle lakše je njegovati osobu s invaliditetom u Grazu nego ju njegovati ovdje zato što su naknade drugačije, drugačije se čak i uvažavaju ljudi i mi ćemo ponajprije izgubiti, izgubiti kadar u svim službama brige za druge zbog minimalnih i mizernih plaća, usporedite plaće socijalnih radnika i ne znam vozača

zastupnice Borić, mislim žao mi je da sam jedini muškarac ovdje, ali sam ovdje i zbog na neki način solidarnosti sa našom Udrugom invaliditeta u Varaždinu koja pokazuje kako se treba ustvari raditi gdje je g. Vujec čini čuda zajedno sa svojim asistentima odnosno svojim zaposlenicima gdje se prijavljuju na masu projekata gdje uzimaju stvarno i sredstva iz EU i rade punom parom, jednostavno da se to, da se njihovi programi ostvare. Ono što im može lokalna zajednica pomoći može i naravno da mi to činimo, ali mislimo da bi institucionalno država trebala puno više napravit da je i kroz ove barijere treba nametati kroz svoje pravilnike i propise znači svima znači i na neki način pomoći u sufinanciranju. A ova, psihičke barijere koje imaju i muškarci u principu se daju prevladati upravo sistematiziranim javnim tribinama gdje dolaze i dužnosnici muški, ne samo žene i gdje recimo mi smo imali nedugo tribinu o,

Slažem se s vama, ali moramo, nekako se čini da su sve udruge, da li udruge koje se bave osobama s invaliditetom, ženske udruge koje se bore protiv nasilja protiv žena, dakle čini se da udruge ne bi smjele zamijeniti ono što bi trebao biti uređeni sustav, a mi već godinama imamo da udruge rade ono što bi trebao raditi sustav i naravno da je logično da se roditelji samoorganiziraju koji imaju djecu s invaliditetom, da žene koje su prepoznale temu nasilja nad ženama da se organiziraju, al je pitanje sustava drago mi je da negdje rade naravno odlično ili u Varaždinu ili bilo gdje, ali nije pitanje, pitanje je da udruge trebaju educirati. Prije 10.g. sam producirala sa ženama s invaliditetom predstavu „Vaginini monolozi“ u kojima smo govorili o ženama i njihovoj seksualnosti,

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Evo čuli smo danas podatke koliko je općih preporuka, koliko je preporuka što se tiče zakonskih prijedloga uvaženo, koliko je odbijeno, koliko je primljeno na znanje. Ja ću ponovno ponoviti ovu, ovaj podatak 294 općih preporuka i upozorenja upućenih tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne samouprave i drugim pravnim i fizičkim osobama gdje je prihvaćeno samo 101 preporuka što zapravo govori kako i u izvješću stoji da je to ignorantsko ponašanje države prema osobama s invaliditetom, a što posljedično sigurno znači održavanje statuta quo u izgradnji cjelovitog sustava zaštite osoba s invaliditetom i unapređenje kvalitete njihovog življenja. Mislim da je ovo vrlo snažna poruka iz izvješća koju moramo čuti i ovim putem čestitam uredu što zaista govori onako je, bez uvijanja, bez, bez toga da se nekome odgovori svide ili ne. Najviše preporuka bilo prihvaćeno u područjima što se tiče pristupačnosti i mobilnosti dok je najviše neprihvaćenih preporuka i preporuka na koje nije uopće odgovoreno u područjima odgoja i odgoja i obrazovanja i socijalne zaštite u kojem je zapravo i najviše preporuka odnosno pritužbi 595 je pritužbi što se tiče sustava socijalne skrbi. Ovo samo govori što smo se i ranije dotaknuli o tome kako je društvo još uvijek spremno pod navodnicima samo otkloniti te arhitektonske barijere i što se još uvijek kroz osobe s invaliditetom gleda na to da se treba ukloniti one fizičke barijere, a što je sa svim onim socijalnim uključivanjima koje mi kao društvo moramo osigurati, a one se odnose na jednakom pristupu obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu, pristupačnom stanovanju odnosno u velikoj mjeri znači sve ono što, što odlikuje zapravo socijalnu uključenost u zajednici je osobama s invaliditetom i dalje nedostupno. Najveći broj pritužbi što se tiče sustava socijalne skrbi se odnosi na trajanje postupka vještačenja u Zavodu za vještačenje pa tako imamo i tabelu koju je ured izradio gdje imamo da se za socijalna prava čeka između 3 do čak 10 mjeseci odnosno godine dane, godine dana na sam postupak vještačenja. Znamo da je primjerice ako ćemo govoriti o zakonskim propisima Zakonom o inkluzivnom dodatku propisano da se pravo priznaje u roku od 30 dana, a mi imamo znači da samo vještačenje traje sada i trajat će do godine dana. Što je sa znači činjenicom da se svjesno krši ministarstvo što nije sposobno i nije osiguralo sve resurse za zapravo provedbu tog zakona, svjesno krši zakon koji koji je propisao. Naravno da je, da je vještačenje ključno jer zapravo se nalazom i mišljenjem se kao ključnim dokazima u ispitnom postupku i ostvaruju prava u sustavu socijalne skrbi te ne čudi zapravo interes osoba s invaliditetom da prate postupak vještačenja, da su u postupku vještačenja oni aktivni sudionici vještačenja, da nisu pasivni, da očekuju da ih netko pozove, da ih netko osim što prouči njihovu dokumentaciju da ih i pregleda i razgovara s njima kako bi se taj nalaz i mišljenje donio sukladno zakonskim propisima, a onda s obzirom na to i donijelo ispravno rješenje. Tijekom 2022. godine je ukupno zaprimljeno 126 tisuća zahtjeva u prvom stupnju, a riješeno ih je 104 tisuće, a u usporedbi sa 2021. godinom je bilo zaprimljeno 118 te znači zamjetan je rast ako gledamo 2022. godinu, a da ne kažemo kad bi gledali 2023. ili 2024. godinu to je apsolutno veliki skok u broju zahtjeva, a posljedično mora se onda dogoditi i promjena u organizaciji sustava i što se tiče osiguranja ljudskih resursa i kod vještaka u Zavodu za vještačenje ali i oni koji odlučuju o tom rješenju u Zavodima za socijalni rad. Znamo da iz Zakona o inkluzivnom dodatku kao, najavljen kao jedan iskorak no ja sam navela već više puta ovdje jedan primjer, a sigurno ih je više takvih da zapravo dolazi do pravne prakse gdje su sada dobili korisnici manje pravo po Zakonu o inkluzivnom dodatku od onoga kako su imali po ranije propisima što se tiče Zakona o socijalnoj skrbi kad su primali doplatak, kad su primali novčanu naknadu za nezaposlene i uvećani dječji doplatak pa je tako tako jednom korisniku koji je imao stupanj oštećenja drugog do trećeg stupnja do sada je primio ukupno 257 eura znači do novih propisa, a sada po novom propisu mu je utvrđeno 162 eura mjesečno. Dakle, osoba s invaliditetom od 1.1. je zakinuta odnosno ajmo reći u nepovoljni položaj dovedena za čak 95 eura manje primanje, a što bi zapravo trebalo biti da je ona u, što je propis obećavao, što se ministar najavljivao da će svakom omogućiti kvalitetniji život i veće naknade no u zakonu odnosno u pravnoj praksi tome tako nije. Također bi navela još jedan slučaj odnosno više sad slučajeva u kojem se korisnici obraćaju mahom vjerojatno će i žalbeni postupci to pokazati, volili bi znati zapravo koliko i tih žalbenih ima. Činjenica da korisnicima utvrđen drugi stupanj oštećenja zdravlja i ukoliko ona nije samac ili ako ne živi sama u kućanstvu nema pravo na inkluzivni dodatak. To je jedina odredba u tom zakonu koja je vezana za sastav kućanstva pa tako ću navesti evo primjer mlade djevojke od 21 godine koja je imala karcinom štitnjače, kojoj je štitnjača odstranjena, a nekoliko godina kasnije imala je tumor jajnika, odredbe su nedopustive kao i ona što se što se tiče propisivanja imovinskog cenzusa. Znamo da je za četvrtu i petu razinu potpore propisan imovinski cenzus. Čuli smo danas tijekom rasprave što se tiče i nedostatnih osobnih asistenata, ja ću upozorit da je Zakon o osobnoj asistenciji na snazi od 1. srpnja 2023. godine, da smo trebali imati imati sustavno financiranje od tad, pa je odluka prolongirana od 1.01. pa od 1.05. Evo mene sad zanima i postavila sam upit ministru, nadam se da ću uskoro dobiti i odgovor, koliko je, da li je to konačno postalo sustavno organizirano pravo ili se i dalje potpisuju ugovori na određeno vrijeme i dalje da, da jednostavno nije onako kako je to propisano i potpisuju se ugovori koji nisu u skladu sa zakonom. Također nešto smo govorili na samom početku vezano za ponovljena vještačenja jer činjenica da osobama kojima je zdravstveno stanje trajne odnosno nepovratno i koji imaju maksimalno prava u u sustavu socijalne skrbi, činjenica da se pozivaju na ponovna vještačenja što zagušuje dodatno sustav socijalne skrbi odnosno Zavod za vještačenja jer znamo da sad imamo sve veći i veći broj zahtjeva za inkluzivni dodatak ali i napomenula bi na vještačenja s obzirom na Zakon o osobnoj asistenciji tu također je u praksi se događa da se korisnici upućuju na vještačenje unatoč čl. 56. Zakona o osobnoj asistenciji, kojom je propisano samo da je za ako je za odlučivanje o pravu usluga osobne asistencije potrebno utvrđivanje činjenice invaliditeta, da će tada zavod zatražiti mišljenje Zavoda za vještačenje. U praksi se događa, evo i vidjela sam takva rješenja da korisnici imaju utvrđeno trajno oštećenje i stupanj oštećenja i to novijeg datuma je nalaz. Isti se ponovno upućuje na vještačenja, čak i u slučajevima vidjela sam takvih rješenja kada je II stupanjsko tijelo provelo postupak i II stupanjsko vještačenje je provelo postupak, vratilo predmet na ponovni postupak u Zavod za socijalni rad i ponovno se takva osoba upućuje na vještačenje radi ostvarenja prava na osobne asistencije. To sigurno nije ono što bi mi htjeli u praksi i to je nešto na što treba upozoravati jer ako se sjetimo reforme iz sustava socijalne skrbi iz 2022. godine, smisao kako je to ministar objašnjavao je da se ujednači praksa u svim zavodima za socijalni rad. Onda se ne može događat da zavodi za socijalni rad, sada dvije godine nakon imaju različita postupanja i da se proizvoljno znači šalje na vještačenja osobe koje zaista prema svemu onome što evo u ovom slučaju sam navela, nema potrebe za tim. Nisam stigla nešto reći vezano za proces deinstitucionalizacije i smještaja. Činjenica da imamo preko 10 tisuća osoba na smještaju, da puno njih ne bi trebali biti u smještajnim kapacitetima i da bi trebali za njih razvijati

što vi mislite o tome kako se u ovim zakonodavnim okvirima koje ste upravo sve spominjali snalaze baš same osobe s invaliditetom? Istaknula bih ovdje važnost brojnih udruga osoba sa invaliditetom gdje dobivaju stručnu pomoć oko rješavanja administracije, pisanja žalbi i brojnih drugih stvari. Imate li možda osjećaj da su osobe sa invaliditetom i udruge s jedne strane u borbi sa sustavom koji ima za cilj smanjiti broj osoba koje imaju pravo na status osobe sa invaliditetom? Hvala. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Evo, to je onako kako se korisnici nama obraćaju i kako oni nažalost vide sustav. Znači niz je primjera u kojima se ponovnim vještačenjima osobe osobe sa većim stupnjem oštećenja se utvrdilo drugo, manji, manji stupanj oštećenja i za što oni jednostavno korisnici kada upućuju zahtjev nisu educirani, nemaju dovoljno informacija. Kako, na šta upozorit odnosno jednostavno se orijentirat na koje sadržaj podneska, na koji sadržaj dokumentacije i onda su tu udruge hvale vrijedne koje im pomažu ali i zapravo ta međusobna suradnja, puno je pravobranitelj govorio o međuresornoj suradnji koja bi trebala biti veća. Znači između udruge, između korisnika, između pojedinih ministarstava. Sve to bi trebalo biti zapravo na korist i na usluzi osobama s invaliditetom, a često izostaju informacije koje onda rezultiraju, evo i puno …/Upadica Reiner: Hvala./… žalbenih postupaka koji su dugotrajni. **Reiner, Željko puno ste govorili o nekim stvarima ali još uvijek mislim da bi trebalo naglasak staviti i da bi institucije države trebala vodit puno više brige, recimo o djeci sa invalidnošću koja idu u dječje vrtiće na području RH. imamo slučaj da se, u ovom slučaju recimo konkretno u Varaždinu vodi briga o tome da Varaždin izdvaja preko 320 tisuća eura za preko 20 asistenata u vrtiću, dok drugi gradovi koji možda nemaju tu mogućnost ili ne žele možda to napraviti imaju probleme i onda nam se šalju inspekcije kao što nam se dogodilo prije 2 mjeseca da nam dođe inspekcija i onda nam govori da imamo kršenje pedagoškog standarda u stvari umjesto da nas potiču i da nam se zahvale, mislim zahvale da jednostavno da mi ne smijemo, da ne biramo između djece sa invaliditetom ili zdrave djece koje moraju bit u vrtiću jer nemamo dovoljno kapaciteta, onda nas se još i kažnjava. Znači na ovom području je apsolutno zakazala institucionalna podrška države, znači asistenti su prepušteni gradovima i proračunima gradova. Znači vodi se briga …/Upadica Reiner: Hvala./… samo o predškolskim, o školskim, a o predškolskim ustanovama uopće ne. Zahvaljujem. Evo upravo dobro ste naglasili da izostaje međuresorna suradnja onih koji su dužni zapravo voditi brigu i koji su dužni organizirati sustav da je na korist osobama s invaliditetom i da se ne moraju oni biti ti koji se opterećuju i njihova obitelj sa iznalaženjem rupa tzv. u sustavu, način na koji će određeni, određeno pravo ostvariti nego je sustav taj koji bi trebao biti njima posložen onako kako je njima to potrebno. Jer to su individualne potrebe svakog djeteta, svake osobe s invaliditetom koje se trebaju brižljivo shvatiti i sa svakim slučajem pojedinačno ako idemo pojedinačno svaki slučaj rješavati da zadovoljimo onako kako su s obzirom na njihove individualne potrebe puno ćemo napraviti za svako dijete odnosno osobu s invaliditetom. Zahvaljujem. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Poštovana kolegice, želim se još jedanput referirati na Zakon o osobnoj asistenciji s kojim nitko nije zadovoljan, a najmanje korisnici. I ja često imam osjećaj da Vlada piše zakone sama za sebe odnosno da onako … to smo si zadali i to smo napravili. Dobro se sjećate i vi i ja svih rasprava gdje su stručnjaci, udruge upozoravali na niz problema, da svi moraju ponovno prolaziti vještačenje. Jedna mama je u prosincu kad je bilo prosvjed na Markovom trgu rekla da njezino dijete čeka vještačenje sedam mjeseci. I imamo, dakle svi upozoravamo, svi govorimo, svi ukazujemo na to, jednako tako pravobranitelj je ukazao na to sve zajedno, a ja imam osjećaj da kao da ljudi koji su korisnici govore ne znam turski, a Vlada je odlučila napisati zakon na kineskom. I nema tu sreće umjesto da sasluša vapaj ne samo svih nas i udruga i korisnika, bilo bi dobro da slučaju i pravobranitelja. Hvala lijepo.

12 mjeseci čekalo vještačenje. I sad vi zamislite majku koja je uputila dijete odnosno dokumentaciju na vještačenje čeka za svoje pravo za uvećani dječji doplatak 12 mjeseci. Sada je to sigurno još gore, sada je uvećani dječji doplatak znači pripojen zakonu odnosno inkluzivnom dodatku sad je to objedinjeno pravo i sada kad bi gledali, a bit će evo tražila sam podatke od ministra Piletića kakvo je sada stanje što se tiče podnesenih zahtjeva i što se tiče riješenih zahtjeva, sada će čekati ja se bojim još i više. A žalosno je što mi deklaratorno se opredjeljujemo i deklaratorno nešto govorimo, propisujemo zakone, a ti ta prava u zakonskim propisima nisu uopće dostupna osobama s invaliditetom …/Upadica Reiner: Hvala./… to je ono što je žalosno. Evo upravo na tom istom tragu takav sam i upit dobila od strane osoba s invaliditetom da postavim to pitanje, koliko je rješenja donijeto za inkluzivni dodatak? Dakle, riječ je o osobama koje odavno imaju svoja rješenja i svoj postotak utvrđenog invaliditeta i država se trebala potruditi da kad već nešto propisuje u zakonu da osmisli jednostavniji model provedbe. Ne treba kriviti niti one djelatnike kojima je dano u zadatak da to provode ako jednostavno tehničke i objektivne mogućnosti nisu takve da oni to mogu. Smatram da je to bio propust predlagatelja zakona, smatram da je to bio propust Sabora koji je takav zakon izglasao, a nije se potrudio da ono pravo koje deklaratorno stavlja u zakon da bude i ostvario i dostupno onima na koji se odnose. Nakon što dobijete podatke od ministra, moramo vidjeti možemo li kroz izmjene zakona postići neko bolje rješenje. kada je bila rasprava Zakona o inkluzivnom dodatku, radilo se tad o procjeni 150 tisuća korisnika do 200 tisuća korisnika koji će u sustavu socijalne skrbi odrađivati. Mi smo tada apelirali da se to izmjesti kao pravo iz sustava socijalne skrbi, da socijalnih radnika, pravnika nema dovoljno za takav priljev i da onda trpe drugi slučaj u kojima je socijalni radnik potrebniji. Ovdje imamo podnošenje zahtjeva, imamo upućivanje na vještačenje, socijalni radnik dobiva taj nalaz i mišljenje i sukladno tome propisuje rješenje odnosno administrira sve drugo, sve sve drugo što treba administrirati za donošenje upravnog postupka. Ovdje je socijalni rad i za sve ono što se educira tijekom svog školovanja nepotreban. To je jedan pravnički pravnički posao koji može odrađivati u bilo kojem drugom resoru pravnik, a socijalni radnik se onda treba posvetiti zapravo osobnoj asistenciji, uslugama …/Upadica Reiner: Hvala./…, slučajevima nasilja u obitelji i svemu drugom. Zahvaljujem. (HDZ)** Iako je blizu jedan ne bi bilo korektno da počnemo prije jedan jel neki valda računaju na to, pa ćemo još dati riječi poštovanoj zastupnici Danici Baričević. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče HS-a. Uvažene kolegice i kolege, poštovani pravobranitelju sa osobe s invaliditetom sa suradnicom, poštovane državne tajnice. tajnice. Evo pred nama je Izvješće upravo o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2022.g. koje sukladno Zakonu o pravobranitelju za osobe s invaliditetom ste dostavili HS-u, a danas nama na raspravi. I svakako ovom raspravom šaljemo isto tako jasnu poruku koliko su nam prava osobe s invaliditetom važna, koliko nam je i nama saborskim zastupnicima ovom raspravom stalo do podizanja razine kvalitete njihovih života, do potpunih ostvarenja njihovih prava. Svakako ovo vaše izvješće koje ste nama dostavili donosi pregled stanja prava osoba s invaliditetom u Hrvatskoj kroz aktivnosti i rad vašeg ureda u praćenju, u zaštiti, u promicanju prava. Evo ja bih svakako zahvalila vama i vašem uredu i svim djelatnicima i vašem timu na vrlo ovom detaljnom i sveobuhvatnom izvješću koje uz pregled stanja zaštite i promicanju prava predstavlja i vrlo vrijedne preporuke, savjete koje će zasigurno koji su i tada, a koji će i zasigurno i u budućnosti pomoći u radu i stručnjacima i svima onima koji brinu o osobama s invaliditetom, a isto tako donositeljima odluke o odrađivanju prioriteta prioriteta rada upravo iz izvješća vidljivi kontinuitet i vaše zagovaranje prava u svakodnevnom životu i funkcioniranje i vrlo vaš predan rad i vašeg tima da se ta, da se ta prava unaprijede. te brojne aktivnosti o vašem izvješću o radu posebno koje ja osobno cijenim ja bi se cijenim posebno reakciju upravo ono što ste rekli na slučajeve ponižavajućeg i uvredljivog govora u javnom prostoru kojim se nanosi šteta dostojanstvu i ravnopravnom položaju osoba s invaliditetom u društvu. Ja bi željela istaknuti ZOSI koji je izvrstan primjer kako je država osmislila zapošljavanje osoba s invaliditetom i ovdje svi mi skupa trebamo doprinijeti isto tako tom zapošljavanju jer postoji jedna granica predrasuda i svi mi saborski zastupnici trebamo u svojim lokalnim sredinama, u javnom prostoru promovirati dostojanstvo osobe s invaliditetom i promovirati njihova zapošljavanja. Mislim da je zapošljavanje problem upravo zbog tih predrasuda, mada evo vidimo da je trend zapošljavanja osoba s invaliditetom u konstantnom porastu i vidimo da se taj, da je u prvim godinama primjene kvotnog sustava ako pogledamo 2016. broj zaposlenih osoba s invaliditetom je tada iznosio 10 tisuća, a sada svakako iznosi 17 tisuća što je povećanje za čak 70% i to treba zaista pohvaliti uz sve ove poticaje i mjere aktivne politike nadležnosti zapošljavanja HZZ-a sve mjere i poticaje i aktivne politike zapošljavanja koje su se za osobe s invaliditetom koje su i koje jesu. Svakako treba dalje isto tako nastaviti s prilagođavanjem pristupu osoba s invaliditetom kad govorimo u manjim sredinama. Treba isto tako istaknuti ogromna davanja Vlade RH, a i Ministarstvo socijalne skrbi jer su svakako oni doprinijeli kvalitetnijem životu osoba s invaliditetima i članova njihove obitelji. Mi imamo niz ustanova koje skrbe o djeci s teškoćama u razvoju, koja su, u kojima su iznimno visoki standardi pa bi ja istakla jednu takvu ustanovu iz koje dolazim iz Splitsko-dalmatinske županije, a to je Juraj Bonači iz Splita. svakako bi istaknula da i moj rad kroz sabor da sam bila svjesna tada da kroz politički angažman mi daje puno mogućnosti za pozitivne promjene da mogu govoriti upravo o otočnoj djeci s poteškoćama u razvoju i mi smo doprinijeli zajedno sa sa resornim ministarstvom, sa županijom i sa jedinicom lokalnom samoupravom i nadasve sa ustanovom Juraj Bonači iz Splita da napravimo jednu izvaninstitucionalnu ustanovu na otoku i to je ističem prva takva ustanova na otocima gdje se brine upravo o ranoj intervenciji u onoj prvoj do sedme godine. Čes… čuli smo i danas da država ne brine, ne država brine upravo o toj ranoj intervenciji. Evo Brač kao što kažem prvi otok koji ima tu izvaninstitucionalnu pomoć za djecu u ranoj intervenciji za djecu s poteškoćama u razvoju i imaju dostupnu sveobuhvatnu kvalitetnu pružanje socijalnih usluga za svu potrebnu djecu, za njihove roditelje, za sve obitelji koje žive na otoku Braču. Imaju dostupnu uslugu psihološke podrške, logopedske, edukacijsko-rehabilitacijske podrške i fizikalne terapije. Trenutno sada otok Brač ima 67 upisane djece s poteškoćama u razvoju u ovoj ranoj intervenciji. Valja istaknuti da nismo stali na to, evo i ja kao saborska zastupnica, a i resorno ministarstvo da pružamo i dalje te socijalne usluge na ostalim otocima. Krenuli smo u pripremi cjelokupnog plana plana pokretanja socijalnih usluga kako rane razvojne podrške tako uz druge usluge boravka za djecu i mlade do 21 godine i usluga boravka za odrasle osobe s invaliditetom. Upravo ističem tu jednu suradnju i ministarstva i mirovinskog sustava i obitelji i socijalne politike kao i lokalne jedinice samouprave i lokalne zajednice na otoku Hvaru. Dakle, osigurana su financijska i materijalna sredstva za pokretanje organizacijske jedinice U međuvremenu svakako pristižu sa terena i informacije i za dostupnost takvih socijalnih usluga i na, za naše najranjivije kako i na otoku Visu i na ostalim otocima i ja vjerujem da ćemo u nekim budućim izvješćima svakako moći svakako moći pohvaliti tu otočnu pokrivenost uslugama rane intervencije. Isto tako predlažem da se kroz, kroz obiteljske centre koji su u priobalju da ovaj oni osiguraju mobilne timove i ti mobilni timovi da budu dostupni upravo na nekim najudaljenijim otocima upravo za jednu takvu takvu uslugu kroz obiteljske centre. Mislim da ćemo u budućnosti zajedno intervenirati, zajedničkom intervencijom i zajedno sa međuresornom suradnjom upravo nastaviti tako jer djeca na otocima imaju jednaka prava, zaslužuju jednaku brigu za, a posebno ovaj da se njihova kvaliteta života podigne i da prepoznamo njihove potrebe, uočimo teškoće i prepreke da riješimo u ostvarivanju njihovih prava. Tako da, evo još mi je ostalo vremena minutu, možda da zaista pohvalim da smo u, da će prošli saziv, 10. saziv HS ostati zapamćen jer se Vlada RH uvatila stvarno u koštac rješavanja problema osoba s invaliditetom i donijeli smo du… evo po prvi puta povijesni Zakon o inkluzivnom dodatku, svakako to je ogroman korak i, i korak je bio i Zakon o roditeljnim i roditeljskim potporama koji je stupio na snagu u siječnju 2023., Zakon o osobnoj asistenciji, svakako se unaprjeđuje i Zakon o socijalnoj skrbi, poboljšavaju se, kontinuirano se unaprjeđuju i poboljšavaju položaj i kvaliteta života naših najranjivijih sugrađana,

strane studente na ljetnoj školi Ekonomskog fakulteta iz Rijeke. /Pljesak./. A sada repliku ima poštovana zastupnica Blažanović.

kao roditelja nekako najviše me zanima pravo na rad i zapošljavanje jer svaki roditelj sigurnost svoje djece vidi ako ih osposobi za neki rad, ako imaju posao jer to je nekako garancija da se mogu brinuti u budućnosti sami za sebe, bar u nekom segmentu svog života, a to je posebno osjetljivo kod osoba sa invaliditetom, posebno našom djecom i više puta je ovdje u saboru i spomenuta ta problematika zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Vi ste spomenuli kolegice i ovaj pantni sustav zapošljavanja koji je donekud i doprinjeo zapošljavanju osoba s invaliditetom u većem broju odnosno prisilio poslodavca da takve osobe zapošljavaju i prilagođuju radna mjesta za njih. Mene zanima na koji način se to može još poboljšati…/Upadica Reiner: Hvala vam lijepo uvažena kolegice na pitanju. Svakako mislim da ima prostora ako krenemo od JLS da oni trebaju poboljšati taj porast osoba osoba sa svog područja, osoba sa invaliditetom. Isto tako treba ovdje istaknuti da će se i novim programom Vlade nastaviti poticaji zapošljavanja osoba s invaliditetom i za to će se osigurati više od 100 milijuna eura, a cilj je na tržište rada uključiti u tu svotu još 6 tisuća osoba s invaliditetom, što je za svaku pohvalu, evo i ja pozivam i JLS da se pridruže i da nastave trend zapošljavanja osoba s invaliditetom. **Reiner, Željko Hvala potpredsjedniče, evo i na tragu ove replike prethodne kolegice. Kolegice, mislite li da su samo mjere aktivne politike zapošljavanja jedine koje poslodavca motiviraju da zaposle osobe s invaliditetom? Ne znam dal znate, ali većina, velika većina poslodavaca još uvijek postoji koji će rađe plaćati penale nego nažalost zapošljavati osobe s invaliditetom. Ne znam koliko ovdje su vam bitne JLS, evo ja sam i čelnica jedna od njih i koliko u biti i sama nekakva svijest koju pokušavamo probuditi kod poslodavaca u biti utječe na to da zapošljavamo osobe s invaliditetom. Ono što moram još napomenuti da postoji isto veliki problem da poslodavci vrlo vješto koriste upis u Očevidnik osoba s invaliditetom kroz nekakve određene navedene dijagnoze koje osoba s invaliditetom koja niti nije znala da je osoba s invaliditetom dok nije ovoga poslodavac možda to iskoristio. Pa možda vidite nešto drugo osim mjera ili osim podizanja svijesti, hvala. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala vam lijepo na ovom vašem pitanju odnosno osvrtu. Ja sam svakako u raspravi istaknula da postoji sigurno ta jedna granica predrasude nažalost što ste sami i istaknuli, ali ja sam i u svojoj raspravi kazala da evo i mi saborski zastupnici trebamo promovirati i zapošljavanje osoba s invaliditetom što više, znači ajde ne trebamo od JLS krenut, krenimo od nas samih, što mi saborski zastupnici po tom pitanju radimo. Dakle upravo je i pravobranitelj istaknuo u svojoj, u svojoj ovaj početnom izlaganju da su te predrasude veliki problem i mislim da mi trebamo krenuti da promoviramo mi sami da, da, da ne dođe do takvih predrasuda u javnom prostoru. Poštovana zastupnica Lukačić. ne mijenjaju propisi u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom, a znamo da smo donijeli od ovih zakona koje danas najčešće ovdje spominjemo Zakon o sportu gdje smo sve sportaše s invaliditetom izjednačili sa sportašima bez invaliditeta, Zakon o povlasticama u prometu gdje smo sva prava iz sustava mobilnosti svrstali na jedno mjesto itd., itd.. Dakle u ovom trenutku se pripremaju izmjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji kako bi se i zapošljavanje olakšalo. Jedino što možda još ne možemo promijeniti, ali trudit ćemo se, a to je svijest ljudi, hvala vam lijepo. **Reiner, Hvala vam lijepo na ovom vašem osvrtu i pitanju i ovo što ste istakli koliko se radi na unaprjeđenju kvalitete života osobe s invaliditetom, mi sigurno, a i vi svakako ste doprinijeli puno slušate, osluškujete, pokušavate pomoći i pomažete. Svakako treba istaknuti objedinjavanja Zakon o inkluzivnom dodatku još jedanput istaknuti ga koji se objedinilo nekoliko naknada od osobne invalidnine do doplatka za pomoć i njegu, uvećan je doplatak za djecu i naknade do zaposlenja, znači raznorazne su potpore potpore koje dobivaju i u pravima kroz inkluzivni dodatak. Svakako trebamo dalje slušat te preporuke

Željko (HDZ)** Vraćamo se na našu točku i sada će govoriti poštovana zastupnica Dušica RAdojčić. Izvolite.

na još uvijek nisku razinu dostupnosti rane intervencije o čemu je danas već bilo dosta govora. Ali svejedno želim istaknuti dio koji se odnosi upravo na radnu intervenciju iz vašeg izvještaja koji kaže da je 2019.g. procijenjeno da bi najmanje oko nešto više od 24 tisuće djece moglo ispunjavati uvjete za korištenje usluga rane intervencije. Ali programima rane intervencije obuhvaćeno je samo 2914 djece što je samo 12,1% od predviđenih potreba za te usluge. I ti nalazi ukazuju na hitnu potrebu proširenja usluga programa rane intervencije u cijeloj zemlji. A i prije mene je već kolegica Jelena Miloš ukazala na to da se najveći broj pružatelja tih usluga nalazi u Gradu Zagrebu i u većim gradskim središtima, da u čak šest županija nema nijednog pružatelja usluge rane intervencije, pa ću onda ja da bi se podcrtala potreba da se u tim županijama nešto poduzme samo još jednom nabrojala koje su to županije Dubrovačko-neretvanska, Zadarska, Koprivničko-križevačka, Požeško-slavonska, Ličko-senjska i Virovitičko-podravska i kao što je i sam pravobranitelj istaknuto tu su i dvije zapravo županije koje spadaju u razvijene županije koje bi zaista nešto trebale poduzeti da se ta usluga pruži i u njihovim županijama. Pa bi smo htjela navesti primjer Istarske županije koja je prva županija u Hrvatskoj koja je donijela plan rane intervencije i pokušava povezati stručnjake na papiru. Imamo dvije ustanove koje to provode, ali potrebne su, ali potrebe su takve da ni dvostruko i trostruko ne bi možda bilo dovoljno. Dakle rana intervencija je dostupna još uvijek svakom 8. djetetu, a posebno su u riziku djeca koja žive izvan većih centara, u ruralnim područjima odnosno udaljeni od gradova. Zamislite, mislim koliko je potrebno djetetu koje živi negdje u nekom zaseoku na Buzeštini da dođe do Rovinja gdje je bolnica, gdje se ta usluga pruža. To je zapravo za roditelje cijeli jedan dan ako je terapija jednom tjedno znači to postaje jako veliki napor. Pa onda i pravobranitelj navodi riječi ministra Beroša da je postojao nekakav plan o ranoj intervenciji, al on nije zaživio i zaključuje da plan nije živ, to citiram, isključivo zbog tromosti kojom se provode sve aktivnosti na uspostavi sustavne rane intervencije i sad ovaj se izvještaj odnosi na 2022. i čuli smo od vas da se u međuvremenu nešto već poduzelo, meni je to drago čuti, ali se nadamo i nekom strateškom dokumentu i akcijskom planu kako bi ova stvar zaživjela u nešto življem ritmu. A ono što je bila moja glavna tema rasprave je zapravo nešto drugo, a to je područje koje se u izvještaju marginalno spominje, a to je osiguravanje i pristupačnosti informacija uporabom lako razumljivog jezika. Dakle sama EU podržava objavljivanje informacija ključnih za građane u lako razumljivom formatu i omogućava objavljivanje informacija upravo na tako lako čitljiv i razumljiv način, ko želi može pogledati kako izgledaju na stranicama Europskog parlamenta, stanici…/Govornik može se uvjeriti kako to uopće nije teško provesti, a kako je pregledno i kako se jednostavno čita. Pripremljene su naravno i smjernice odnosno standardi lako razumljivog oblika objave informacija, primjena je isto tako jako jednostavna, a ona se odnosi i na pisane ili elektroničke, zvučne i video informacije. Dostupnost informacija jednako je važno osobama sa intelektualnim teškoćama, kao i svim drugim međutim nepristupačne informacije i često nepotrebno složen jezik često onemogućavaju osnovno informiranje ne samo osobama s intelektualnim poteškoćama već i onima s nižom razinom obrazovanja, osobama starije životne dobi i brojnim drugima. Ovo se odnosi prvenstveno na dokumente javnih tijela tvrtki i ustanova, ali ne bi bilo loše da to počnu primjenjivati banke i druge organizacije i institucije s kojima se informacije svakodnevno razmjenjuju. Nepristupačne informacije dovode do izoliranosti, neinformiranosti i znatno smanjuju kvalitetu života građana. Postoji broj, određeni broj organizacija koje promoviraju uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u društvu upravo osiguravajući im lako dostupne informacije, posebno o pitanjima koja ih se izravno tiču. Međutim pristupačnost informacija ne može ostati u domeni takvih individualnih napora već treba ući u zakonodavstvo kao obaveza svih javnih tijela i organizacija važnih za funkcioniranje i kvalitetu života svih građana Hrvatske. Strategija o pravima osobama, osoba s invaliditetom EU za razdoblje 2021. do 2030. ističe važnost inicijativa koje bi trebalo unaprijediti život osoba s invaliditetom, među kojima i promociju potpomognutog odlučivanja, te pristupačnost izbornog postupka. Nijedno od ovoga nije i neće biti moguće bez prethodnog prihvaćanja jasne i obavezujuće inicijative o lako razumljivom jeziku i informacijama za sve koje bi se trebala pridržavati sva tijela javne vlasti, ali naravno i ostale institucije koje sam prije navela, a koje u svakodnevnom životu svi mi građani Hrvatske koristimo, zdravstvene ustanove, banke itd., dakle lako razumljiv i čitljiv jezik na službenim stranicama tijela javne vlasti je nešto o čemu bi isto tako trebalo govoriti, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeći će govorit poštovana zastupnica Tanja Sokolić, izvolite. Poštovana kolegice zastupnice, želim još jednom skrenuti pozornost na izuzetno važno pitanje koje se tiče djece s teškoćama u razvoju i nedostatak sustavne rane intervencije, kao što je i kolegica maloprije apostrofirala, znači posebno u kontekstu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Lijepo je čuti ovakve lijepe primjere koji se navode i iz Istre, iz Zagreba, kolegica je maloprije i spominjala i Brač, međutim mora doći do sustavne brige o ranoj intervenciji i brige o cjelovitosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Kao osoba koja dolazi iz sustava odgoja i obrazovanja i koja je donedavno radila u razredu s djecom s invaliditetom iz prve ruke znam kako sustav funkcionira i s kakvim se problemima suočavamo. Unatoč intenzivnom nastojanju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, rekla bih dugogodišnjem nastojanju i nastojanju drugih relevantnih institucija, sustav rane intervencije još uvijek nije adekvatno uspostavljen. Vlada RH uspostavila je Povjerenstvo za ranu intervenciju, ali konkretni rezultati i dalje izostaju. Naša djeca, posebno ona u udaljenim i ruralnim sredinama nemaju pristup nužnim intervencijama. Nedostatak pružatelja usluga, stručnjaka i dugotrajno čekanje na dijagnozu otežavaju pravovremeno započinjenje terapije koje su ključne za pozitivan ishod, pogotovo u tom ranom razdoblju života djeteta. Da bismo riješili ove probleme evo predlažem i neke mjere. Prvo, uspostavljanje centara podrške sukladno mreži škola, potrebno je ravnomjerno uspostaviti centre podrške na svim područjima lokalne i regionalne samouprave, a ne samo na pojedinim. Ovi centri bi omogućili provođenje rane identifikacije razvojnih potreba mogućih teškoća, a u konačnici i moguće darovitosti djece, također omogućili bi formiranje školskih skupina za djecu s većim teškoćama u razvoju za djecu s invaliditetom i kabineta za razvojnu podršku. drugo što bi se moglo učinit je odnosno što je potrebno učinit je multidisciplinarni pristup. U svakom centru podrške treba osigurati multidisciplinarni pristup stručnjaka uključujući psihologe, edukacijske rehabilitatore, logopede i druge specijalizirane stručnjake. Ovi timovi bi pružili podršku djeci s teškoćama u razvoju, ali i njihovim obiteljima. Treće, važna je financijska i prostorna podrška. Sukladno mreži škola potrebno je osigurati i kadrovske, financijske i prostorne uvjete u školama, a to uključuje formiranje kabineta za intervenciju i osiguravanje svih potrebnih resursa za rad stručnjaka. Četvrto su koordinacijski centri. U svakoj županiji treba uspostaviti koordinacijski centar za organizaciju rada mobilnih stručnih timova, a ovi timovi bi pružali podršku školama i posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te osigurali da sva djeca dobiju jednaku razinu podrške. Predškolski odgoj i dalje ne osigurava dovoljnu razinu dostupnosti, pristupačnosti, prihvatljivost i fleksibilnosti potrebne za inkluziju djece s razvojnim teškoćama. Imamo različite kriterije za upis, a neki od njih i diskriminiraju takvu djecu. Dostupnost vrtića je ograničena diljem Hrvatske, a promjene koje su potrebne i koje su nužne jednostavno ne zažive, ne mogu zaživjeti u punom svom, punom Djeca sa zdravstvenim i razvojnim teškoćama najviše pate zbog nedostatka prostornih i kadrovskih i drugih uvjeta što im omogućava upis i trajanje što im ograničava upis i trajanje boravka u vrtiću. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje za učenike s teškoćama u razvoju i za djecu s invaliditetom, često se organizira tako da se primarno fokusira na njihove teškoće umjesto na ono što oni mogu postići. Upućuju se na posebne ustanove i razredne odjele od prvog razreda, a tijekom srednjoškolskog obrazovanja smješta ih se u domove za nezbrinute učenike. Sve to smo mogli pročitati u ovom izvještaju danas. Takav pristup pokazuje da se obrazovanje učenika s teškoćama pridaje premali premali značaj u RH. Potrebno je raditi na senzibilizaciji šire javnosti, edukaciji učitelja i stručnih povjerenstava te zapošljavanju dovoljnog broja stručnih suradnika u školama. Kao što je navedeno u izvještaju još uvijek postoji znatan broj škola koji nemaju dovoljan broj stručnih suradnika sukladno državnom pedagoškom standardu. Svake godine sve teže pronalazimo dovoljan broj osoba koje bi radile kao pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski i to nije rijetkost, to se događa svugdje, to se događa u Zagrebu, recimo dogodilo se i u mojoj školi da nismo mogli za svako dijete koje je imalo potrebu zaposliti stručnog, Stoga ponovno naglašavamo da je potrebno omogućiti pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima rad na neodređeno i puno radno vrijeme uz sva prava iz zakona i kolektivnih ugovora. Hitno je potrebno donijeti program osposobljavanja za pomoćnike u nastavi i to osposobljavanje sustavno provoditi i stručne komunikacijske posrednike i te razmotriti uvođenje novog kurikuluma za te uloge. Pomoćnici u nastavi su od velike pomoći u radu s učenicima s invaliditetom i oni najčešće nisu samostalni odgojno-obrazovni radnici s velikom, a velikim se dijelom bave tim poslom. Potrebno je uspostaviti njihovu pripremu za rad i formalizirati edukaciju kako bismo i mi u školama znali s kakvim kompetencijama dolaze pomoćnici u nastavi i što od njih možemo očekivati. Važno je u razredu uspostaviti sinergiju i odgovarajuću koordinaciju aktivnosti kako bi učenik s invaliditetom dobivao odgovarajuću podršku. Također potrebno je razmotriti i nove oblike školovanja uključujući i nastavu na daljinu za učenike koji zbog prirode svojih teškoća ili neprilagođenosti okolini, nisu u mogućnosti kontinuirano prisustvovati nastavi. Smatramo da je bitno osmišljavanje novih strukovnih programa i kurikuluma usmjerenih na tržište rada te profesionalno usmjeravanje učenika s teškoćama u razvoju koje se temelji na njihovoj sposobnosti i interesima. Također vrlo je bitno uklanjanje svih građevinskih prepreka koje postoje u odgojno-obrazovnim ustanovama, a koje otežavaju kretanje učenika koji, djece sa invaliditetom kroz škole. Trenutno imamo situaciju da dobar dio škola nema takva rješenja unutar svojih zgrada, tako da učenici sa invaliditetom vrlo često znaju biti i prenošeni od strane odgojno-obrazovnih radnika kako bi došli u određene prostorije gdje se trebaju nalaziti. Pozivam sve zastupnike da podrže ove prijedloge i rada na njihovoj implementaciji, kako bismo osigurali da sva djeca i osobe s teškoćama u razvoju imaju jednaka prava i prilike za kvalitetan život i obrazovanje. Hvala na pažnji. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovana zastupnica Anita Curiš Krok, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Evo poštovani pravobranitelju sa suradnicama. Prava osoba s invaliditetom naravno još uvijek nisu na onoj razini na kojoj bi trebala biti i ovo izvješće to jasno pokazuje. Dakako pozdravljam nastojanja pravobranitelja da se status osoba s invaliditetom poboljša ali to ne bi trebala biti samo nastojanja pravobranitelja već svih institucija i nas društva u cjelini. Naravno da ćemo solidarnošću, uvažavanjem, nediskriminacijom postati bolje društvo. No danas bi problematizirala nekoliko situacija koje svakako osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima stvaraju svakodnevne životne probleme. Osim naravno teškoća i izazova koje oni imaju i s kojima se moraju nositi radi samog invaliditeta, tu su još i neki problemi koje se susreću u borbi sa sustavom. Znam da je pravobranitelj imao upite roditelja čija djeca su zbog određene poteškoće bila jednostavno eliminirana pri upisu u neke dječje vrtiće i vjerujem da su vam se roditelji vrlo učestalo po pitanju toga žalili. Na žalost dječji vrtići su u većini pod osnivačkim pravima jedinica lokalne samouprave i situacija oko upisa u dječje vrtiće nije svugdje ista. malo prije je i zastupnik Marković isto problematizirao što se događalo u Varaždinu gdje imate vrtiće koji upisuju djecu s poteškoćama, a imate i vrtiće koji ne upisuju pa vam se roditelji vrlo često javljaju. Slučajevi roditelja da je dijete eliminirano uz obrazloženja da jednostavno vrtić nema uvjeta, na neki način možemo nekad pravdati time da nema dovoljno stručnog kadra, da nema stručnog kadra na tržištu rada no da li je to zaista uvijek tako i da li se napravilo napravilo sve da se stvarno ta djeca upišu i da se integriraju. Vrlo često čak ima i nekih slučajeva da ste vi intervenirali pa je onda evo gle čudom to dijete je bilo upisano. Ta ista djeca moramo znati da imaju vrlo često nalaze i neuropedijatra i fizijatra, da im je vrlo bitna socijalizacija i integracija u sam vršnjački kolektiv. Ta ista djeca imaju i roditelje koji moraju raditi jer velik dio financijskih sredstava ti roditelji za svoju djecu troše i na postupke terapije, na postupke rehabilitacije. I moramo opet napomenuti to sam pričala i u raspravi kad je bilo Izvješće za 2021. da većinom i ta ista djeca vrlo često nemaju pravo na dječji doplatak, a na žalost ova prava iz sustava socijalne skrbi su nedostatna financijski za sve ovo što sam pobrojala vezano za rehabilitaciju. Također tema predškolskog odgoja, inkluzija djece sa invaliditetom tema je kojoj mislim da se stvarno trebamo ozbiljno posvetiti i kroz sustav obrazovanja. Kao što sam navela malo prije meni je jasno da nedostaje stručnog kadra, tj. stručnih suradnika prvenstveno rehabilitatora, logopeda i psihologa i tu stvarno moramo naglašavati rehabilitatore. Rehabilitatori su ti koji nose jako veliku ulogu u rehabilitaciju, znači znači djece sa invaliditetom posebice u toj najranijoj dobi. Ali također moramo i na neki način iz tih vrtićkih kolektiva maknuti tu stigmu ponekad možda i naši odgojitelji naprave da nisu stručni da rade s tom djecom. I odgojitelji predškolske djece su u svom obrazovanju slušali kolegije iz inkluzivne pedagogije, iz razvojne psihologije i jednostavno nije za očekivati da će u svom nekakvom radnom vijeku raditi u vrtiću u koji će ići samo zdrava djeca. zaštiti s druge strane odgojitelje jer oni su vrlo često i prepušteni sami sebi ukoliko opet nemaju stručne suradnike koji ih mogu supervizirati, jer onda na njima je i taj asistent kojega obično jedinica lokalne samouprave zaposli radi određenog slučaja. Naravno da definitivno trebamo težiti da što više djece upisujemo u vrtić i to nam je ono što nam je na kraju krajeva i direktiva EU. Također napominjem opet da je bitno da ta djeca budu u vrtićkom kolektivu, u svom vršnjačkom kolektivu jer upravo sam boravak te djece u svom vršnjačkom kolektivu u jednoj mjeri je i rehabilitacija za njih i mislim da je to jedna prekrasna poruka drugoj i drugoj djeci prilika da nauče, znači da postoje različitosti, da budu tolerantniji i da na kraju krajeva mogu i znaju i žele brinuti o onome koji je možda na neki način slabiji. Spominjala sam asistente. Ponovit ću ono što sam pričala i prošli put u raspravi o Izvješću za 2021. Znači kolegica je malo prije spomenula pomoćnike u nastavi. Naravno zakon definira i o predškolskom odgoju definira da asistente imaju pravo i vrtićka djeca, međutim sustav ih ne plaća. I opet na milost i nemilost onih u jedinicama lokalne samouprave koja će jedinica lokalne samouprave pristati da plati tog asistenta asistenta jer na žalost oni nisu financirani od strane ministarstva kao što su financirani na primjer pomoćnici u nastavi u osnovnom školstvu i srednjem školstvu. Naravno da tu je i veliki problem kao što je i kolegica malo prije navela da ne postoji nikakva nacionalna platforma u kojoj ti asistenti mogu učiti, znači mogu se pripremiti za rad s tom djecom. Znači svaki slučaj od slučajeva do slučajeva je individualan i naravno da bi trebalo trebalo čim prije uvesti nekakav sustav, nekakvu platformu za izobrazbu asistenata. I evo ovime čime bi završila, a to je možda nekakav apsurd sustava koji opet ukazuje na nepovezanost sustava, znači u ovom slučaju sustava obrazovanja, zdravstva, socijale pa čak i nekakvog radnog zakonodavstva jer na kraju krajeva evo probat ću vam objasniti na jednom primjeru. Znači, roditelji koji imaju djecu sa teškoćama u vrtiću znat znat će vrlo dobro o čemu govorim. Neki će možda malo manje razumjeti, ali evo znači imate situaciju da dijete je u vrtiću i tamo je stručni kadar, recimo rehabilitator. Rehabilitator napiše nalaz, mišljenje i sad roditelj ima taj nalaz i mišljenje, dođe u neki drugi sustav, a taj drugi sustav ne prizna ovaj nalaz. I kaj se onda dešava? Dešava se to da se vi u tom drugom sustavu morate ponovo naručiti, morate ponovo čekati da to dijete dođe na red. Svi koji su radili sa djecom i koji imaju i malo pojma o razvojnoj psihologiji znaju da djeca prolaze određene razvojne faze i da je svaka razvojna faza izuzetno bitna posebice kod djece koji imaju određene poteškoće jer rehabilitacija u svakoj fazi je bitna i preskakanje jedne faze na žalost problem je kasnijem i daljnjem životu. To je veliki problem i smatram da bi se sustavi trebali povezati na dobrobit djece, da se čim prije obave te pretrage, da se čim prije krene u rehabilitaciju. I naravno da se te razvojne faze faze djeteta ne preskačeju. Nije mi jasno to nepriznavanje nalaza s obzirom da se radi o stručnjacima koji su išli na isti fakultet. Znači taj stručnjak koji radi u predškolskom odgoju, tj. u obrazovanju isti taj će napisati isti nalaz po pravilima struke i u nekom drugom sustavu. To je tipa ko' da da ste došli sad sa nalazom magnetske rezonance iz jedne bolnice u drugu bolnicu, pa vam ta bolnica eto to ne prizna od tog liječnika, nego vas naručuje na ponovu pretragu i tu gubite vrijeme. Još se bi samo osvrnula isto na neusklađenost, vezano za radno zakonodavstvo. Naravno da je tendencija upisati i čim više djece s poteškoćama u vrtiće i da taj boravak možda nekad nije ni moguć svih 8 sati, ali barem ta 4 sata. Ali opet to stvara velik problem roditeljima koji koriste možda neka prava i koja su u suprotnosti sa našim trenutnim radnim zakonodavstvom. I sad roditelju tu naravno ništa nije jasno, zašto jedan zakon jedna prava propisuju jedno, drugi zakon u drugoj državi propisuje drugo. Mislim da su to sve stvari i problemi iz sustava na kojima također trebamo obratiti pažnju i jer su to stvari s kojima se stvarno susreću naši građani i mislim da tu trebamo malo više govoriti o tome. Evo nadam se da će pravobranitelj i dalje savjesno raditi svoj posao kao i do sad, ali i da će institucije ove preporuke koje su dane uvažavati jer mi svi moramo težiti integraciji osoba s invaliditetom jer opet ponavljam i brigom o slabijima

temi edukacijskih rehabilitatora. E sad kad je riječ o edukacijskim rehabilitatorima tu točno možemo vidjeti kako sustav funkcionira odnosno ne funkcionira. Već se godinama s njima lopta HZZO i ministarstvo jer ne dobivaju šifru djelatnosti, oni u HZZO-u traže šifru djelatnosti da za ono što utvrde Da bi se dobila šifra djelatnosti ja mislim da u HZZO-u treba biti napor koji je manji od vaše rasprave ili od naših svih rasprava. A da stvar bude još apsurdnija, oni su se obraćali resornom ministru, ministru Berošu koji usput budi rečeno predaje na fakultetu edukacijske rehabilitacije. Dakle, ako možemo vidjeti apsurdnost sustava onda je tu, imaju završen fakultet, predaje resorni ministar, traže šifru i ne dobivaju šifru u HZZO-u. Hvala. Hvala kolegice na ovom pitanju. U svakom slučaju edukacijski rehabilitatori su jedna od struka koja evo opet ponavljam, često spominjemo logopede često spominjemo psihologe, edukacijski rehabilitatori mislim da veliki dio težine znači rada sa djecom sa invaliditetom upravo je struka, upravo su oni ti koji to nose. Slažem se s time da bi trebali dobiti upravo ovu šifru koju ste spominjali jer na kraju krajeva oni su uvijek ko struka bili malo u zdravstvu, malo u socijali to je jednostavno tako zanimanje. I ja se nam da će stvarno evo i njihova htjenja da oni to dobe dobe uroditi plodom jer su nam stvarno izuzetno bitni. A i na kraju krajeva da će fakulteti povećati kvotu, evo prije 15, 16 godina ne znam kakva je situacija danas u vrijeme kada sam ja upisivala fakultet jedini fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu je primao 40 rehabilitatora.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovani pravobranitelj za osobe s invaliditetom, kolegice i kolege. Mi ovdje imamo priliku raspravljati o izvješću za 2022.g., kad malo usporedimo sa izvješćem za '21.g. onda vidimo da su stvari u nekom dijelu slične u nekom dijelu različite, ali više slične nego različite. Ova izvješća bez obzira da li o njima raspravljaju vladajući ili oporba ne bi ih trebali doživljavati kao bildanje nekih mišića i bildanje nekih politika i nekakve političke stavove ili raspravljanje ko je bio bolji, pametniji, zgodniji ili bilo šta, ova izvješća trebamo čitati u kontekstu da ju osobe koje su direktno, kojima naši građani koji imaju problem nama pravobraniteljice odnosno pravobranitelj daje preporuke, sudjeluje u donošenju nekih zakona apsolutno je nedopustivo da te preporuke koje se daju budu implementirani kroz tako dugi vremenski period i bilo bi dobro da ih se sluša i da ih se sluša što više i više. Dakle, nitko od nas kad ukazuje na to sve zajedno nije ni zločest, ni zloban ni bilo šta drugo nego samo kažemo slušajte one kojima se naši građani direktno obraćaju. Ono što je najviše pritužbi Ured pravobranitelja dobio je zbog nepoštivanja prava osoba s invaliditetom u području socijalne zaštite, zapošljavanje i rada, pristupačnosti i mobilnosti, mirovinskog i zdravstvenog sustava, obrazovanja, života u zajednici, suzbijanja nasilja kad to sve zajedno iščitati dakle to je zbog onog što im treba omogućiti da budu uključeni u društveni život i mogućnosti da budu barem približno izjednačeni svima nama koji živimo bez invaliditeta. iz godine u godinu ovi izvješće nam govore o teškom položaju djece s invaliditetom i njihovim roditeljima koji su u skrbi često prepušteni sami sebi. Govori o potrebi rane intervencije koji kaže dalje ta rana intervencija ne funkcionira unatoč svim naporima i bivše pravobraniteljice i sadašnjeg pravobranitelja na prvu dijagnozu se čeka više od pola godine. Ajdemo dati odgovor zašto, zbog čega, poboljšati to sve zajedno. Posebno su diskriminirana djeca sa autizmom koji nakon 21. godina ostaju bez ikakve podrške. Jednako tako dramatična je situacija djece i mladih s teškoćama mentalnog zdravlja i poremećajima u ponašanju koji traže intenzivnu cjelodnevnu cjelodnevnu stručnu i multidisciplinarnu pomoć. Nema još uvijek ni psihološke pomoći za sve učenike u školama na što nas ovdje već godina upozorava i moli pravobraniteljica za djecu. Ona nas godinama upozoravala o potrebi psihološke pomoći. Prošli smo covid, prošli smo potres dakle to je nešto što je potrebno, a pogotovo kad je riječ o djeci s invaliditetom. Pokazali su i jedan taj odnos se bio pokazao i prema roditeljima njegovateljima koji su godinama bili zavlačeni i oduziman im status i naknadu nakon smrti teško oboljelog djeteta u bivšem sazivu, sjećate se. Nakon onog ogromnog pritiska koji je bio u Saboru, nakon pritiska medija pritiska medija kad su vladajući odbili da postoji mogućnost naknade onda je se premijer tu nepravdu preko vikenda odlučio promijenit pa se onda preko vikenda promijenio ali mi i dalje imamo novu stvar. Dakle na drugom mjestu se je pokušalo otežati odnosno zakon dozvoljava samo 8 sati osobnog asistenta i za najteže invalide. Ali ovdje želim naglasiti još neke stvari koje su u ovom izvješću naglašene i bilo bi dobro da kad imamo slijedeće izvješće ili kad vidimo da barem vidimo da je neke od tih stvari ublaženo. To su osobe s mentalnim oštećenjima gdje pravobranitelj upozorava da nedostaje izvaninstitucionalno praćenje i mobilni timovi te da treba osnažiti ulogu Povjerenstava za zaštitu osoba s duševnim smetnjama. Upozorava na manjak psiho onkološkog savjetovanja oboljelima od raka to treba biti dio liječenja kao dio integralnog pristupa i ono što je izuzetno bitno i važno, sudovi krše prava osoba s invaliditetom i pravobranitelj je tu naveo primjer, smanjivanje kazne ocu koji je silovao kćer s mentalnim oštećenjem s obrazloženjem da se on brinuo za nju. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a, završno će govorit poštovana zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, evo na kraju ove rasprave o izvješću Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, želim istaknuti da će klub HDZ-a podržati ovo izvješće. Kao što sam rekla i ranije izvješće je dobro napisano, kvalitetno kao i uvijek i mi ćemo to podržati. Rekla bih nekoliko riječi još o čemu je danas bilo govora, a to su ortopedska pomagala. Toliko da znate Pravilnik o ortopedskim pomagalima ide novi ali kroz sve ove godine povećavali su se cijene ortopedskih pomagala i na listu se uvodile nove tehnologije. Npr. kod proteze za osobe koja ima amputirane donje ekstremitete i to upravo na zahtjev udruge koja skrbi o takvim osobama i sami članovi udruge su tražili da se kvalitetnije proteze uvrste u pravilnik i to je učinjeno, no kod povećanja cijena ortopedskih pomagala, osobe s invaliditetom imat će veće mogućnosti odnosno imat će mogućnosti naručiti kvalitetnije pomagalo. Nadalje, kao što sam spomenula znate i sami da smo Zakon o sportu donijeli koji je doista osobama s invaliditetom donio jedan dobar vjetar u leđa, obzirom da smo sportaše parasportaše izjednačili sa svim drugim sportašima, što se tiče primanja naknada tako da su oni sada materijalno zbrinuti. Nadalje, kroz program koji provodi Hrvatski paraolimpijski odbor, djeca se uključuju u sport, dakle djeca najmanjeg uzrasta s invaliditetom po cijeloj RH uključuju se u sport i to za to je novce osiguralo Ministarstvo turizma i sporta. To su sredstva EU i i taj program normalno se provodi kroz cijelu Hrvatsku. Da, da se radi doista sa onima koji pokazuju pokazuju interes za bavljenje sportom i koji to vole, govori i to da svake godine naši sportaši donesu sa raznih natjecanja veliki broj medalja i sada će njih skoro 20-ak krenuti na paraolimpijske igre. Zakon o povlasticama u prometu, spomenula sam i njega u replici sva prava iz područja mobilnosti, stavili smo u jedan zakon, tako da osobama s invaliditetom bude lakše doći do svojih prava. Sada više ne moraju odlaziti nikud jer sve ide službenim putem i svoja prava mogu ostvariti na najkvalitetniji mogući način. I zaključit ću sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koji će ići u izmjene jer se pokazalo da između ostalog, da i ovaj kvotni sustav koji se provodi nije baš najbolje rješenje i da ima još mjesta za poboljšanje, a kako bi osobe s invaliditetom mogle što bolje raditi. I evo za kraj jedna rečenica da ono što je za pohvaliti da

s invaliditetom, a sada su to počela provoditi i ostale ministarstva, ali pod jednakim uvjetima…/Upadica

U ime Kluba zastupnika SDP-a završno će govoriti poštovana zastupnica Martina Vlašić Iljkić, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice, poštovani pravobranitelji sa suradnicima, poštovane predstavnice iz ministarstva, nažalost upravo najviše pritužbi je došlo iz sustava socijalne skrbi, sada nema nikog iz predstavnika, predstavnika Ministarstva rada i mirovinskog sustava i socijalne skrbi. Sigurno da puno toga smo rekli i adresirali vrlo važna pitanja i problematiku za različita područja, ali da nam je još duža rasprava i da nam je evo još vrijeme dopustilo u u raspravama sigurno bi imali još o čemu reći jer činjenica je da ovo izvješće obuhvaća niz područja koje se odnose na svakodnevni život osoba s invaliditetom i u svakom području ima i problematike, ali i načina rješavanja određene problematike, što govore i niz preporuka koje koje je Ured pravobranitelja zapravo adresirao. Nažalost čuli smo tijekom današnjeg dana da niz tih preporuka nije, nije prihvaćeno, na čemu evo mi kao saborski zastupnici možemo upozoravati i uputit ćemo i zastupničko pitanje i zatražit ćemo odgovor od premijera iz kojeg razloga se tolike preporuke što se tiče ministarstvima resornim, što se tiče izmjena zakonskih propisa, iz kojeg razloga se preporuke koje su zdravorazumske, koje su provedive jednostavno ne provode. Spomenuli smo onu problematiku i vezano za dugotrajno vještačenje i vezano za ponovljena vještačenja, to su sve neki prijedlozi koji su zaista zdravorazumski, da je imalo volje, imalo organizacijskog kapaciteta mislim da bi mogli olakšati život osoba s invaliditetom. Jer ja moram napomenuti da mi smo dužni provoditi zakone onako kako su doneseni, ne može biti izgovor Ministarstva rada da će svaki korisnik dobiti sve zaostatke od dana podnošenja zahtjeva, a da taj zapravo te zaostatke i zapravo isplatu svog primanja čeka godinu ili godinu i pol, što osobi s invaliditetom ili majci s djetetom s teškoćama u razvoju znače sredstva za godinu i pol dana podnošenja zahtjeva, njoj je pomoć potrebna sada i prioritetno i to je uostalom načelo koje proizlazi iz Zakona o socijalnoj skrbi, ali i iz drugih zakona u sustavu socijalne skrbi. Pravo treba biti dostupno, pravo treba biti pravodobno, usluge pravodobne s obzirom na individualne potrebe, a ne na mogućnosti sustava, tako da u samom startu treba biti fokus na osobe s invaliditetom, a ne na sustav, a vrlo često smo svjedoci upravo toga da imamo dojam, a evo i udruge i korisnici tako svakodnevno nam se javljaju da je sustav nedostupan i da je okrenut samom sebi, potrebno je puno više međuresorne suradnje i ponavljam, fokus na osobu s invaliditetom, njegove potrebe i rješavanje, svakog pojedinačnog slučaja koji treba dobiti vrijeme, javno dostupne usluge u sustavu socijalne skrbi i stručnog radnika, socijalnog radnika onako kako je to zakonom propisano. Ne možemo zagušit sustav socijalne skrbi sa administracijom, a da izgubimo fokus, da izgubimo čovjeka pritom da ne vidimo ništa drugo osim dokumentacije i žurnih postupanja što se toga tiče, a nemamo vremena za čovjeka i njegove potrebe. Također još ću na kraju reći naravno da ćemo klub, kao Klub SDP-a podržati ovo izvješće koje je vrlo sadržajno, koje je vrlo hrabro, izneseni su niz problema i mislim da na tom tragu će ured i dalje dostavljati izvješća koje svakako sa godinama sve veći su izazovi u realiziranju svih potreba osoba s invaliditetom. Još ću na kraju nešto reći vezano za naknade iz sustava socijalne skrbi koje su se povećale tijekom 2022.g. i Zakon o inkluzivnom dodatku koji je propisao veće naknade, no treba reći svakako da svakodnevna poskupljenja svih proizvoda su na neki način neutralizirale te naknade i potrebno je redovno i kontinuirano usklađivati naknade sa porastom troškova uslijed inflacije, a ne da evo imamo povećanje svakih nekoliko godina neovisno zapravo o stanju u društvu. Stoga evo apeliram na sve ono što smo ovdje izrekli da nas se aktivno čuje jer to su stvarne potrebe naših osoba s invaliditetom, zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će završno govoriti poštovani pravobranitelj za osobe s invaliditetom Dario Jurišić, izvolite. Hvala vam g. potpredsjedniče. Uvažene saborske zastupnice, uvažene državne tajnice, na samom početku zahvalio bi svim zastupnicama, zastupnicima i klubovima koji su sudjelovali u raspravi i koji su iznijeli mnoštvo prijedloga i komentara, zahvalio bi matičnom Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku koji je raspravio ovo izvješće i dao podršku, također odborima koji nisu matični, a koji su razmatrali ovo izvješće, to je Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalna partnerstva i Odbor za ravnopravnost spolova, a na kraju posebno zahvalio vama koji ste izdržali do kraja i koji ste ostali do ove završne riječi koju ću zapravo iskoristiti kako bi dao odgovore na neka pitanja koja su bila postavljena tijekom pojedinačnih rasprava zastupnica, zastupnika i klubova. Prije svega dobro je da smo danas toliko puno spomenuli ranu intervenciju. Rana intervencija je danas u Hrvatskoj postoji. Vjerojatno njezin se sastava razlikuje i stupanj razvoja od onog što je bilo 2022. godine. No međutim, ostaje i to da je ona i dalje nedostupna, da nije pravovremena i nije dostupna na cijelom području Republike Hrvatske za sve roditelje djece teškoćama u razvoju. I to je ono što se mora promijeniti, a rješenje za to upravo vidimo u donošenju strateškoga plana ili nacionalnog plana politike strategije koja će onda zapravo predvidjeti točne rokove za implementaciju onoga što treba popraviti u području rane intervencije. Ponovit ćemo, znači rana intervencija zaista nema svoga smisla ako postaje kasna, ako nije pravovremena i ako nije dostupna u onom trenutku kada je potrebno od rođenja djeteta u prvim mjesecima života najkasnije do treće godine. Govorili smo o sportu. Kao i sva područja života, tako je i sport izuzetno važan za osobe sa invaliditetom kao neka područja koja su vrlo često marginalizirana kao što je kultura, kao što je primjerice općenito pristupačnost itd. Puno je toga učinjeno na području sporta na način da smo zaista izjednačili Zakonom o sportu smo izjednačili prava sportaša i parasportaša i zaista nadležno Ministarstvo turizma i sporta proteklih godina vidimo izuzetno veliki napredak na angažmanu za ove teme koje se tiču i sporta i pristupačnoga turizma. No međutim, ono što moramo vidjeti a to su podaci da se relativno mali broj djece s teškoćama u razvoju bavi danas sportom. I to je nešto što moramo uzeti u obzir. Znamo da se općenito djeca danas manje bave sportom nego inače, tako da je to još jedna karakteristika gdje možemo reći da i osobi sa invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju dijele trendove, dijele sudbinu društva tako da nešto moramo tu učiniti. Pozdravljamo kriterije koje je Ministarstvo turizma i sporta koristi prilikom dodjele sredstava udrugama, sportskim udrugama i klubovima, gdje se zapravo na određeni način dodatno boduju sa dodatnim bodovima i aktivnosti koje su namijenjene djeci s teškoćama u razvoju i našim parasportašima. Koliko smo pristupačni na žalost da, danas u 2024. godini i dalje moramo razgovarati o pristupačnosti. Znači još uvijek razgovaramo o pristupačnim ustanovama, o pristupačnim javnim površinama, o pristupačnom prijevozu. Mišljenje, naše mišljenje, naš je stav da ta pristupačnost iz godine u godinu postaje sve bolja. No međutim, još uvijek zaboravljamo da pristupačnost nije samo stepenica u fizičkome smislu, nego da je to pristupačnost komunikacija, informacija, dostupnost lako čitljivoga formata i lako razumljivoga teksta. Sve to čini pristupačnost koja u Hrvatskoj nije baš uvijek prepoznata na prvom mjestu kao nešto važno. Pristupačnost ćemo učiniti vjerojatno kroz neko vrijeme i maknut ćemo predrasuda koja postoji o potrebi pristupačnosti, no međutim i dalje će ostati onaj pristup, one predrasude u glavama mnogih koji onemogućavaju zapravo pristupačnost jer nisu svjesni koliko pristupačnost i samostalnost je važna za sve osobe pa tako i za osobe sa invaliditetom. Govoreći o ostvarivanju, operacionalizaciji i realizaciji Zakona o inkluzivnom dodatku i Zakona o osobnoj asistenciji evo državna tajnice smo zatražili, dobili smo aktualne podatke sa današnjim danom. Dakle, u ovom trenutku je vezano za inkluzivni dodatak doneseno 58000 rješenja vezano za asistenciju 4300 rješenja, a provedeno je vještačenja koja su bila dodatno potrebna za provesti za ostvarivanje prava iz Zakona o inkluzivnom dodatku i Zakona o osobnoj asistenciji 1993 vještačenja. još, to je znatan broj. Vidimo koliko je sustav zapravo opterećen i koliko se svi zaposlenici sustava trude odgovoriti na zahtjeve koji su pred njih postavljeni. Nadamo se da ćemo do kraja godine zapravo svi dobiti odgovarajuća rješenja za ostvarivanje prava, ali evo iskoristio bih priliku vezano za inkluzivni dodatak još jedanput naglasio što je važno da osobe sa invaliditetom čuju da će dobiti bez obzira na datum donošenja rješenja znači svoje naknade, inkluzivni dodatak dobiti počevši od 1.1.2024. godine kada je ovaj zakon stupio na snagu. I to je dobro i to treba zapravo posebno istaknuti. Također kada govorimo malo ću se vratiti na pristupačnost pošto je bilo pitanje koliko pristupačni sadržaji znače za osobe sa invaliditetom? Znače jako puno. A koliko su vaše sredine pristupačne i koliko su naše sredine u kojima živimo pristupačne možemo vidjeti pomoću jednog vrlo jednostavnog indikatora, a to je koliko često osobe sa invaliditetom koje se kreću u invalidskim kolicima ili pomoću nekog ortopedskog pomagala, pomoću bijeloga štapa ili koje imaju umjetnu pužnicu koliko ih četo susrećemo u redu u trgovini, koliko ih često susrećemo u autobusu, u tramvaju, u muzeju, na stadionu, u kazalištu i kinu. To je najbolji mogući indikator koji će nam reći koliko je naša sredina pristupačna. Puno je toga bilo rečeno o preporukama i u ovom trenutku naša izvješća sadrže sve preporuke koje su upućene. One nisu sistematizirane na jednome mjestu. Budući da je izvješće o radu pravobranitelja slijedi sadržaj Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, tako da su naša poglavlja oblikovana u skladu sa konvencijom kako bi se mogle pratiti. Mi svake godine, gotovo svake godine radimo određene iskorake u načinu prikazivanja preporuka kako bi svima omogućili lakše i bolje praćenje, praćenje tako da imate posebnu tablicu u kojoj su iskazane brojčane statističke podatke koje smo upravo unijeli prije dvije godine na zahtjev saborskih zastupnica i zastupnika koji su koji su proizašli iz održane rasprave. Vidjet ćemo na koji način možemo još poboljšati vidljivost tih preporuka, ali samo bih ovdje zauzeo jedan snažan stav i to osjećam posebno važno napomenuti da ćemo mi na preporukama ustrajati. Mi preporuke ponavljamo. One se ponavljaju iz izvješća iz izvješća ne zato što imamo potrebu stvaranja dodatnih stranica ili ponavljanja sadržaja, nego jednostavno to su teme o kojima ne želimo odstupiti i koje ćemo ponovo upućivati nadležnim tijelima i ponovo vama dostavljati u okviru izvješća o radu. I za kraj tema, znači vrijeme održavanja rasprave o Izvješću pravobranitelja zaista je teško bilo svima vama i nama, vjerujem i predstavnicima ministarstva koncentrirati se na razdoblje 2022. godine kada živimo u vrlo intenzivno vrijeme kada svaka godina je zapravo puno brža nego što su možda nekada bili, kada živimo u razdoblju kada su recimo 2023. godine razdoblje brojnih zakonodavnih aktivnosti koje se tiču prava i ostvarivanja osoba sa invaliditetom. Puno je toga bilo učinjeno i mislimo da bi bilo puno svrsishodnije, puno bolje da ta izvješća se raspravljaju prije, aktualna i vjerujem da bismo onda tada imali i bolji učinak ostvarivanja i postupanja po svim našim preporukama. Evo sa ovim bih zaključio. Hvala vam još svima na vašim prijedlozima, na vašim komentarima i posebno bih zahvalio što ste ostali do kraja ove završne rasprave. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Time ćemo zaključiti raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti, a mi ćemo nastaviti sa radom u utorak 9. srpnja sa uobičajenim iznošenjem stajališta klubova zastupnika. Želim vam ugodan vikend!